Dobar dan poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru! Nastavljamo u plenarnom zasjedanju po utvrđenom dnevnom redu. Već smo najavili, na redu je Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2014. godini; U skladu sa člankom 11. Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima predsjednik Vlade jedanput godišnje i to na početku prvog godišnjeg zasjedanja Sabora podnosi izvješće Saboru o održanim sastancima Europskog vijeća u protekloj godini. Pisano izvješće ste primili. Molim predsjednika Vlade RH poštovanog Zorana Milanovića da podnese uvodno izlaganje. Izvolite predsjedniče. Hvala vam. podnošenja Izvještaja o sastancima Europskog vijeća u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima sastoji se u informiranju Sabora o glavnim preokupacijama i pravcima europske politike na njezinoj najvišoj razini, odnosno na razini šefova država i vlada 28 članica EU. Sabor ima jednu od središnjih uloga u formuliranju naše europske politike i potrebno je da i na ovaj način bude upućen u strateške zaključke koji su presudni za donošenje i provođenje konkretnih europskih politika. Smisao i važnost ovog izvješća jesu naravno i upoznavanje hrvatskih građana sa općenitim političkim i ekonomskim stanjem u Uniji te s ključnim mjerama i procesima što se pokreću s najviše političke razine. To je naročito važno u svjetlu spoznaje da veliki dio naših građana, naše javnosti još uvijek ne zna dovoljno u kojoj mjeri na život nas u Hrvatskoj utječe punopravno članstvo u Uniji, odnosno koje prednosti i razvojne mogućnosti pruža to članstvo. Te prednosti i prilike nisu samo svjetla perspektiva i nešto što tek treba doći, to je stvarnost. Zato ću na početku samo ukratko iznijeti precizne i recentne podatke o tome koliko je Hrvatska dosad imala koristi od europskih fondova, s tim da naglašavam da se beneficije i mogućnosti koje pruža članstvo nikako ne iscrpljuju na novcu iz fondova. Hrvatskoj je u pretpristupnim i strukturnim fondovima EU za financijsko razdoblje 2007.-2013. bilo na raspolaganju milijardu i 270 milijuna eura. Do današnjeg dana ugovoreno je dobivanje 970 milijuna eura, što je iskoristivost od 75% ugovorenih poslova. Od toga je u dosadašnjem mandatu, moje Vlade, ugovoreno 717 milijuna eura. Od ukupno ugovorenih 970 milijuna eura dosad je isplaćeno 487 milijuna eura, od toga 360 u protekle tri godine. Ukupna procijenjena vrijednost pojedinačnih projekata koji su ugovoreni ili su pred ugovaranjem u okviru operativnih programa za razdoblje 2007.-2013. iznosi oko 350 milijuna eura. To su projekti protiv sustava vodoopskrbe i odvodnje u Osijeku, Poreču, Čakovcu i Vukovaru, izgradnja mosta Čiovo, razvoja Dubrovačke zračne luke itd. U posljednjih godinu i pol dana odabrani su projekti za dodjelu gotovo 150 milijuna eura bespovratnih sredstava. Inače u 2014. godini Hrvatska je uplatila u Proračun Unije 460 milijuna eura, a putem različitih programa i fondova isplaćeno nam je 548 milijuna eura. U financijskom razdoblju 2014.-2020., aktualnom razdoblju, Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10 milijardi i 675 milijuna eura. To su otprilike dvije trećine našeg državnog proračuna ili jedna petina našeg jednogodišnjeg BDP-a. U prosincu prošle godine Europska komisija usvojila je naš operativni program konkurentnost i kohezija. Bili smo među prvima, to je bio zadnji sastanak odlazeće komisije. Time nam je na raspolaganje stavljeno 6 milijardi i 880 milijuna eura za ulaganje u rast i gospodarski razvoj. U prosincu prošle godine komisija je usvojila i naš operativni program učinkoviti ljudski potencijali. U tom programu imamo na raspolaganju milijardu i 580 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda i inicijative za zapošljavanje mladih. Taj novac uglavnom je predviđen za poticanje zapošljavanja, posebno mladih. Iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj možemo povući 2 milijarde eura i očekujemo da ćemo to početi činiti u najskorije vrijeme. A iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo 250 milijuna eura. Duboko sam uvjeren da smo uspjeli razviti i osposobiti administrativni aparat za puno iskorištavanje europskog novca koji nam je dodijeljen. Već su raspisani natječaji za neke od većih projekata unutar operativnog programa konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. Radi se o izgradnji drugog kolosijeka i rekonstrukciji pruge Dugo Selo-Križevci, izgradnji i opremanju regionalnog Centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe u Zagrebu, izgradnji Studentskog doma u Rijeci, razvoju vodno-komunalne infrastrukture u Novoj Gradiški i Županji. Do kraja rujne ove godine bit će raspisani natječaji za izvođenje radova na još 15 infrastrukturnih projekata čija je ukupna vrijednost blizu 700 milijuna eura. Dame i gospodo moram u uvodu napomenuti da izvještaj o sastancima Europskog vijeća ustvari ne smije i ne može biti neka vrsta stenograma sa zasjedanje 28 čelnih ljudi EU. To bi bilo neozbiljno i neodgovorno pa i nedopušteno. No pozivam vas da mi vjerujete da sam se na summitima Europskog vijeća vrlo aktivno, redovito i razumno zauzimao za interese naše zemlje i naših građana te da je Hrvatska aktivno sudjelovala u kreiranju stavova i mjera u svim glavnim pitanjima, a naročito onima koji nas se najviše tiču, s kojima se suočila i suočava EU. Tijekom 2014. održana su 4 redovna i 2 izvanredna zasjedanja Europskog vijeća. Redovni i dvodnevni sastanci održani su u ožujku, lipnju, listopadu i prosincu prošle godine, dok su izvanredne sesije posvećene isključivo krizi u Ukrajini dogodilo u srpnju i u kolovozu. Također upriličena je jedna neformalna večera članova Europskog vijeća u svibnju. Tijekom prošle godine da kažem i to, mada to znate, došlo je do promjene na čelu Europskog vijeća. Hermana Van Rompuya zamijenio je bivši poljski premijer Donald Tusk a promjena se dogodila i na dužnosti predsjednika Europske komisije. U ime Komisije na summitima Europskog vijeća umjesto Barrosa sada sjedi novi predsjednik Jean-Claude Juncker, nekadašnji predsjednik i višegodišnji predsjednik vlade Luxembourga. Tri kompleksna tematska bloka sasvim su dominirala prošlogodišnjim sastancima Europskog vijeća. Prvi je prevladavanje gospodarska stagnacije, praćene visokom nezaposlenošću i fiskalna makroekonomska konsolidacija zemalja Unije. Drugi blok je ukrajinska i sigurnosna kriza izazvana ruskom aneksijom Krima. Teći je pitanje energetske sigurnosti i učinkovitosti, te klimatske politike. Prilično je jasno da će ove teme obilježiti sastanke Europskog vijeća i u godini koja je pred nama odnosno u koju smo već ušli. Što se tiče ekonomskih pitanja i Europskog semestra odnosno snažnijeg upravljanja i koordiniranja gospodarske i fiskalne politike unutar EU,najviše EU,najviše pažnje posvećeno je mjerama za postizanje gospodarskog rasta i veće konkurentnosti te otvaranje novih radnih mjesta i intenzivnije privlačenje investicija. Ovo područje koje se ponajprije odnosi na strukturne reforme neodvojive od ostalih dvaju mehanizama koje predviđa Europski semestar s ciljem uspostave stabilnih i konkurentnih nacionalnih ekonomija pa onda i stabilnog i konkurentnog europskog gospodarstva. To su fiskalna konsolidacija odnosno smanjenje proračunskog deficita ispod 3%, sprečavanje makroekonomske neravnoteže, što znači svođenje javnog duga ispod 60% BDP-a. Kao što sam rekao Europsko vijeća najviše pažnje i vremena posvetilo je pronalaženju rješenja koje trebaju dovesti do rasta BDP-a, konkurentnijeg gospodarstva i zapošljavanja. Takav pristup sasvim je logičan jer uspostava održivih i stabilnih javnih financija dugoročno nije moguća bez kontinuiranog gospodarskog napretka, bez pozitivnog zamaha u stvaranju novih vrijednosti i bez stvaranja odnosno otvaranja novih radnih mjesta, kao niti bez reindustrijalizacije koja će se bazirati na modernizaciji, novim tehnologijama i visokim standardima ekološke zaštite u kojima Europa prednjači i to daleko u svijetu. Rezovi u proračunskoj potrošnji su nužni i mogući kao i obuzdavanje zaduživanja radi pokrivanja proračunskog manjka. Ali je to prilično uzaludan posao ukoliko se ne ostvaruje povećanje BDP-a i ukoliko se ne otvaraju nova radna mjesta. Svi su napokon shvatili da je fiskalna odgovornost potrebna, ali da to naprosto nije dovoljan preduvjet za kreiranje novih radnih mjesta i za ekonomski rast. Nikako ne bih želio da se iz ovih mojih riječi stekne dojam da je smanjivanje proračunskog manjka i javnog duga nekakva drugorazredna zadaća i naš manje važan posao, nikako. Moja Vlada uostalom uspjela je u uštedama i racionalizacijom dovesti proračunski deficit u prošloj godini od 12 milijardi i 800 milijuna kuna što je za malo manje od 3 milijarde kuna bolje od plana znamo da još uvijek ima prostora za dodatno rasterećenje javne potrošnje mimo bojazni da će na bilo koji način biti ugroženo funkcioniranje države ili materijalna i druga prava naših ljudi koja su povezana s državnim proračunom. Mislim na mirovine, plaće, socijalne naknade, prava hrvatskih branitelja i ratnih stradalnika. Mislim i na dostignutu relativnu visoku razinu zdravstvene zaštite koja košta i na besplatno obrazovanje, s tim da činimo napore da ova dva sustava učinimo financijski održivima. Postizanje fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti posao je koji ćemo obaviti u vrlo razumnom roku, a kada kažem razumnom mislim na to da neću dopustiti da hvatanje nekog birokratski projektiranog roka ugrozi pozitivne efekte strukturne reforme hrvatskog gospodarstva koja mukotrpno traje protekle tri godine uz efekte koji se sve jasnije vide i osjećaju. Što konkretno podrazumijevam pod strukturnom reformom, izrazom koji mnogi često koriste ispražnjen od ikakvog sadržaja? Podrazumijevam zaokret našeg gospodarstva od prevelike oslonjenosti na napuhani građevinski sektor što je rezultiralo ogromnim i dijelom nepovoljnim državnim i osobnim zaduživanjem. Podrazumijevam zaokret prema nacionalnoj ekonomiji koja čvrsto počiva na proizvodnji i to proizvodnji sa izvoznom ambicijom i inovativnim pristupom, na snažnijoj industriji i još vitalnijem malom i srednjem poduzetništvu, na poticajnom investicijskom okviru bez zakonskih i administrativnih barijera, na punom korištenju europskog novca za financiranje naših javnih investicija i privatnih poduzetničkih pothvata. Pod strukturnom reformom podrazumijevam također uređenu i urednu državu, poreznu disciplinu, efikasniju državnu upravu i javne službe koju u potpunosti moraju biti u funkciji gospodarskog razvoja te bogatijeg i sigurnijeg života naših građana. U tom smislu pored informatizacije i pune transparentnosti državne uprave zakonski smo unaprijedili odnosno pojednostavili poticanje investicija i poboljšanje investicijskog okruženja uključujući i Zakon o strateškim investicijskim projektima. Taj potpuni strukturni zaokret koji i dalje traje i trajat će još neko vrijeme nije se mogao desiti preko noći i bez posljedica. Još uvijek nismo izišli iz recesije jer su preteški utezi kraha građevinskog sektora i pada osobne potrošnje, ali vrlo je blizu moment kada ćemo početi bilježiti pozitivne stope rasta BDP-a i to će uvjeravam vas, biti dugoročno stabilan i kontinuiran rast, a ne balon koji se morao preko noći ispuhati sa tisućama i tisućama ljudi koji se nisu oporavili i koji još uvijek ne mogu trošiti. Da podsjetim, hrvatski BDP pao je u razdoblju od 2009.do 2011.kumulativno za oko 10%, od 2012.do 2014.dakle u mandatu moje Vlade, BDP je pao za daljnjih 3,6% od toga 2,2% u 2012. Dame i gospodo, neki bitni podaci govore u prilog mom racionalnom optimizmu. Naš izvoz u prvih 10 mjeseci prošle godine rastao je za oko 9% pri čemu je izvoz u zemlje EU povećan za 11%, a u zemlje CEFTA-e usprkos svemu za 12,7%. Očekujemo da će pozitivan utjecaj na daljnji rast hrvatskog izvoza imati odluka Europske središnje banke da u idućih godinu i pol kupi obveznice zemalja eurozone za više od tisuću milijardi eura po minimalnim stopama prijenosa, tzv. kvantitativno olakšanje. Turizam, naš najstabilniji gospodarski sektor u prošloj je godini prema prvim podacima rastao u svim parametrima pa je izvjesno da ćemo po turističkoj zaradi dostići predkriznu 2008. Krajem prosinca prošle godine broj nezaposlenih u evidenciji Zavoda za zapošljavanje bio je 316 tisuća 763. U usporedbi sa prosincem 2013. to je manje za 12,5% ili skoro 47 tisuća naših ljudi. Osobna potrošnja pokazala je u prošloj godini naznake blagog oporavka ali to je i dalje najkritičniji i najteži dio oporavka. Vjerujemo da će korekcija poreznih razreda kojom su od siječnja povećane plaće za nekoliko stotina tisuća ljudi ubrzati osobne potrošnje. Vjerujemo da će tome doprinijeti i otpis dugova do najviše 35 tisuća kuna, otpis koji će oko 60 tisuća naših ljudi konačno izvući iz financijske blokade. Tzv. novi početak. Industrijska proizvodnja u studenom na godišnjoj razini porasla je za 2,8% a procjene kažu da će porast u '14. u odnosu na '13. biti oko 1%. To je solidan napredak naravno u europskih okvirima. U pogledu jačanja industrijske konkurentnosti Europsko vijeće konstatiralo je činjenicu da uz visoku nezaposlenost ponuda radne snage ne zadovoljava potrebe poslodavaca. Područja na koja se taj deficit, manjak najviše odnosi jesu znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika. Dakle članice, države članice pozvane su na dodatna ulaganja upravo u navedenim područjima te na stvaranje i obrazovanje radnika sa znanjem i vještinama potrebnima na tržištu rada. Naše je trajno opredjeljenje da svakome tko se želi obrazovati omogućimo da to čini u skladu sa vlastitim talentima i sklonostima. No mladi ljudi i njihovi roditelji prilikom izbora srednje škole i studija trebaju imati na umu da je smisao obrazovanja među ostalim osiguravanje vlastite egzistencije. Važno je dakle da u kreiranju politika kojima se utječe na tržište rada prije svega obrazovane politike uključimo i razmišljanja realnog gospodarstva. Europsko vijeće na sastancima u drugoj polovici prošle godine intenzivno je razmatralo činjenicu da Europska unija zaostaje po ulaganjima za Kinom i sjedinjenim državama te da bi nastavak takvog trenda mogao rezultirati slabijom konkurentnošću europskog gospodarstva na globalnom tržištu. Uz inzistiranje na daljnjim strukturnim reformama i fiskalnoj odlučeno odlučeno je da se podrška rastu investicija pruži i putem osnivanja posebnog investicijskog fonda pod okriljem Europske unije. Taj fond u koji bi se trebalo sliti oko 300 milijardi dolara sufinancirati će važne i velike projekte u članicama. Moj predsjednik komisije predstavio je investicijski plan Europskom vijeću u prosincu prošle godine u društvu predsjednika Središnje banke Marija Draghija i predsjednika Europske investicijske banke Wernera Hoyera. Predviđeno je da sufinancirani projekti budu u područjima strateške infrastrukture, obrazovanja, istraživanja i inovacija obnovljive energije, energetske učinkovitosti, malih i srednjih poduzeća. Neće biti nacionalnih kvota. Projekti će se procjenjivati kroz neovisni odbor stručnjaka a predviđeno je da konačnu odluku donosi Odbor Europske investicijske banke. Svi smo se složili da je od iznimne važnosti da se pri izboru projekata poštuje transparentnost, da se odabiru kvalitetni projekti koji će privući privatne ulagače iz cijelog svijeta te da se izbor ne temelji na bilo kakvoj političkoj odluci. Zakonodavni okvir za funkcioniranje ovog fonda biti će dovršen do lipnja 2015. s time da će Europska investicijska banka, banka uskoro početi sufinancirati izabrane projekte vlastitim sredstvima. Hrvatska je komisiji predala više od 70 projekata među kojima su najkrupniji naravno oni infrastrukturni, energetski poput izgradnje LNG-terminala na otoku Krku, trećeg bloka Termoelektrane Plomin i više velikih hidroenergetskih sustava. S priličnom sigurnošću mogu kazati da je LNG-terminal na Krku prepoznat kao projekt visokog stupnja važnosti za europsku energetsku sigurnost odnosno za manju ranjivost jednog dijela Europske unije kada je posrijedi opskrba ključnim energentima. Ti projekti uz uključenje uz Projekt Jonsko-jadranskog plinovoda Hrvatskoj će osigurati još veću i jeftinije energente za građane i industriju što je dodatni poticaj industrijskom rastu i zapošljavanju. Prema preporukama Europskog vijeća potrebno je završiti proces stvaranja jačeg povezivanja unutar energetskog tržišta, nastaviti razvijati unutarnju energetsku infrastrukturu i uložiti daljnji napor u liberalizaciju tržišta da bi se postigla razina energetske učinkovitosti koja može dovesti do snižavanja cijena energenata u cijeloj Europskoj uniji. Pokrenuli smo istraživanja koja su preduvjet za mogući pronalazak i eksploataciju nafte i plina u Jadranu i u kopnenom dijelu Hrvatske. Na natječaj za istraživanja u Jadranu javile su se ozbiljne i renomirane svjetske kompanije. Pri tome se posebno vodilo računa i voditi će se računa o najvišim ekološkim standardima jer od toga živimo, od turizma. Pokrenuli smo projekte energetske učinkovitosti vrijedne milijardu i 500 milijuna kuna sa 160 milijuna kuna izvanproračunskih sredstava, osiguravamo građanima subvencioniranje od 50 do 80% investicije u energetsku obnovu obiteljskih kuća. Klimatska politika u uskoj je vezi sa temom energije, odnosno energetske učinkovitosti i postupne transformacije na obnovljive izvore. Zaključeno je da je do 2030. godine obvezujući cilj smanjenje emisije štetnih plinova na razini Unije za najmanje 40% u odnosu na 1990., to je ogroman cilj. Potom da je obvezujući cilj na razini Unije najmanje 27% udjela obnovljivih izvora energije gdje Hrvatska s obzirom na to da ima dosta hidroenergetskih izvora ne stoji loše, već sada. Te da je indikativni cilj na razini Unije poboljšanje energetske učinkovitosti za najmanje 27%. S temom energetike povezano je i kreiranje zajedničke europske politike prema ukrajinskoj krizi tj. prema Ruskoj federaciji koja je anektirala dio ukrajinskog teritorija i po svim relevantnim informacijama presudno podupire proruske pobunjenike na istoku Ukrajine. Bez obzira na blisku ekonomsku vezu dijela država članica sa Rusijom Europsko vijeće donijelo je odluku o uvođenju ekonomskih sankcija. Te sankcije tiču se prije svega ruskog financijskog i energetskog sektora. vijeća da rapidno slabljenje ruskog gospodarstva ne može biti razlog za ukidanje sankcija. Razlog za ukidanje sankcija može biti samo radikalna promjena u političkom ponašanju Rusije, odnosno rusko poštivanje potpisanih sporazuma i ukrajinskog suvereniteta. No mora se inzistirati na dijalogu jer sankcije prema Rusiji nanose štetu i europskom gospodarstvu uključujući i hrvatsko gospodarstvo koje nam je najvažnije. U lipnju prošle godine Unija je potpisala Sporazume o pridruživanju s Ukrajinom, Moldavom i Gruzijom uključujući sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini, pri čemu su s Ukrajinom politički dijelovi potpisani u ožujku. No jasno je da proširenje Unije već neko vrijeme nije u fokusu europske politike i jasno je da se situacija u tom smislu neće uskoro znatnije promijeniti. No Hrvatska je među onim članicama koje se zalažu da politika proširenja ne bude zaboravljena na duže staze. Smatramo da Unija mora aktivnije iskoračiti prema zemljama našeg susjedstva, prije svega BiH, pa Srbiji, pa Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Kosovu. Taj iskorak uz inzistiranje na usvajanju visokih standarda geopolitička je nužnost i najučinkovitije sredstvo za smirivanje svih vrsta međudržavnih, međuetničkih i socijalnih napetosti. Europsko vijeće s najviše političke razine poručilo je da Unija i SAD moraju uložit sve napore da bi pregovori o partnerstvu, transatlantsku trgovinu i ulaganja, na engleskom TTIP, bili zaključeni do kraja ove godine. Time je poslana jasna poruka o važnosti ovih pregovora za rast i zapošljavanje, ali i za poticanje ulaganja. O čemu se ovdje ustvari pregovora? To je dosta važno i za nas. Pregovara se u o uklanjanju carinskih i drugih prepreka trgovini, ulaganje između Unije i SAD-a. Prema jednoj relevantnoj studiji gospodarstvo Unije imalo bi od tog sporazuma korist tešku 119 milijardi eura godišnje, dok bi američka korist iznosila 95 milijardi. Premda je jasno da u ovakvoj vrsti ugovora ima i potencijalnih opasnosti za europsku ekonomiju pa i kulturu, uvjeren sam da će prednosti i dobici biti neusporedivo veći. Bilo bi dobro inače da se u našoj javnosti češće, možda ne detaljnije, ali češće razgovara o TTIP-u jer će izgledno postizanje sporazuma imati utjecaj na naš život, za koji vjerujem da će biti pozitivan utjecaj. Teroristički napad na redakciju francuskog satiričkog lista Charlie Ebdo zacijelo će dovesti do puno većeg angažmana cijele Unije na pitanjima unutarnje sigurnosti i sprečavanja akcija islamističkih terorista. Sigurnosne mjere i protokoli će sigurno biti pooštreni, ali za uspješnu borbu protiv terorizma presudnije je ono što se ne vidi golim okom. To je puna suradnja i posvećenost sigurnosnih, obavještajnih i pravosudnih mehanizama koji se moraju stalno tehnološki i informacijski modernizirati i uvezivati. U tome su naše službe jedne od kvalitetnijih. To želim naglasiti i podcrtati. Nužan je aktivniji pristup u sprečavanju radikalizacije mladih ljudi i njihovu regrutiranju među teroriste, kao i nadzor onih koji se vraćaju u Europu iz Sirije i Iraka. Hrvatska u tome ima vidljivu i odgovornu ulogu, prije svega zbog svoje pozicije i činjenice da su naše granice ujedno i vanjske granice Europske unije i da ćemo sredinom ove godine aplicirati dakle na najraniji mogući datum za članstvo u šengenskom režimu i onda počinje evaluacija. O tome sam ovih dana razgovarao i u Europskom uredu agencije za te poslove u Talinu. Hrvatska se može ponosit ugledom koji uživaju Ministarstvo unutarnjih poslova i naše sigurnosne službe među svojim kolegama u Uniji i svijetu. Bilo bi međutim pogrešno kada bi se europski odgovor na islamističku prijetnju zaustavio samo na antiterorističkom ratu, pojačanim mjerama sigurnosti te većoj budnosti i opremljenosti na vanjskim granicama. Europska društva u kojima žive i doseljavaju se muslimani moraju naći put između bezuvjetne integracije i potpune getoizacije muslimanske zajednice. Hrvatska je i u tome, možda ne toliko izložena kao neke države, uzor. Naš model je dobar model. Možda bi ispravan princip bio međusobno prožimanje u kojem bismo upoznavali i razumijevali te podupirali jedni druge, ponajprije u onom važnom slobodnom shvaćanju i iskazivanju vlastitog identiteta i načina života koji je rijetko jedno …. Ono od čega Europa u tom odnosu nikako ne smije odustati i od čega ja osobno nikad neću odustati jesu sloboda mišljenja i sloboda govora, vjerojatno najviše vrijednosti suvremene civilizacije. Dame i gospodo, da rezimiram, prioritetni ciljevi Unije jesu jačanje gospodarstva s više radnih mjesta, dobrih radnih mjesta i više fiskalne odgovornosti. Dva naoko proturječna, ali opet uskladiva cilja. Zatim uspostava društava koja mogu ekonomski osnažiti i efikasno štitit sve svoje građane, sigurna budućnost s obzirom na energetiku i klimatske promjene, potom progresivno područje temeljnih ljudskih sloboda i pravosuđe koje uživa povjerenje građana te učinkovito zajedničko djelovanje u svijetu. Što se tiče Vlade, Hrvatske Vlade kojoj sam na čelu, uza sve navedeno nastavit ćemo ustrojavati na principima društvene solidarnosti i pravde, bez obzira na sve otpore. To smo ovih dana pokazali i u slučaju kredita u švicarskim francima i tu naravno nećemo stati. Pripremamo i nove mjere koje će olakšat život ljudima, desecima tisuća ljudi i više od toga koji u najvitalnijem i najproduktivnijem dijelu svog života, opterećeni i potopljeni kreditima ne mogu ništa trošiti. Njihova situacija je tzv. dvostruka opasnost, i pad cijena nekretnina koju su kupili i u njih uložili svoj život i rast rata. Ovog drugog nema ni u Americi ni u Španjolskoj i tu moramo djelovati aktivno, konačno na način da sačuvamo banke jer smo ih čuvali sve ove godine. One se nisu dovele u situaciju kao irske ili španjolske banke, ali isto tako da ljudima konačno oslobodimo i nakon ovih poreznih izmjena dodatno koju tisuću kuna da mogu trošiti. Bez toga pravog oporavka nema i to je naš ključni problem. Mogućnost ljudi koji imaju srednje prihode, srednje godine, da troše mimo toga da svaki mjesec sve raspoloživo daju za otplatu kredita, to je samoubojstvo. Nikoga za to ne optužujem ali ova Vlada će to napraviti to manje od 90 dana. Ustrajat ćemo na borbi protiv socijalne isključenosti i nejednakosti koje vode u ekstremizam i nasilje. Ustrajat ćemo na zaštiti najslabijih i na što ispunjenijem i ugodnijem životu ljudi koji žive od svog rada. Samo toga, rada. Zalaganje za te vrijednosti i prakticiranje tih vrijednosti, aktivno prakticiranje bit će naš doprinos. Hvala vam. Hvala i vama poštovani predsjedniče Vlade. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Linić, Vukšić i Hodžić, a u ime kluba poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite kolega Vukšić. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade, poštovane kolegice i kolege. Da je barem dio onog što je premijer govorio u izvješću ovdje kad se obraćao nama, u izvještaju pisanom obliku i moj komentar bi bio sasvim drukčiji, ali ja ću govorit o onom što piše u izvješću i ono što mislim da je trebalo pisat u izvješću, a nema. Kada sam kao novinar i urednik radio krajem sedamdesetih i osamdesetih u Večernjem listu tada najtiražnijim novinama u bivšoj državi dobivali smo plaće nerazmjerne dobiti. Kad smo upravu pitali zašto odgovarali bi nam ulažemo u budućnost. U novoj državi su nam plaće također bile daleko ispod objektivnih mogućnosti ili na tržištu izborene zarade. Kada smo ih pitali zašto odgovarali su vrlo slično ili isto, ulažemo u budućnost, a ta budućnost za novinara nikad nije stigla, ali je stigla onima koji su pokupili sav profit naše budućnosti i odnijeli ga izvan Hrvatske. Kada sam devedesetih kao član Croatian art forcesa razgovarao sa braniteljima na raznim ratištima o tomu što nas čeka nakon rata većina se veselila budućnosti u sada svojoj vlastitoj domovini u kojoj neće biti nepravdi privilegiranih i prevarenih. Nitko nam neće više krčmiti našu muku i naš znoj. Bit ćemo sjetite se one floskule svoj na svojem. I dok smo mi sanjali privilegirani su mažnjavali. To svoje je nevažno, samo budale ispalo je inzistiraju na svojem. U suštini ima li država koja ne inzistira na svojem uopće smisla ili je ona samo okvir pomoću kojega velike korporacije, a banke su prve među njima krčme. Ali mi smo narod koji se zna utješiti i samozavaravati. Ako je i bilo pljačke devedesetih kad uđemo u EU postat ćemo dio tog naprednog svijeta, ipak ćemo dočekati ljepšu budućnost. Kad smo ovdje u Saboru raspravljali o referendumu za ulazak u Uniju često su znale zaiskriti ne samo vedre već i euforične riječi. Od 1.7. se očekivalo čudo. Tada sam u jednoj raspravi rekao da jedino što će nam se dogoditi nakon 1.7. je 2.7. Moglo bi biti i još gore. Mogli bismo se ostvare li nam se nedavno izgovorene predizborne prijetnje vratiti u devedesete. Ali i ove za mnoge građane europske Hrvatske Tantalove muke u preživljavanju, krpanju kraja s krajem, školovanju i liječenju zalog su opet se zavaravamo za za budućnost. A ta budućnost nikako da dođe. Ona pak na početku obećavana budućnost već je postala debelo prošlost. Kad sam prijatelju rekao da ćemo danas u Saboru raspravljati o izvješćima o sastancima Europskog vijeća postavio mi je logično pitanje jesmo li mi neka jednom bude i po predsjedničinom poimanju pojmova građani i seljaci od tih sastanaka imali ikakve koristi ili se sve svodi na puko birokratiziranje na najvišoj razini. I naravno, logično je pitati se treba li raspravljati o izvješću koje nam je podnio predsjednik Vlade Zoran Milanović u pisanom, naglašavam obliku kako je ono napisano, što sadrži, je li jezično korektno ili pak moramo razgovarati o suštini, o refleksijama tih sastanaka na našu stvarnost i stvarnost ostatka združenih sugrađana Europljana bez obzira živjeli li oni na selu ili gradu. Glavne teme sastanka Europskog vijeća su bile Strategija za rast, konkurentnost i zapošljavanje ili stvaranje novih radnih mjesta. Sloboda, sigurnost i pravda, kako ih postići, konzumirati. na Europskome vijeću i o klimatskoj i energetskoj politici do 2030. godine, te naravno vanjskim izvan eu odnosima s potencijalnim članicama i primjerice srednjoafričkoj Republici. U okviru vanjskih odnosa na sve četiri sesije raspravljalo se o kaosu ili kako bi to diplomati lijepo zamotali složenoj situaciji u Ukrajini. Iz izvještaja je nemoguće nazrijeti je li itko samokritično prozborio nepobitnu činjenicu da za kaos veliki dio odgovornosti snosi EU, odnosno zapadne zemlje na čelu sa SAD-om čega su itekako svjesni Ukrajinci s kojima sam imao prilike razgovarati kao promatrač na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Zapadne zemlje su nakon druge revolucije nazvane euromajdan, prva je bila ona narančasta 2004. godine omekšale obećanja dana u vrijeme masovnih prosvjeda. Uostalom to post majdansko vrijeme obilježio je itekako zvučan diplomatski incident Victorije Nuland koja je na kočijaški način ocijenila ulogu EU u Ukrajinskoj krizi. Snimka razgovora između američkog veleposlanika u Kijevu i zamjenica državnog tajnika Viktorije Nulant koja je u samo nekoliko tjedana od dame medenjaka, jer je sjetite se prosvjednicama na Majdanu donijele sendviče i slatkiše, postala u medijima dama koja psuje. A psuje Europsku uniju i njezine birokrate, otkriva pozadinu prosvjeda tko će što nakon rušenja korumpiranog Janukoviča obnašati u Ukrajini. Sve se ostvarilo ono što je bilo u telefonskom razgovoru. Sve su to znali zapadnjaci ili ne i Ukrajinci kao što nisu znali da će im biti anektiran Krim, kao što nisu znali da će im biti okupiran Donbass, kao što nisu znali da će biti prolivene mnogo njihove krvi. Volio bih čuti od premijera Milanovića je li u situaciji u Ukrajini na sjednicama Europskog vijeća izrečena iti jedna samokritična rečenica. Zanimaju nas suština, pa i naravno pokoji detalj, ali ne iz puke znatiželje već da bismo kao parlamentarci stvorili što realniju sliku o ulozi EU u ukrajinskim događajima čiji se krvavi kraj ne nazire. U Strategiji za rast konkurentnost i zapošljavanje važno je kaže se u izvještaju jačanje politika koje pridonose konkurentnosti u stvaranju novih radnih mjesta i borbe protiv nezaposlenosti. Uz rekordnu nezaposlenost nedostaje radnika za kojima tragaju kapitalisti. Da bismo nadoknadili taj manjak, odnosno smanjili broj nezaposlenih treba ulagati u znanost piše u izvještaju. A kakav je odnos vlasti prema znanosti u Hrvatskoj znamo. Ili kakav je odnos vlasti prema mladim, školovanim ljudima koji odlaze nakon što smo u njih uložili za nas ne mali novac u druge članice EU ili u Kanadu ili u Ameriku ili u Australiju ili na Novi Zeland stvarati njima profite. Ako itko misli da će mlade stručnjake u Hrvatskoj zadržati sa 1600 kuna u teškoj je zabludi. Ti Mrsićevi robovi rade za 1600 kuna jer još nisu ishodili vizu ili radnu dozvolu. Kako misle riješiti nezaposlenost mladih u Španjolskoj ili Grčkoj u kojoj ne radi 50% mladih? Ako je Alexsis Tsipras obećavao ono što je Europa obećala a nije riješila zbog čega je onda on i njegova Syriza opasnost za EU? Možda je opasnost u tome da ljevica, ne ekstremna kako Syrizu krste neoliberali već prava ljevica kakve u Hrvatskoj nema uspije u onome što tzv. slobodno tržište i tržišna demokracija dva nespojiva pojma nije uspjela i neće nikad uspjeti. uspjeti. Ne zato što ne bi mogla ili znala, već zato što otima i otimanje naziva sposobnošću. Plaše se onih 1% bogataša da bi Cypras mogao uzbuniti onih 99% da konačnu kažu ne izrabljivanju. Ako danas jest neka od ideologija ekstremna onda je to neoliberalni kapitalizam koji se vješto skriva iza neidejnosti. Plaše se neoliberali da nakon Syrize ne pobijedi u Španjolskoj Podemos čiji bi program reče jedan od danas najuglednijih filozofa Slavoj Žižek prije 10-ak dana u zagrebačkom HNK komotno potpisao svaki španjolski neofašist. Plaše se da Cypras ne okupi oko sebe 10-ak zemalja koje su novčarske institucije bacile u robovske lance i da ne zatraži pregovore o stvarnom nelihvarskom dugu. Najviše pozicionirani birokrati u EU nisu Cyprasu čestitali jer smatraju demokracijom samo neoliberalni kapitalizam u kojem će, kaže se u izvještaju, liberalizirano tržište dovesti samo po sebi do nižih cijena. Kako to da nikad liberalnije tržište proizvodi dosada neviđenu nejednakost, siromaštvo i glad? Europsko vijeće traži od članica da pokušaju utjecati na smanjenje cijena energije. Hrvatska je vlada poslušala taj savjet na način da je energente poskupila za više od 30%. U drugim zemljama zbog takvog bi skoka cijena 100 tisuća ljudi izašlo na ulice. Naravno, treba se zapitati zbog čega se u Hrvatskoj sve siromašniji građani ne bune protiv tog zuluma. U Grčkoj su s pravom EU floskulama o štednji rekli ne. Evo i činjenica o kojima se u izvješću ne govori, a trebalo bi se govoriti. Otkako je EU propisala mjere za ozdravljenje grčke privrede BDP je pao za 25%, nezaposlenih je više čak 30%. Lijek je izazvao više štete nego sama bolest odnosno kriza. EU nije spašavala Grčku već je spašavala euro, spašavala je eurozonu, spašavala je njemačke banke. Prije nego što je potpisala memorandume grčki je javni dug iznosio 120% BDP-a. Danas je vanjski dug gotovo 180%. Do kraja godine će vanjski dug iznositi oko 200%. Grčka to nikad neće moći vratiti, a neće moći vratiti zbog toga što je slušala s nožem pod grlom EU. Ako se proglasi bankrot vjerovnici će ostati bez ičega. Uostalom '53. na Konferenciji u Londonu za otpis 60% duga Njemačkoj glasala je Grčka koja se tako odrekla novca u korist Njemačke. I u novije vrijeme se otpisivao dug i to europskim i neeuropskim zemljama. 1991. Poljskoj je otpisano 50% duga. Argumenti Cyprasa i ljevice koju će on možda probuditi i pokrenuti plaše europske neoliberale, plaše Angelu Merkel. Sve to sada izgleda kao iskra koja se, znaju pametni, može pretvoriti u buktinju ali ne onu koja će sve spaliti već onu koja će barem malo obasjati život potlačenih. U izvješću se tek usput ovlaš i gotovo stidljivo spominje da će se napraviti ključan korak prema, pazite, završetku bankovne unije. U što se europska ideja pretvorila? U bankovnu uniju. Ne u uniju građana, ne u uniju koja se zasniva na solidarnosti. Tko će vladati bankovnom unijom? Političari, vlade ili bankari, MMF? U bankovnoj uniji će se podjela na bogate i siromašne radikalizirati. Hrvatski građani nisu dali svoj glas da uđemo u bankovnu uniju koja se gura na mala vrata. Na mala vrata nas guraju na giljotinu, i to bankari. Tome se treba suprotstaviti. I dok se neke zemlje, poput Njemačke, bogate na krizi u drugim zemljama u 21. stoljeću ljudi ostaju bez struje. Na Europskom se vijeću raspreda o svim prihvatljivim cijenama energenata. U Grčkoj je 300 tisuća ljudi bez struje. Ne zato što im sela i gradovi nisu elektrificirani već zato što ljudi nemaju novca za plaćanje struje. Plašim se da i nas ne sustigne slična kazna tog slobodnog, demokratskog, samoregulirajućeg tržišta. O slobodi, sigurnosti, pravdi je riječ i u izvještaju. Ti dijelovi izvještaja izgledaju kao loš predizborni letak neke populističke ali desne stranke. Vjerujem da je izvještaj vjerodostojan pa ovo nije kritika izvještaja već Europskog vijeća. O kakvoj to slobodi govore i o čijoj to slobodi govore? Jesu li slobodni oni ljudi koje su banke bacile u dužničko ropstvo, a ljudi jesu, ruku na srce, u ropstvu. Licemjeri i neempatičari će reći svojom krivnjom. Svojom su krivnjom izgubili posao, svojom su krivnjom potplaćeni od tajkuna recimo kao što je naš Todorić, svojom su krivnjom nakon 10 godina otplate kredita dužni dva stana, a uzeli su kredit za jedan stan. Svojom krivnjom ne mogu plaćati struju, svojom krivnjom su izloženi pljački zvanoj ovrhe u kojima odvjetnički uredi naplaćuju svoje usluge pet puta skuplje od duga. Kako da siromašni dođu do pravde kad nemaju ni toliko novca da doputuju javnim prijevozom do suda? Ekologija je posebno poglavlje zbog kojeg bi se trebali zabrinuti svi, sve vlade, sve države članice, svi stanovnici EU, svi građani svijeta jer su staklenički plinovi nastali ljudskim djelovanjem zaprijetili ozonskom omotaču koji život znači. Emisija stakleničkih plinova se u EU mora do 2030. smanjiti za najmanje 40% u odnosu na 1990. godinu. Ali sve je u politici u tom ali. Jedan od najvećih zagađivača SAD odbio je ratificirati Protokol iz Kyota. Koliko će EU i ako će smanjiti zagađivanje toliko će SAD povećati. I Europsko vijeće na posljednjoj lanjskoj sjednici podsjeća da i dalje u EU postoji velika nezaposlenost i da je rast BDP-a slab. Nešto je jako, jače nego ikad i u Europi i u svijetu. Jača rast profita, veći je nego ikada jaz između bogatih i siromašnih i taj će jaz u EU povećati bankovna unija. Europom će vladati ne demos, a ne vlada ruku na srce ni danas, već demon u obliku novca. Tom se treba suprotstaviti, protiv toga se treba pobuniti. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora. Kolega Vukšić dosta ste toga rekli pa mogao bih se i složiti sa dosta toga ali rekli ste u Grčkoj su s pravom štednji rekli ne. S tim se ne slažem i sa dosta toga i što ste rekli se ne slažem, ali repliciram na ovu vašu izjavu, kaže u Grčkoj su s pravom štednji rekli ne. Smatram ova vaša izjava na liniji utopističke teorije komunizma i svih onih pokreta već iz 19.stoljeća koji trebao završiti svatko prema svojim mogućnostima, svakome prema svojim potrebama. Ali u Grčkoj je ovaj došao na vlast tako tim nekim floskulama pa možda i nešto napravi, a neće, to će se brzo ispuhati, nema u Hrvatskoj mjesta za ovu vašu teoriju. Nego je problem hrvatskog naroda i Hrvatske države i nas ovdje Sabora i danas nas koji … i predsjednika Vlade što nismo napravili ono što je Grčka trebala napraviti prije 15 godina i što mi to još ne uviđamo da mi to trebamo napraviti jučer, danas da ne bi došli u situaciju da se oslanjamo na ovu vašu teoriju da ne treba raditi ništa da bi se imalo sve. To je utopija kolega Vukšić, ne može se to više prodati. Moglo se je nekada dok nije bilo medija i danas će se to za tri mjeseca raspirit kao balon od sapunice. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa po meni jedino ljevica ima budućnost. Ovo je neoliberalni kapitalizam koji tlači sve. Rekao sam vam dajte mi recite u kojem razdoblju u povijesti svijeta je bilo većih razlika? Ni u robovlasničkom društvu nije bilo većih razlika nego što danas ima. Uskoro će 1% stanovnika kugle zemaljske imati 99% vlasništva odnosno 99% stanovnika će imati 1% vlasništva. Jeli to vaša pravednost? Jeli to ono za čim mi stremimo u Hrvatskoj? Sasvim sigurno ne. Sasvim sigurno ne streme građani. Ovo što se događa danas hrvatskim građanima što je hvala Bogu na trenutak zaustavila Vlada, a to je intervencija da se divljanje švicarskog franka zaustavi barem na neko vrijeme, samo je dokaz tome da će biti sve gore i gore u neoliberalizmu. Prije svega podmetanje da ne treba raditi ništa, a imati sve, sasvim sigurno da nitko o tome ne govori, nitko nije govorio i radnici nisu ti koji ne rade ništa, a htjeli bi sve. Radnici bi samo htjeli raditi, radnici bi htjeli dobivati ono što zarade. Međutim, nikad nepravednije preraspodjele bogatstva nije bilo, nikad više profita nije bilo nego što je danas. A to nije uveo Marx, to nije uveo niti jedan komunist, to je uvela neoliberalna ideologija u svijetu koja je rekla koja danas prodaje maglu da alternative nema. Ima alternative, sasvim sigurno ima alternative. Jedan od tračaka toga, vidjet ćemo što će ispasti je sasvim sigurno ono što se događalo u Grčkoj, dogodit će se i u Španjolskoj, dogodit će se u još nekim zemljama i nemojte misliti da neće uspjeti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Predsjednik Vlade Republike kao predlagatelj. Izvolite, imate pet minuta. Sabor doživljavam kao i debatni prostor, kada bi bar bio ko engleski parlament sa malo vica, ali sa dosta ono intelektualnih napora. Dakle gospodin Vukšić je rekao neke stvari s kojima se slažem, neke stvari s kojima se ne slažem. Neke stvari bi htio pojasniti. Evo kada govorite o razlikama da nikada nisu bile veće, bile su puno veće u 19.stoljeću. ja vam savjetujem da pročitate onu knjigu o Thomasa Pikettya koja je velika ali je zabavna, tamo je i bez toga i bez čitanja te knjige svatko tko zna malo povijesti zna da su razlike u društvu i u bogatstvu u 19.stoljeću bile enormne u odnosu na današnje razlike i tu o u državama zapadnog tada ultraliberalnog … fer kapitalizma. na neki način ako se ne zaustavi opet vodi u tom pravcu. Još uvijek nismo tamo. Dakle da, bogatstvo, moć, kapital, osobni financijski, imovina se koncentrira u jako malom broju ljudi, ali to još uvijek nije vrijeme guild it ere u SAD-u kada su razlike bile ogromne. Tek toliko da se zna. Govorili ste, ja neću govoriti o Grčkoj, ovo je Hrvatska, ali SAD nije dakle Sjedinjene Države ne provode politiku da gdje god Europa sreže emisije oni povećaju. Prije nekoliko mjeseci vidjeli ste da su zajedno sa Kinom donijeli povijesnu odluku u pogledu smanjivanja štetnih emisija. Dakle to nije točno i to ovdje treba reći ne zato jer sam ja američki agent, nisam nikad bio i neću nikad biti nego to nije istina. Rekli ste da se treba suprotstaviti bankovnoj uniji, gledajte, o tome moramo razgovarati. Zna li netko što je bankovna unija? Ja ću se suprotstaviti daljnjim oblicima nepotrebne političke integracije i birokratizacije na razini EU koji idu na uštrb hrvatskog suvereniteta. Mislim da imamo dosta EU, ali tamo gdje je moramo jš ima je bankovna unija. Ona će jamčiti svima da se krize kao što je bila ova neće događati ili da su šanse da se dogodi puno manje. To nije nikakva dominacija stranih banaka koje su i tako prisutne u Hrvatskoj ali sa višim kamatnim stopama. Kada bismo imali bankovnu uniju koja i dalje nije politička unija ni federacija onda bi i status naših štediša i dužnika bio nešto bolji, onda se ne bi dogodilo npr. da se u Hrvatskoj nude krediti u švicarcima, a da banke prije toga ne upozoravaju ljude na način na koji su to radile u Austriji sa točno propisanim obrascem u kojem se ljude, na kojem piše skoro doslovno achtung, pazi šta radiš, tvoja odgovornost, odrastao si. To mi nismo radili. Dakle bankovna unija je nešto što treba objašnjavati. To nije nikakvo oduzimanje suvereniteta, a naročito u poslovnom bankarstvu u kojem mi i nemamo neki suverenitet. Ja bih bio sretan da plaćamo kamate kao Austrijanci. Pa dajte osvijestimo to, odgovorni smo ljudima. Vi ste rekli da se tome treba suprotstaviti, pa baš tome se ne treba suprotstaviti. Treba se suprotstaviti tome da se Europa dalje koncentrira birokratski u Bruxellesu jer tu gube mali. Veliki su uvijek veliki. Tome se treba suprotstaviti a takvih tendencija ima. I kao Hrvat ću se tome suprotstaviti. Jer ima nas 5 milijuna ili više u ovom prostoru ali to je malo. Estonaca ima milijun i 300 tisuća, još manje. I konačno, ja vas molim, vi postavljate pitanje da se treba zapitati zašto hrvatski građani nisu izašli na ulice i zašto se ne pobune. I ja se pitam zašto ne. Možda zato jer su razumni, možda zato jer vide tko nudi rješenja. Možda zato jer imaju razumno strpljenje jer vide da ih vlast ne guli, da se trudi, da se bori, da daje sve od sebe, da reagira kada je kritično, da se ne razmeće populističkim obećanjima, da pazi šta govori i da radi. Ja Grčkoj želim sve najbolje ali Hrvatska nikada nije živjela na razini Austrije i pravila se da može živjeti na razini Austrija a zarađivala kao Hrvatska. I neće. Jednog dana ćemo zarađivati kao Austrija, do tada ćemo živjeti kao Hrvati. Hvala lijepa. Imamo dvije replika. Prva replika poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade, rekli ste jednu rečenicu s kojom se u potpunosti slažem, nemamo bankovnog suvereniteta. Nažalost nemamo ga. Ovdje, rekao sam u izvještaju se samo u jednoj rečenici govori o bankovnoj uniji. Za vas to nije možda presudno, nije važno, možda nemamo dovoljno informacija što bankovna unija nudi ali imamo neke informacije što bi to moglo biti. Imamo nekog straha koji je opravdan, koji je opravdan. Kakav strah? Pa živimo u Hrvatskoj, trebamo se itekako bojati. To što ste vi rekli da ljudi ne izlaze na ulice zbog toga što znaju da im Vlada nešto nudi, ljudi ne izlaze na ulice zbog depresije, ubila ih je, umrtvila ih je depresija. Zato ne izlaze. Kako mislite da 300 i nešto tisuća nezaposlenih koji jedna spajaju kraj sa krajem mogu biti zadovoljni i vide neku perspektivu. Drugo, rekli ste da pročitam piketty je, pročitao sam, piketty je loša knjiga, nije dobra knjiga, uostalom čitajte Žižeka i njegovo mišljenje o pikettyju. Piketty je neoliberal. Malo nježniji neoliberal, Ništa drugo. Prema tome. To što je napuhano, knjiga koja ne nudi niti jedno rješenje, osim možda govori o tome o nepravednoj preraspodjeli bogatstva koji će svaki neoliberal reći. Ako je to dobro recite mi koje piketty nudi rješenje u kapitalu? Jednostavno izgleda da smo na različitim ideološkim stranama, što je i dobro, vi ste rekli ovdje, što se s vama slažem, Sabor i jest govornica na kojoj se može slobodno govoriti, pa tako i ja slobodno govorim kao i vi. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Ajde ruku na srce niste čitali. Ruku na srce. Reći da je taj čovjek neoliberal je kao reći za papu da je komunist. Nije komunist. Kao što ni on nije neoliberal. komunist. Kao što ni on nije neoliberal. Rješenja koja taj čovjek nudi su izrazito socijalna, jedno od njih je korporativni, globalni porez, jedno od njih je globalni porez na imovinu. To ne može dragi Bog provesti. To je čista utopija. To je vaš prijatelj koji je inače briljantan znanstvenik koji je godinama i godinama istraživao statistike od početka industrijske revolucije koje Marksu nisu bile dostupne pa je pisao napamet kapital, ovaj kapital je kapitalno djelo, seminalno, vrhunsko i on je krasno štivo ali politička rješenja koja nudi su nerealna i s time se ne slažem. Eto toliko o njemu. Dakle upoznajmo ljude sa stvarima, to su važne, misli to su međaši današnje politike i političke ako hoćete debate. I na Europskom vijeću se o tome razgovara. A stenograma sa Europskog vijeća nema. Tako da vam ne mogu davati pikanterije o torbicama, cipelicama i o tome, o tome ne pričam. Poštovani zastupnik Branko Hrg, replika. austrijski guverner njihove centralne banke je prošli tjedan rekao nešto sasvim drugačije. Dakle ukupni udio kredita u švicarcima u Austriji, dakle na sve kredite koji su u Austriji je 18%. To je on rekao na Juromaniju kada je govorio o pošasti koja se događa u ovom trenutku, Mađari imaju 27, Poljaci 12%. Toliko radi istine. Jer kada govorimo o nekim stvarima onda treba nešto reći. Druga stvar, točka se zove Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća. Vi ste govorili o deficitu. Vi dobro znate da nas Europa što se tiče deficita mjeri po metodologiji ESA 2010. Po toj metodologiji deficit Republike Hrvatske u 2014. godini je sasvim drugačiji. Ova nacionalna metodologija koju mi koristimo, to je metodologija koja naprosto ne postoji ali kada govorimo ako se držimo točke, i mogu ja s vama polemizirati o ovom, onom, vi ste podnijeli izvješće, otišli ste malo i šire. Međutim, s obzirom na točku dnevnog reda onda moramo koristiti službenu metodologiju Europske unije. Jer nama u Europskoj uniji nas nitko neće mjeriti po ovoj metodologji nego po ESA-i 2010. Jer ako ćemo govoriti o nacionalnoj metodologiji onda nigdje nećemo doći. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku predsjednik Vlade Zoran Milanović. Uvaženi kolega, mi vrlo dobro znamo koja se metodologija koristi i vrlo dobro znamo da maglu nikome ne možemo prodavati i nećemo i tako se ponašamo. A šta je bilo ranije? Ranije nije bilo ništa. Ja smatram, dakle kada govorite o kreditima u Austriji, kada govorite o tome da je 18% kredita u švicarcima, to je 18% u svim stranim valutama i u jenima i u dolarima. I to samo pokazuje da su ljudi svugdje u određenom trenutku slabi i izloženi. Međutim, oni su reagirali. Da nisu tada reagirali, država da nije reagirala, da nije na impuls politike bilo reakcije možda bi se ljudi povukli i poveli za tim još više. Oni su reagirali, mi nismo. Ja to u biti vidim kao jedan propust izvršne vlasti jer to je situacija u kojoj treba reagirati izvršna vlast i monetarna vlast, ali prije svega politika, Vlada, Sabor koji su tu da štite građane, da rade za njih a Narodna banka ima ustvari dva zadatka, da skinemo sve te misterije, inflacija i tečaj kune prema euru. I to je najveća, deviznim rezervama koje imamo, koje su solidne, najveća i ključna brana rastu tečaja eura i stabilnosti onih koji imaju stambene kredite u eurima. To je mažinoova linija koja se proteže i preko ardena, dakle kroz nju se ne može provući. I tu treba Narodnoj banci dati podršku, ne huškati na nju što neki rade, ne je tjerati da raspača devizne rezerve da bi postigla ono što mi možemo postići u Saboru i ne na kraju krajeva mistificirati ovlasti i moći Narodne banke Hrvatske. U ukupnoj ekonomiji su male. Tamo gdje postoje, u tom segmentu su velike i tu im dajemo podršku. Ja bih mogao govorit gdje je bio guverner 2004., šta je meni tada privatno govorio sadašnji guverner koji nije imao vlast te vrste. To nema smisla. Dakle to nema smisla. Zato što poštuju recimo ljudi hijerarhiju. Prema tome, budimo ozbiljni. Dakle neke stvari smo propustili, nitko u nikoga nije upirao prstom, nisam udarao po bankama tri godine, neću ni sada, ali vrijeme je da se neke stvari naprave i mi ćemo ih napraviti i banke će morat snosit dio odgovornosti. To je to. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo dalje u raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Liste nezavisnih zastupnika i poštovani zastupnik Kajin i Grubišić. Poštovani gospodine predsjedniče,gospodine premijeru. Da, predsjednik Vlade je otprilike rekao, ja ću ga citirati jer sam si zapisao tu misao: "da nikada neće odustati od slobode govora i mišljenja". I mi se dugo znamo i ja znam da premijer živi te vrijednosti. Ali bih isto tako volio da bude tako principijelan i kad je riječ o medijskim slobodama u Istri i kad govorimo o tim medijskim slobodama Istra je crna rupa što se tiče medijskih sloboda. Po slobodama, poglavito medijskim, Istra nije ni sjena onoj Istri u periodu od '90. do 2009. godine. Prije da Furio sličimo Istri između dva rata i neposredno onoj nakon Drugog svjetskog rata. A razlika između one Istre i ove sadašnje je samo utoliko što oni koji oponiraju službenoj politici ne završavaju u fojbi ili ne bivaju napijani ricinusovim uljem. I to sam želio reći, duboko cijeneći i premijera i vrijednosti koje žive. A suzbijanje drugačijeg mišljenja, nedozvoljavanje bilo koje kritike, podmićivanje pojedinih vlasnika i glavnih urednika u Istri, to Istru baca 10 godina nazad. Ako već govorimo o Europi e onda valjda moramo govoriti i o tim "kvazieuropskim" vrijednostima na nekim prostorima. Drugo što želim reći, Europa sigurno ima ozbiljnih problema. Daj Bože da imamo mi kao zapadna Europa. Hrvatskoj je Europska unija u prvoj godini vjerojatno više odnijela nego donijela. Nisam euroskeptik. Što će biti u narednim godinama to ćemo tek vidjeti. Mario dragi predstavio je plan za pomoć gospodarstvu Europske unije o kojemu je do sad bilo riječi. znači sadrži onu kupnju europskih obveznica eurozone koje imaju investicijski kreditni rejting u iznosu od, ako se ne varam, 60 milijardi eura mjesečno, počev od ožujka 2015. pa sve tamo do rujna 2016. Hrvatska nije dio eurozone ili europske te eurozone. Što to znači? Oni će pomoći Grčkoj koja ima euro, a Hrvatskoj koja je predgrađe Pariza i Londona valjda će se ovdje samo šlepati. Znači cilj je vjerojatno toj Europi kroz inflaciju potaknuti gospodarski rast, jednom rječju kupovni rast, jednom rječju, potaknuti potrošnju. S druge strane, kad su već i prethodnici govorili o Syrizi, ona odnosi povijesnu jednu pobjedu u Grčkoj. Parola napustimo štednju, pitanje je da li se može primijeniti i na Hrvatsku. Jasno, u izborima narodu je sve dopušteno. Događa se, da se tako izrazim, bijes prezrenih na svijetu. 1/3 Grka, netko je rekao malo prije mene, živi ispod granice siromaštva. Gdje smo mi ovdje u Hrvatskoj? Ovo izvješće je drugo takvo izvješće koje premijer podnosi Hrvatskom saboru. Gdje je Europa u odnosu na recimo 2013., da li joj je bolje, da li joj je gore. Gdje je Hrvatska bila 2014. jer '15. je tek počela, u odnosu na 2013., da li je nama bolje ili gore. Jasno, bit nije sad samo Europa nego bit je Hrvatska u toj Europi. Europski fondovi nažalost imam takav dojam, u zadnje vrijeme ili u ono prvo vrijeme u prvoj godini ulaska u Europsku uniju su podbacili. Deficit, što ja smatram da je izuzetno dobro, je znatno manji no što se na početku 2014. predvidio. Cilj sigurno mora biti jedna stabilna ekonomija, jedna zdrava ekonomija. Javni dug je negdje oko 80 i nešto posto BDP-a. Svako dijete Svako dijete do 18 godina, a u Hrvatskoj ima negdje oko 800 tisuća djece, već duguje 260 tisuća kuna, do kraja godine zasigurno će dugovati i puno više. To je naprosto bit. Međutim, ono što je još ili jednako tako važno, Hrvatska može servisirati svoje obveze. To nije sporno i dobro je da je bankarski sektor u Republici Hrvatskoj stabilan, kao što isto tako želim pozdraviti i nedavnu odluku ili Vlade ili Parlamenta, svejedno, o švicarcima. Ali želim nešto ovdje i nadodati. U švicarcima je izdano negdje 23,9 milijardi kuna zajmova ili kredita. 21,9 milijardi kuna odnosi se na kredite za kupnju stanova. Međutim, 2 milijarde kuna izdato je kredita obrtnicima, izdato je kredita našim seljacima, a oni su naprosto u ovoj mjeri od pred pred nekoliko dana zapostavljeni. Trošak koji je prebačen na banke iznosi negdje oko 400 milijuna kuna. Kad bi se ovdje obuhvatilo još ovih dvije milijarde kuna to bi bio jedan dodatni trošak za banke od cirka 40 milijuna kuna čime bi se ispravila s jedne strane nepravda prema obrtnicima, prema ribarima, prema seljacima nije bitno, a mislim da neki naročit trošak za banke ne bi bio. Jasno je da dugove treba plaćati. Dugovi se ne opraštaju. Čini mi se da je gospođa Merkel ovako poručila Grcima: "Glasajte kako hoćete to je vaša unutar politička stvar, ali dugove morate platiti. Želite izići iz Europske unije ili eurozone nema nikakvog problema, ali ne i sa našim novcem." Što se dešava u Hrvatskoj 2014. godine? Čuli smo da je deficit manji od planiranog za 3 milijarde kuna i osobno smatram da je to izuzetno dobro. Da li hrvatsko gospodarstvo ide u dobrom pravcu? Da li mjere hrvatske Vlade pomažu gospodarstvu, da li pomažu onim najpotrebitijim, onim najslabijim, onim najzaduženijim? Želim vjerovati da da. Industrijska proizvodnja prošle godine rasla je po nekim stopama od 1 do 2%, izvoz od 6 do 9%. Ove mjere slabljenja eura vjerojatno će potaknuti izvoznu ekonomiju. Prihodi od turizma nešto su veći, ali tu prije svega vidim činjenicu da da se jedan velik dio objekata legalizirao, da se pojavio na tržištu. Zato imamo u nekim županijama rast noćenja ili dolazaka za 10 pa i 15, 15, 17%. I sama činjenica da smo ušli u EU, pa sada mnogi i stranci koji imaju vikendice, vile po Jadranu, apartmane počinju te apartmane iznajmljivati. S druge strane koje su velike investicije od strane Europske unije ili europskih tvrtki dogodile se Hrvatskoj. Uglavnom se nešto dešava na području vodoopskrbe, Osijek, Poreč, ne znam Vukovar gdje li već. Ali ono što je isto tako bitno spomenuti da prioritete određuje netko u Bruxellesu, ne ovdje kod nas. Želim vjerovati da će se realizirati projekt Kupari, dolje Brijuni. Želim vjerovati da će građani Istre o Plominu C otprilike izjasniti se kao građani Ploča. Gradi se Zagrebačka zračna luka. To je dobro. Kreće Opća bolnica u Puli, ide Istarski ipsilon za što je samo ove godine u proračunu osigurano 260 milijuna kuna, prošle godine negdje 240, one prethodne 220 milijuna kuna. Premijer je spomenuo da iz ovih pretpristupnih europskih fondova do sada je ugovoreno od milijardu 270 milijuna kuna 76% i 76% i da je u njegovom mandatu ili u mandatu ove Vlade bolje rečeno povučeno negdje 967 milijuna kuna ili 700. Sad sam si možda krivo zapisao. Međutim, još jedanput ću reći. Ispada da u onoj prvoj godini ulaska u EU više smo dali Europi, no što smo povukli iz Europe. S druge strane, što je premijer mogao učiniti na ovim sastancima Europskog vijeća koja su održavana ili koja su održana u Bruxellesu tijekom 2014. godine. Jasno, sudjelovati u raspravi. Sada imamo i novu predsjednicu Republike Hrvatske koja sukreira vanjsku politiku iako je ne određuje. Da li je to blagoslov, da li je to šizma. Da parafraziram jedan novinski članak. Ostaje da se vidi. Jasno, shodno Ustavu mora raditi ono što joj ustavotvorac odnosno zakonodavac nalaže i obrnuto. Vlada treba isto tako odnosit se prema predsjednici. Nisam glasovao za nju, ali joj čestitam na njenom uspjehu. Znači, Hrvatska je takva kakva jest. Ovdje je četiri i pol milijuna ljudi. Mi smo jedno predgrađe Pariza, Londona. Mi smo kao Hrvatska mogli odlučivati možda o nekim drugim zajednicama. Koliko ćemo u Europi to ćemo vidjeti. No, bolje da smo u Europi nego da smo izvan Europe. Premijer je spominjao energetiku, plin, naftu u Jadranu. Apsolutno da, daj Bože da bude i plina i nafte. Brodogradnja hrvatskoj Vladi kada je 2011. došla nova Vlada preuzimanjem pod navodnicima brodogradnje preuzela je i 9 milijardi kuna njenih obveza, a loših obveza, odnosno plasmana u brodogradnji bilo je negdje oko 23 milijarde kuna. Želim vjerovati da Hrvatska izlazi iz recesije nakon 6 godina stagnacije, želim vjerovati da će se to dogoditi ove godine. Isto tako, jasno ne daj Bože da ta kriza naprosto potraje jer su građani, malo gospodarstvo više nego iscrpljeni. Javne financije pritišću kamate čiji se iznos udvostručio od 2007. do 2014. Rekoh da je Vlada morala preuzeti obvezu u brodogradnji i zdravstvu u iznosu od 2 milijarde eura. 9 milijardi znači u brodogradnji, 6 milijardi u zdravstvu. Da li je kriza bila na vrijeme prepoznata o tome se da razgovarati. Industrijska proizvodnja u 2014. u studenom rasla je po stopi od 2,8%, iako će netko reći da još uvijek nema reindustrijalizacije RH. Bruto prošle godine iznose 21,4 milijarde kuna što je ispod razine plaća iz 2008. godine. Što će reći da se štedi kao što i materijalni rashodi iznose 7,5 milijardi kuna ili na razini su onih iz 2007., što će isto tako reći da se štedi. Subvencije iznose 5,2 milijarde kuna. Jednom riječju u odnosu na 2011. godinu Vlada je 2014. potrošila oko 4 milijarde kuna manje na plaćama, na subvencijama, na ostalim rashodima. I mislim da je to jedna ispravna politika bez obzira što o toj politici štednje netko mislio. Sve u svemu znači pred nama je ovo suhoparno izvješće koje nosi naslov o sastancima Europskog vijeća koja su održana u Bruxellesu tijekom 2014. godine. Tome se nema puno što dodati, ali eto kad su svi iskoristili i improvizirali sa nekim drugim temama to isto činim i ja. Priznanje pred vama i pred javnošću. Hvala lijepa. Ipak imamo dvije replike na vaše izlaganje improvizirano. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Kajin rekli ste da s ovim Zakonom o potrošačkom kreditiranju da su seljaci zapostavljeni. Oni su, koliko sam ja razumio, izuzeti, oni su izuzeti i za njih ne vrijedi ono što vrijedi za druge građane. I što imamo? Naravno znamo što imamo, kakvo stanje imamo u poljoprivredi, toga smo svjedoci, čuli smo i u raspravi o Zakonu o poljoprivredi. Ali, nisam ni danas čuo evo u izvješću premijera o Europskom vijeću nisam čuo ništa o toj poljoprivredi. Da li se tamo raspravlja što o toj poljoprivredi, zajedničkoj poljoprivrednoj politici, mogućnostima ili je to zabranjena tema? Pa ni od vas baš nisam čuo nešto, vi ste spomenuli seljaka ali nije bilo spominjano u Istri kakva je ta poljoprivreda, niste ništa rekli ni o boškarinu a ni o onom selu što je Jakovčić kupio, mislim da vi ste mu čak i neki jamac, da li će on tu intenzivno poljoprivrednu proizvodnju razvijati ili nešto

da, da za 100 ili 150 tisuća maraka onda zajedno sa Drandićem i Soldatićem da ne bi tu bilo neke zabune. Pa vraća, vraća. Dok nije bio župan dolazile su uvijek one opomene. Nakon toga sve je uredno, nema nikakvog problema. … /Upadica Leko: bitno tamo. Kako se recimo na zemlji kupljenoj za 12 tisuća kuna netko mogao uknjižiti ili na to uknjižiti hipoteku od 350 tisuća eura? To je bitno, to je bitno. Ali pustimo sada to, da se vratim na ove švicarce. Hrvatske banke hrvatskim građanima za kupnju stana, broda, recimo nekog pomorca ili ribara, za nekoga stroja izdali su 23,9 milijardi kredita u švicarcima. 21,9 milijardi ili 92% tog iznosa otpada na kupnju tog prvog ili drugoga stana. točno, izostavljeni su obrti, izostavljeni su seljaci i ja smatram da treba redefinirati te odnose i njih na isti način tretirati kao i kupce stana Trošak koji je prebačen na banke iznosi negdje oko 400 milijuna kuna. Kada bi se i tih 2 milijarde kuna redefiniralo trošak koji bi bio prebačen na banke bio bi negdje oko 40 milijuna kuna, ali bez obzira na sve time bi se ispravila jedna nepravda prema onima koji su se zadužili za pokretanje proizvodnje, za očuvanje svog imanja ili ne znam nečega sličnoga. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Dujomir Marasović, replika. rekli ste da niste glasovali za izabranu predsjednicu pa ću vam replicirati na ovo u vezi deficita. Mi svi znamo da su sve hrvatske vlade svake godine, a pogotovo u predizbornoj godini, skrivale deficit i skrivala je i ova Vlada. Pa ja im ne zamjeram, dobro je skrila i pokušala skriti jer je osim ovih unutarpolitičkih potreba bila je i potreba prema EU da nas poštedi ili da izbjegne Hrvatska mač EU. Pa eto pokušala je skriti. Ali vi mene sad uvjeravate da je deficit stvarno 12,5 milijardi, a svi znamo da je do 18 milijardi i to čisti račun, duga ljubav. Samo u zdravstvu je nekoliko milijardi, a i u drugim ministarstvima, duga koji je Vlada skrila. I neka je skrila, zbog EU. Ali nemojte vi mene ovdje uvjeravati, nemojte vi meni ovdje trošiti vrijeme uvjeravajući da je to tako, molim vas. A što se tiče Kolinde da vi niste za nju glasali, pa meni se to ne sviđa, evo. su se u Hrvatskoj na vlasti mijenjali Zagorci i Dalmatinci, što su napravili dobro, što loše? Neka svak računa svoju računicu. Ovo je prvi put u povijesti da je Istra i Rijeka dala vrh države. Još ženska, lijepa, govori jezike, kulturna, fina ispred kuće vam i što je? Vama je u glavi tu nešto, tu neki sklop kao da ste beton stavili u glavu. Ne znam što vas je to ponukalo i što vam nije dalo da glasujete za nju i Rijeku dobila gotovo trećinu što nikad nije HDZ tamo dobio trećinu. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Pa u drugom krugu gospođa Kolinda Grabar-Kitarović novoizabrana predsjednica dobila je u Istri 20% glasova što nikad nije pošlo za rukom HDZ-u. Da, nisam glasao za novoizabranu predsjednicu, ali joj čestitam na uspjehu. Ne samo da joj čestitam na uspjehu, nego želim svaki uspjeh i njoj i ljudima koji će ju okruživati, kao i ovoj Vladi, kao i ovome Parlamentu, kao i svim ostalim institucijama RH jer njihov ili naš uspjeh biti će uspjeh zemlje u cjelini. Da, i drago mi je baš ako bi trebao birati da imamo novoizabranu predsjednicu koja govori čakavicom. Što se tiče samoga deficita kada bi tu priključili deficit Hrvatskih autocesta, Autoceste Rijeke-Zagreb, lokalne samouprave još nekih institucija onda bi on sigurno bio veći od 12 milijardi kuna, ali je nesporno da se je u prošloj godini znači mandata ove Vlade, trošak smanjio za negdje oko 4 milijarde kuna što je itekakav napor za sve u ovoj državi.

kako je ono bilo kolega Marasović prije 11 godina, visok, zgodan, plavih očiju, govori jezike. Da, da. Pazite s tim. Samo želim reći da ovo što govori kolega Kajin ne kuca na otvorena vrata, vrata ustvari i nema. Dakle ja sam već dao nalog ministru financija da u proceduri izmjena Zakona o kreditnim institucijama koji je pred Saborom iz nekih drugih razloga, uskladbe sa europskim pravom i sa acqisom da se unese i ova izmjena tako da će ljudi koji formalno nisu građani dakle fizičke osobe, obrtnici i OPG-i ali koji opet nemaju ni status korporacija, da budu također obuhvaćeni ovim mjerama mjerama dakle da se i za njih primjenjuje isto pravilo tečaja švicarskog franka na 6,39. To nije trenutno rješenje, to je rješenje koje ćemo sada na godinu dana promatrati i stalno voditi računa o svakom detalju. meni je drago da je to velika većina pozdravila i mislim da nije korektno da se sada oni koji se toga nisu nikada ranije sjetili hvataju za to da i ovaj uključen ili da nije uključen. Na kraju će to sve biti kao što treba znate, ali to je netko na kraju trebao napraviti i presjeći. A ja moramo priznati da ni od koga takav naputak iz ovog Sabora nisam čuo, osim od onih koji se sustavno obračunavaju sa Narodnom bankom jel bi je valjda htjeli preuzeti. Ali moraju objasniti onda, a naročito ne od bivšeg ministra financija. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu su dva predstavnika kluba HDSSB-a to je poštovani kolega Josip Salapić i Krešimir Bubalo. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Predsjedniče Vlade, kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici. Nakon našeg dugog puta od 10 godina pregovora i kritičnih situacija, općenito pitanja ulaska RH u EU predsjedniče Vlade sa pravom možemo biti nezadovoljni. Ne samo da to sada stavljamo vama na teret osobno nego i situacije u kojoj se Hrvatska našla kada ste sa koalicijom preuzeli vlast u Hrvatskoj, a i s onim tada sada možemo slobodno reći nakon tri godine nerealnim obećanjima koja niste mogli ispuniti. Jeli to samo sada teret vaše cijele Vlade, da li je to teret naše politike koja se općenito čini promašenom kada se pred izbora stavljaju i slažu neke koalicije pa nestručni ljudi politički podobni preuzimaju određene resore i gdje ne mogu ostvariti dobre rezultate? To nije čak vaš grijeh nego grijeh svih struktura i svih politika do sada kada morate dati nekome mjesto u nekom ključnom resoru, a taj nije sposoban da svoju zadaću obavi ni kod kuće, a kamoli u Vladi RH. Naši problemi nisu Grčka niti pobjeda koalicije u Grčkoj niti nažalost događaji koji su bili u Francuskoj, naši su problemi realni doma kod kuće i nakon punopravnog članstva sada već konzumiramo to, dobili smo nekoliko puta packe Europske komisije, zaslužene, dobili smo upozorenja kako se moramo ponašati što se tiče državnog proračuna. I ono što ste vi napravili i vaša Vlada mi to možemo slobodno i pošteno pohvaliti i ministra financija gospodina Lalovca koji je dobrim potezima nekako osvjetlao obraz vaše Vlade. Ova mjera koju ste imali prošli tjedan mi smo to kao klub podržali, zakon koji ste donijeli, je godinu dana ali pomogli ste ljudima i to smatramo da je dobar i državnički i politički potez. Isto tako otpis dugova ljudima koji su bili u problemima do 35 tisuća kuna, mada ima još slučajeva koji nažalost ne mogu pasti pod ovu mjeru, to je isto potez koji će barem nekim ljudima pomoći. A ono što mi trebamo zaista učiniti, vi ste pričali predsjedniče Vlade o izvozu, nažalost spomenut ću svoj grad Osijek, Osječko-baranjsku županiju, Slavoniju i Baranju, ono na čemu mi smo uspješni u izvozu to je sve veći izvoz visokoobrazovanih mladih ljudi koji u velikom broju odlaze iz Osijeka u Irsku, gdje danima leže tamo po nekakvim motelima i traže smještaj gdje će spavati i svakodnevno pišu o tome kako je teško naći posao. I kada nađu taj posao sa visokom strukom, sa fakultetom rade neke mizerne stvari koje su ponižavajuće, a trebaju preživjeti. Mislim da bi naš zadatak i vaš predsjedniče Vlade i vaše Vlade, ali i svih nas ovdje u Parlamentu bio da mi spašavamo našu državu, da spašavamo mlade ljude koji se teškom mukom školuju, a ne mogu naći posao u svojoj zemlji i odlaze. Mi tu puno gubimo, bez obzira koje su sada naše pozicije prema situacijama općenito politike EU, nekih obećanja koje smo možda kao i punopravna članica dobili pa prema nama nisu izvršena. Te packe koje dobivamo mi se možemo osvrnuti da ne trebamo mi sve ni slušati što nam se govori, trebamo se jednostavno uputiti prema onim problemima koji su kod kuće doma prisutni. Mi smo se kao stranka zalagali kod ustavnih promjena da treba promijeniti teritorijalni ustroj Hrvatske, da se previše novca troši na ovakvu glomaznu upravu, na veliki broj županija, općina i gradova. Da smo jednom stvarajući domovinu na Domovinskom ratu došli ratu došli do situacije danas ne mogu te lokalne jedinice izdržati terete koje se stavljaju pred njih. I onaj ključni potez, sada to napravite u ovoj zadnjoj godini vašeg mandata sigurno biste izgubili izbore. Da ste to sve napravili prve godine dobili bi našu potporu bez obzira što je valjda zadaća oporbe da uvijek bude protiv. Mi mislimo da nekada treba biti i za kada su u pitanju dobre mjere za Hrvatsku. Mi smo kao stranka dobili velike packe kada smo htjeli podržati promjene Ustava a naš je jedini cilj bio pozvati javnost Hrvatske i naše građane da ukažemo da nam ovoliki broj županija nije potreban i da prave strukturne reforme, reforme opće uprave, reforme državne uprave su nužne. Mi možemo se ugledati na model Danske ali ako ste vi sa vašom Vladom dobili izbore, pa imate neki dobar potez, uvijek trebate dobiti i podršku i oporbe. Šta nama tu vrijedi neka svjetonazorska rasprava, šta nama vrijede rasprave koje će se vraćati u prošlost a nećemo realno govoriti o budućnosti? I zašto ne bi neki dobar potez i vaše Vlade mogla podržati stranka koja se …/Govornik se ne stranka centra ako ste vi napravili dobar politički potez. Tu ćete uvijek imati potporu. Ali realno, ne znam i bojim se da li ćete imati vremena u ovoj zadnjoj godini na ovakav način kako ste krenuli u obračun sa bankama kada su pitanju krediti u francima moći do kraja izgurati ono što je pred nama. Ne želim biti pesimističan i vi ste optimistično govorili o Izvješću sa održanim sastancima Europskoga vijeća. To je ona vaša obveza koju imate po Poslovniku. Ja mislim da mi trebamo realno zavrnuti svi rukave i pokušati pomoći našoj zemlji i našim građanima da jednostavno počnemo duboko disati kao članica Europske unije. Nema nikakve koristi od našega članstva ako ćemo mi hvaliti one sitne korake a na krupnim stvarima u životu naših građana, doma, ovdje u Hrvatskoj to se ništa ne vidi. Meni je žao što moram govoriti o svom gradu na ovakav način da to postaje grad pustoši, da su neki projekti pokrenuti još dok je bio gradonačelnik gospodin Bubalo. I danas se o njima priča kao o nekim novim stvarima a već je prošlo 3 godine kako on nije gradonačelnik. Dešava se da dolazimo u grad gdje više nema veliki tvrtki, ne možete naći posao, završite fakultet i sjedite doma. Mladi imaju problema sa ulicom, sa kafićima, sa nekakvim dangubljenjem, sa depresijom. To je sve istina i to trebamo biti realni. Kažem, to nije samo teret i da kažemo nekakav grijeh vas osobno nego i, i Vlade koju vi voditi, ali i načina i problema koje ste preuzeli kada ste postali hrvatski premijer. Mislim da u ovom izvješću se nema puno šta govoriti niti politizirati, to je ona praksa koju mi moramo imati. No bojim se da smo jedini razlog našeg članstva gdje možemo zapamtiti a to je da imamo 11 zastupnika u Europskom parlamentu a sjetiti ću se vremena kada smo bili u Austrougarskoj tada se govorilo da su zastupnici iz Hrvatske stipendisti. Pa nemojmo dozvoliti da ovi naši budu stipendisti sa 6, 7 tisuća eura a da pravi, istinski oni elementi pozitivni našeg članstva u Europskoj uniji ne budu prepoznati. To bi bilo loše i za vašu Vladu i za svaku buduću Vladu. Nadam se da ćemo u ovoj godini slušati malo bolje vijesti nego u onoj protekloj gdje smo imali puno, puno problema koje ni na nažalost zbog razno raznih razloga niste uspjeli riješiti. Evo sada kolega Bubalo. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabor, poštovani predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Evo kolega Salapić je dosta toga rekao, no ono što je bitno za HDSSB to je bitna nacionalna politika, međunarodna politika a isto tako odnos prema Slavoniji i Baranji našoj regiji. Gledajući od 1.7.2013. otkako smo ušli u Europsku uniju sigurno da moramo podvući crtu i gledati koje su to prednosti, koji su to nedostaci. Ali ono što je najvažnije ljudima koji žive u Slavoniji i Baranji i Hrvatskoj to je kakvi su nam rezultati u ovom razdoblju. Gledajući ovaj materijal koji imamo, bilo bi puno lakše da imamo stenograme sa tih sjednica i da jasno vidimo koje je interese zastupao naš premijer. Ali isto tako ono što bi bilo važno da imao plan, ja bih rekao do 2020. godine, ako treba oko njega i da se svađamo u ovom Hrvatskom saboru ali da postignemo jasan nacionalni konsenzus. ono što nas u Slavoniji i Baranji brine to je rast, konkurentnost, isto tako i zapošljavanje, no isto tako temelj koji će biti itekako značajan u idućem razdoblju, to je i ulazak Srbije u Europsku uniju ali isto tako nerazriješeni i naši odnosi posebice kada govorimo o granici, kada govorimo o …/Govornik se ne razumije./… kada govorimo o svim onim problemima koje tište nas koji živimo u tom prostoru Slavonije i Baranje. Gledajući i brojke koje je premijer iznosio upravo o fondovima, kada govorimo o predpristupnim fondovima da je 487 milijuna eura isplaćeno, onda možemo reći u tom razdoblju dosta je toga napravljeno no puno je važnije upravo planovi koji dolaze, strategije i ono što je bitno kako ćemo iskonzumirati razdoblje 2014.-2020. no tu se zasad još uvijek ne možemo pohvaliti sa povučenim sredstvima. I da kada gledamo uplaćena sredstva, kada gledamo ono što smo povukli, onda sigurno da vidimo jedan nesrazmjer. Kada gledamo našu regiju Slavoniju i Baranju sigurno da smo očekivali i regionalizaciju, isto tako fiskalnu decentralizaciju i volio bih da je premijer zastupao svoj plan 21. s kojim je pobijedio na prošlim izborima upravo i na tim sastancima jer regionalizacija isto tako i okrupnjavanje jedinica lokalne uprave, smanjivanje troškova naš je jedan od prioriteta. Gledajući i naš ruralni razvoj, gledajući i operativne planove, gledajući da operativni planovi nisu ugovoreni a natječaji idu, onda možemo reći da idemo na slijepo i to je ono što nas brine. Onda smo mogli i puno ranije krenuti sa tim, ja bih rekao natječajima. Moramo gledati interes Republike Hrvatske, moramo gledati makroekonomsku stabilnost. I kada čujem rečenicu da ćemo je postići u razumnom roku, to je ono što nas ne zadovoljava, mi ju želimo što prije, što ranije. A gledajući otkako smo ušli u Europsku uniju, gledajući premije rizika koje plaćamo, gledajući kreditni reiting, onda možemo reći da nam ulazak u Europsku uniju nedovoljno je pomogao ili smo ga nedovoljno iskoristili. No kada slušamo o 300 milijardi eura i onome što će se događati u idućim mjesecima onda moramo vidjeti svoju šansu. Gledajući interes Slavonije i Baranje, sigurno da je vodna stepenica Osijek, vodna stepenica na rijeci Dravi itekako šansa jer ne samo da … energetske politike nego itekako je važna u zaštiti od poplava, a to smo itekako osjetili prošle godine. Prema tome, predsjedniče Hrvatske Vlade očekujem da idućih mjesec dana i na Hrvatskoj Vladi raspravite upravo o vodnoj stepenici Osijek, ne samo radi zaštite od poplava nego i 30-ak tisuća hektara koji bi se navodnjavali i … potencijala koji bi imali upravo u korištenju električnog potencijala i proizvodnje električne energije, a studije su napravljene i to smo bili partneri i sa Ministarstvom poljoprivrede, HEP-om, Hrvatskim vodama, HAC-om, no Osječko-baranjska županija i dalje inzistira na tome projektu i to je tema koju sigurno treba otvarati i na Hrvatskoj Vladi ali isto tako i u odnosu na Bruxelles. našu visoku centralizaciju, gledajući i ono što smo napravili sa porezom na dohodak, sigurno da bi Vlada morala se više usmjeriti ka mogućnosti da pruži šansu jedinicama lokalne i regionalne uprave upravo sa one izgubljene 2 milijarde kuna da im se sufinanciraju projekti i pripreme kako bi što više povukli sredstava u idućem vremenu, upravo od Europske unije, kako bi iskoristili Europsku uniju, a ne Europska unija nas. Prema tome, očekujemo ne samo izvješće o sastancima Europskog vijeća održanih u Bruxellesu nego i jasan plan gdje je to Hrvatska 2020., gdje je to Slavonija i Baranja 2020., jer znamo na temelju naših iskustava da smo često u razgovorima i u pristupanju Europskoj uniji često vidjeli da smo imali prepisivače, ne pregovarače koji su zastupali interese Hrvatske, interese Slavonije i Baranje i tu se moramo korigirati u nekim stvarima, jasno prihvaćati ono što dolazi sa terena od jedinica lokalne i regionalne uprave i često ako treba i postavljati pitanja i iskoristiti upravo tu šansu. Gledajući gospodarski rast, gledajući konkurentnost, gledajući radna mjesta, tu nismo ostvarili one šanse i perspektive koje smo očekivali, no možemo konstatirati danas da živimo u Hrvatskoj a plaćamo kredite kao da živimo u Švicarskoj, da živimo u Hrvatskoj a sve više idemo ka onom dugu a to je dug Grčke. Prema tome, tu moramo zauzeti jasan stav, jasnu nacionalnu politiku i upravo to je ono što će HDSSB podržavati u idućem vremenu. Sve što je dobro uvijek smo znali podržati, ali i sve ono što je loše jasno kritizirati, argumentirati. Prema tome, za HDSSB upravo je bitna nacionalna strategija u svim politikama, pa bilo da se odnosi na javni dug, bilo da se odnosi na kulturu, sport, zaštitu okoliša i sve one europske politike koje možemo konzumirati i privlačiti sredstva. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo dvije replika. Jedna na izlaganje poštovanog kolege Josipa Salapića, a druga na izlaganje kolege Krešimira Bubala. Prva je od kolege iz kluba Bore Grubišića. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro Kolega Salapić, rekli ste da pozdravljate kao što je i klub HDSSB-a prilikom glasovanja u petak podržao ovu mjeru fiksiranja tečaja, dakle mjeru Vlade, fiksiranje tečaja švicarskog franka na 6,39, dakle i klub HDSSB-a je kod glasovanja bio za tu mjeru. Naime, radi se o pozitivnoj mjeri kojom se trenutno i u trajanju od godinu dana dakle olakšava dužnicima, a ima ih oko 60 tisuća, ova teška situacija. No ono što je bilo još u petak, a to je jedan amandman koji je govorio o tome da se donese zaključak u svezi zabrane ovrha, pljenidaba i deložacija koje je proizvela jedna, a ima ih još i niz drugih, Kreditna zadruga ili štedna zadruga. Radi se konkretno o Raiffeisen zadruzi. Taj zaključak ovdje na Hrvatskom saboru nažalost nije usvojen. Zato je HDSSB već skoro 6 mjeseci je stavio u u dnevni red Hrvatskog sabora Prijedlog zaključka o provedbi prethodne rasprave radi zakonskog zaustavljanja ovrha, pljenidaba i deložacija hrvatskih građana iz jedine nekretnine koju imaju u vlasništvu i u kojoj stanuju. da ćete i vi u svojem odgovoru na repliku, ali i premijer ovih dana poduzeti žurne mjere kao što su poduzete i u svezi dakle da se i ovaj problem koji je vrlo aktualan i gdje zaista ima puno pljenidaba, ovrha, da se riješi također potezom ili prijedlogom zakonskim od Vlade ili nekakvim sličnim prijedlogom. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Josip Salapić. istina je da 6 mjeseci naš zakonski prijedlog stoji u proceduri saborskoj. Bilo bi dobro to što prije predsjedniče Sabora ili predsjedniče Vlade da problem riješimo, jer ovo što radi Udruga Živi zid mislim da smo mi, imamo elemente i poluge zakonodavne vlasti u rukama da taj zakon, Ovršni zakon promijenimo i pomognemo ljudima koji su u problemima. Ja sam osobno protiv toga kolega Grubišić da se bilo koja politika bazira na mukama građana jer sprečavanje deložacije u datom trenutku i danu je pomoć i ja to podržavam, a što je sa drugim danima, kako će ti ljudi dalje živjeti, što je sa njihovom nekretninom, što je sa pravnim okvirom tog problema. Mogu se naći, imali smo slučaj sprečavanja deložacije iz privatnog vlasništva čovjeka, radi se o privatnom ne o državnom vlasništvu. Čovjek nije plaćao najam, nije mogao nažalost, sirotinja je, 10 godina je u tuđoj kući, spriječena je njegova deložacija. Imamo dva problema, imamo problema da tu štitimo čovjeka kojemu treba pomoći, a drugi problem je onaj pravni, da je ova osoba u pravu, to je njegovo vlasništvo. I mi trebamo predsjedniče Vlade, što prije intervenirati u Ovršni zakon. Kako ste ovaj potez povukli vezano za kredite u švicarskim francima, tako povucite i ovaj potez, a to je da Ovršni zakon riješimo na način da sprečavamo deložaciju iz jedine nekretnine u kojoj ljudi žive i sa svojim obiteljima, jedne jedine. Ja mislim da bi to bio ispravan politički potez i dobit ćete tu našu potporu. Mislim da je došlo vrijeme za ovakve poteze, a ne da se otvara prostor nekakvim grupacijama koje će kažem na mukama građana graditi svoj politički put bez realne i stvarne pomoći. Mi smo tu kao zastupnici da stvarno pomognemo našim građanima i to bi trebao biti cilj ovog našeg zakonskog prijedloga. Hvala Poštovani kolega Bubalo, meni se dopada ovaj rekla bih mali ali važan demokratski iskorak o kojem ste, odnosno koji je bio u suštini izlaganja i vašega i kolege Salapića vezano za potporu i onih projekata i onima s kojima se ne slažete ni ideološki, ni na bilo koji drugi način i koje ne podupirete. Pa se prisjećam evo onih događaja kad smo počinjali graditi školu u Višnjevcu i onih transparenata kad sam tamo došla kao predsjednica Vlade protiv. Ali dobro je da napredujemo i zaista mi se to sviđa i to pohvaljujem. Ali javila sam se zbog nečeg drugog, zbog vaše konstatacije o tome da se govoreći o pregovorima da se zapravo u većem dijelu radilo o prepisivačima, a ne pregovaračima. Ne slažem se s tim zato što mislim da budući da je to prošlo svršeno vrijeme sve će to pasti naravno u zaborav i malo će se u budućnosti govoriti o zasluzi svih onih koji su pregovarali. To su bili izvrsni stručni ljudi koji su ulagali i vrijeme i napor i iznimno znanje. Pregovori su bili teški. Treba i ovom prigodom podsjetiti najteži do sada. Dakle, Hrvatska je imala najteže pregovore, najviše poglavlja 35. Prva mjerila za otvaranje i zatvaranje pregovora tako da su pregovarači uložili maksimum napora. I vjerujem da možete vjerovati da su ispregovarali najbolje što se naravno dalo u tim trenucima. Osobito bih tu skrenula pozornost na područje poljoprivrede, iznimno teški su bili. Naravno u poglavlju XXIII. ali i poljoprivreda, iznimno teško poglavlje i za otvoriti i za zatvoriti. Pa evo neka ovo bude prigoda još jedanputa zahvaliti svima onima, a to su zapravo bili desetci i stotine ljudi i u državnoj upravi koji su dali svoj doprinos tome da smo danas članica EU i da raspravljamo o ovome izvješću. onome što je dobro ili loše mi smo znali uvijek podržati ono što je dobro, a isto tako pokuditi ono što je loše. Evo vidim da vam je slika iz Višnjevca kad smo započinjali radove ostala u sjećanju. Sjećam se i onog transparenta "S Jadrankom u EU". Ali bila je reakcija građana, ne moja nego reakcija građana na tu poruku. I meni su ostale u sjećanju. Ono što je puno važnije upravo da taj dan započeli su radovi na školi, koju smo dvoranu i završili u Višnjevcu, ali isto tako i radovi na osječkoj južnoj obilaznici. Žao mi je što se ti radovi dugo su se razvlačili. I puno ranije su trebali biti završeni. No, važno je započeti put, trasirati ga, projekte i pripremiti i realizirati ih. No, moje i vaše razmišljanje ne mora biti identično i ono se razlikuje kad govorimo o pregovaračima i prepisivačima. Treba onima koji su dobro odradili posao čestitati. No, posebno kad govorimo o poljoprivredi u dosta slučajeva smo osjetili da smo imali prepisivače. I ono što u razgovoru sa ljudima koji se bave poljoprivredom, ali isto tako pojedinim udrugama često smo i davali naše sugestije. Puno je bilo poglavlja samo trebali smo te šanse već u tom u tom razdoblju i bolje iskoristiti. Prema tome, sigurno da ostajem na svom stajalištu da negdje jesmo odradili posao dobro, negdje nismo. Oni koji su dobro odradili njima čestitam, oni koji nisu te stvari trebamo ispravljati. I zato i je upravo Sabor da iznosimo one argumente koje čujemo po terenu i da mijenjamo stvari koje možemo promijeniti. Kažu da su ljudi sretni samo oni koji se rado sjećaju, pa to nije loše. Ponovo podnositelj izvješća, poštovani predsjednik hrvatske Vlade. Hvala vam predsjedniče. Jedan zastupnik, gospodin doktor Marasović je govorio o deficitu kao nečemu što je što je predmet varanja, namještanja. Rekao je da razumije Vladu koja vara, koja frizira i krivotvori podatke o stanju računa, o deficitu, o prihodima i o rashodima. To je jedan interesantan kulturološki doprinos političkoj kulturi u Hrvatskoj, jedan oblik ponašanja. Međutim, danas to čak i da imate takve afinitete više ne možete. Ja znam da ima puno ljudi koji žive od toga i za to, ali im je sve teže jer smo ih zeznuli načinom na koji vodimo državu. Pa prije par dana sam bio u Estoniji koja je država koja se diči i koja je prepoznata time kako su sve stavili u elektronički format, praktički se premjestili u cloud maltene na svemirsku stanicu tako da svi podaci o njima postoje negdje drugdje. Ako zemlja ne dao Bog nestane sjećanja na njih neće biti izbrisana. I od toga se radi jedna velika fama i jedan veliki marketing. Ali istina u nekoliko sati prezentacija, obično ne idem po prezentacijama u takvim posjetima državničkim, ali ovog puta smo išli jer me zanimalo što ima za pokazati. To je lijepo, stvarno je dobro. To nema ničeg što mi nemamo, što nemamo već godinama kao elektronski recept u zdravstvu koji smo imali među prvima što nismo mi uveli i moja Vlada. Nemamo elektroničko glasovanje, ali to nemaju valjda ni Nijemci. To je nepotrebno. Oni imaju svoje razloge u Estoniji. Oni imaju malo razvijeniji elektronički potpis od nas. To mi moramo još napraviti. Ali oni nemaju fiskalizaciju. Kad smo ih pitali zašto nemaju pa nisu stigli. E mi jesmo. Pa tako kad govorimo o namještanju računa mi točno znamo danas u svakom danu, u svakom satu koliko je protoka novca bilo, koliko je naplaćeno PDV-a i koji je bio najizdašniji dan. To je bila Vela Gospa, 15. kolovoza 2014. godine. Oni to ne znaju. Nama naravno kao i obično fali samopoštovanja, mislim nekima od nas fali samopoštovanja. Dakle, vremena su prošla da se računi namještaju. Tu je Hrvatska naprednija od nekih država koje su realno bogatije od nas i to će se zlatom vratiti svakome tko bude vodio državu. Netko je spomenuo, gospodin Bubalo, stenogram sa sastanaka Europskog vijeća. Pojašnjenja radi kako funkcionira Europsko vijeće jer to ne mora svatko znati. U biti ako nisi tamo i ne znaš. Nema stenograma. To je zatvoreni sastanak u kojem s prvog dijela ide određena filtrirana informacija prema diplomatima niže razine koji onda prepričavaju što se dogodilo. A na radnoj večeri koja zna trajati i do 4, 5 ujutro nema nikakvih zapisnika. Moj zadatak je da se tamo u skladu sa Vladinim smjernicama, koje su relativno precizne ali nikad ne mogu ići do totalnog detalja, borim za nacionalne interese, da ako je nešto u zaključcima protivno našim interesima da to blokiram vetom, jer su sve odluke jednoglasne, ili da se uporno zalažem za nešto čega nema u nacrtu zaključaka a inzistiram da toga bude. To nije jednostavno ali to na kraju ima dalekosežne ili može imati i materijalne i financijske implikacije. Uvijek je pitanje novaca i u 99% slučajeva unutarnja politika. I to je moja vrhovna odgovornost i ako premijer tu zezne to se vrlo brzo vidi. Odgovaram Vladi, odnosno Saboru, odgovaram Saboru i hrvatskim biračima. Što se tiče poljoprivrede, o njoj nije bilo riječi u zadnjih tri godine i to ako ljudi prate osnovna događanja na Europskom vijeću, a to ih navodno zanima kao kolegu Milinovića, onda biste valjda ako čitate novine vidjeli da se o tome nije govorilo. Možda vas to u biti uopće ne zanima, možda je to sve skupa samo radi dojma. Jer da vas zanima znali biste da o tome nije bilo riječi. A zašto nije bilo riječi? Zato što je poljoprivredna omotnica bila predmet žustrih i borbenih rasprava u vrijeme kada je donošen višegodišnji financijski okvir, odnosno omotnica. Mi tada još nismo bili punopravna članica nego promatrači, nas je dopalo što je dogovoreno u pregovorima. Što je, je, nije loše možda je moglo bolje, tu se slažem sa bivšom premijerkom gospođom Kosor, ali nakon toga rasprave o poljoprivredi nije bilo. Jer uloge su podijeljene, omotnice su podijeljene i svatko ide svojim putem do sljedećeg višegodišnjeg plana. Tko se za što izborio, izborio se. I to se sad troši i dodjeljuje. To valjda ako pratite EU znate. I konačno deložacija, slažem se, ali mi ćemo stisnuti banke oko franka, međutim mi moramo osigurati tijek novca i voljnost banaka da kreditiraju. Ako postavimo prestroge uvjete pitanje je hoće li davati kredite. Ja imam stan u kojem i dalje živim kao što reče jučer jedan kolega iz HDZ-a i nemam drugi. Ako prestanem plaćati, čime da se banka osigura? To je velika dilema. **Leko, Sada imamo red replika pa idemo po redu. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa najgore je kad o racionalnim stvarima govorimo iracionalno. Vidite gospodine predsjedniče Hrvatske vlade nekada je u ministarstvu između 2. ili 4. ili 5. u mjesecu je bila jedna javna prezentacija kako sa prihodima tako i sa rashodima sa zadnjim danom prethodnog mjeseca. Dakle, bili su prisutni predstavnici medija, medija, sa jednim jedinim ciljem da se hrvatska javnost informira o tome. Danas toga više nema. A kad govorimo o projektu fiskalizacije ili fiskalne kase kako god hoćete pa trebali su vam vaši suradnici dati pa bi vidjeli da je to projekt na kojem se u Ministarstvu financija radi od 2005., 2006. godine. I svaka čast pa je evo saživjela. Pa vidim da se čudite. I hrpu stvari dozvolite si za pravo da govorite ali recimo ali recimo ne znam da li ste imali informaciju da je u Ministarstvu financija bilo svaki mjesec prezentacija o stanju prihoda i rashoda? I prema tome, govoriti na ovakav način kako vi govorite pa zar vi stvarno mislite da bi Hrvatska završila pregovore da je istina ovo što vi govorite? Ali vi volite udarati ispod pojasa, volite iznositi netočne činjenice, ali kažem za sve postoje argumenti pa tako i o fiskalnoj kasi ili fiskalizaciji kako god hoćete pa ćete vidjeti. Prema tome, nemojmo govoriti neistine. Ako se sjećam vi ste bili zastupnik kad prilikom donošenja proračuna je bila ona brošura koja na jedan vrlo jednostavni način rječnikom svakodnevnim hrvatskim građanima, političarima, svima pokušala približiti proračun da se vidi na koji način se troše sredstva državnog proračuna. Pa ne možete reći da je to, ako je to bio dokument koji je bio javan, koji je bio dostupan svima, da je pokušao netko nešto prikrivati. Ali kažem vam, volio bih vidjeti po ovoj vašoj nacionalnoj metodologiji kako bi prikazali deficit državnog proračuna u 2011. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Prikazao bih ga transparentno kolega Marasoviću, vi ste Marasović? Ne, vi ste Marasović, vi ste Šuker. Naime, ja sam govorio gospodinu dr. Marasoviću, vas nisam uopće spomenuo ni očešao niti kritizirao niti govorio neistine. Jedino ako je neistina da Estonija nema nešto što mi imamo, i to je sve. Vas, vaše prezentacije za koje sam uvjeren da nisu bile tada a la Marasović sigurno su bile vjerodostojne prihvaćam. Međutim, otišli smo puno dalje. 2005. ste započeli raditi na fiskalizaciji. Dobro, ja sam započeo trenirati maraton. Za 20 godina ću biti svjetski prvak u maratonu. Ili je možda to samo tlapnja. To što ste vi započeli 2005. ste započeli, ali kad smo mi preuzeli vlast toga nije bilo. I da je to tako jednostavno to bi imala svaka država. Kao što je rad na tunelu sv. Rok započeo jako davno, stavljena tabla i probušeno 20 metara. onda ga je netko izgradio, opremio i predvidio novac. Prema tome ja vas molim, ja vas nisam spominjao, nisam vas napadao, nisam rekao da ste vi to tako frizirali nego sam polemizirao sa izjavom gospodina Marasovića da svaka Vlada vara, dakle i vaša u kojoj ste vi bili ministar, i da on to razumije. A ja sam rekao da takav svjetonazor i pogled na politiku i javne financije ne razumijem. I sad neću reći ako se vi u tome prepoznajte vaš problem. Ja vas nisam prozvao, halo. **Leko, Josip Izvolite, u ime kluba. su jasna pravila igre u ovom našem Visokom domu. To smo definirali ovim svojim Poslovnikom na koji se kolega Stazić tako ugodno cereka. **Leko, Josip (SDP)** Šta tražite Mislim da bi vi naprosto predsjednika Vlade trebali upozoriti na pravila ponašanja u ovom Visokom domu. Gospodine zastupniče, imali ste mogućnost tražiti stanku u ime kluba i ništa više po Poslovniku, a niste to zatražili. Dakle svjesno ste prekršili Poslovnik, ali neka vam bude to. Nećemo sitnice ispravljati, možemo to trpiti.

ova rasprava koja je do sada bila ide vam na ruku jer se raspravlja o svemu samo ne o ovom dokumentu koji je na dnevnom redu. Pa dozvolite šansu da kažete nešto što je bilo lipanjsko zasjedanje područja slobode, sigurnosti i pravde. Prvo, vaše obećanje da ćete se nastaviti boriti za jednakost članica EU u sklopu okvirne odluke o Naime, ja sam ovo izvješće čitao zajedno sa stajalištem Vlade RH za pojedino zasjedanje i s obzirom da se ta tema nigdje ne spominje, pitam jest li to otvorili na Europskom vijeću u kontekstu hrvatske tjeralice za gospodinom Hernadiem i ne pomaganja EU da dođe do izručenja stranog državljanina koji je u Hrvatskoj predmet istrage i suđenja. Drugo, također lipanjsko zasjedanje schengen. Naime, 1.7.ako se na varam ove godine planirano je da Hrvatska aplicira. Zbunjuju me informacije koje iz Bruxellesa dolaze i od naših eurozastupnika ili nekih izjava članova Europske komisije da će tu Hrvatska biti stavljena na čekanje jer za jedne je schengen prepreka, a za druge sredstvo a ne prepreka za ostvarenje područja sloboda, sigurnosti i pravde. I treće, na listopadskom zasjedanju Europsko vijeće utvrdilo je novoj Europskoj komisiji, ako sam dobro razumio, pripreme za uspostave energetske unije. S obzirom da u ovom trenutku nikakvih drugih informacija o tome nema vi ste samo LNG Krk spomenuli kako nekakav karta za igru Hrvatske možete li šire što o tome reći? Hvala lijepo. Odgovor na repliku predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Energetska unija je puno starija od listopadskog vijeća, to je jako, jako duga tema i to ne znači da će netko uzeti naše resurse ili nam uzeti suverenitet da sami raspisujemo natječaj za istraživanje nafte i plina. To znači veću sigurnost opskrbe u kojoj je Hrvatska relativno izložena ali puno manje nego neke mnoge druge države članice i tu ćemo pratiti što se događa. I ako energetska unija vodi a trebala bi voditi prema sigurnijoj i jeftinijoj opskrbi gdje nastupamo kao grupa a ne kao pojedinci, kao holding u nabavi kako bi trebalo biti onda to nije loše, to pratimo. Što se tiče schengena, ja znam da ima nekoliko zastupnika čiji je glavni posao da tamo ogovaraju Hrvatsku i to rade svaki dan i sram me toga bez obzira što to ja ne radim. O tome hoće li Hrvatska ući u schengen i koliko je dorasla tome o tome će srećom odlučivati netko drugi. Bio sam u Tallinnu prije dva dana gdje sam u Centralnoj europskoj agenciji za ta pitanja gdje radi dvoje naših ljudi Hrvata razgovarao sa direktorom, dakle na jednoj tehničkoj razini kao premijer, idem i na tu razinu, razgovaram. Prekosutra ću europsku povjerenicu za regionalnu politiku koja je iz Rumunjske odvesti dolje do hrvatskog dijela dakle Pelješca kod Neuma da vidi kako izgleda u stvarnosti taj problem, fenomen Pelješkog mosta i zašto je to nama važno jer jedeno je kada pričaš u Zagrebu, a drugo je ako nas jugo ne otpuhne kada to gledaš iz helikoptera, dakle takvim stvarima se bavim jer to jedino tako ide. Schengen apliciran od 1.7.po nama, mi smo dobri. Podsjetit ću vas da smo mi kao zemlja imali slobodu putovanja po Europi bez vize pa čak i bez putovnice u Italiju '94., mi smo bezopasni samo da smo dobro organizirani. I

Poštovani zastupnik Branko Hrg, replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, vi ste govorili o fiskalizaciji iako ona nema veze sa ovim izvješćem, ali ja moram reći da ne dijelim vaše oduševljenje fiskalizacijom jer čini mi se da ona baš nešto nije donijela u državnom proračunu i nekako mi se čini da razvijene europske zemlje koje nemaju fiskalizaciju imaju puno bolji porezni sustav i puno bolju naplatu poreza i ne maltretiraju prvenstveno one koji su tamo najmaltretiraniji ugostitelji ili neke male trgovce, ali u uvodnom obrazloženju ste govorili i također najavljivali energetsku obnovu kuća, ulaganja u taj sektor. Sada ovih dana baš malo čujemo da će Fond za zaštitu okoliša sam to provoditi bez lokalne samouprave pa me baš interesira da li će to biti neko novo zapošljavanje jer tamo će trebati par stotina ljudi da to mogu obaviti taj posao tehnički bez lokalne samouprave koja je to sada radila u suradnji. Ali javio sam se ustvari zbog ruralnog razvoja i zbog poljoprivrede. Neki dan na raspravi o Zakonu o poljoprivredi sam pročitao jedan dio intervjua gospodina Dola koji je dao jednom našem On kaže ovako međutim Hrvatska je u velikom kašnjenju sa svojim programom ruralnog razvoja i izlaže se riziku da izgubi 330 milijuna eura u 2015.godini", dakle to kaže prvi čovjek najjače političke opcije u Europi. Kako to komentirate? U ovim vašim obrazloženjima ispada drugačije. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, odgovor na repliku, predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Oprostite možete li, jer nisam točno čuo reći kako se zove čovjek i koja je njegova točno dužnost? razumije./… **Milanović, Zoran (SDP)** Pa da vidimo koliko je njegova izjava relevantna. To da mi kaže netko tko je generalni direktor tamo, u komisiji a ne u najjačoj političkoj stranci, što god to značilo. Postoje grupacije koje skupljaju sve bez ikakvih kriterija. Postoje ovi kao što su Syriza koji imaju rigidne kriterije pa ih je malo. Dakle vama je kriterij to što je neki političar jedne boje poslao poruku vladi druge boje da ona ne valja. E vidite upravo je to Europa kakvu ja ne želim. Pa tako neću komentirati Grčku i njima dijeliti lekcije i soliti pamet i govoriti šta je dobro za njih a šta nije. Jer upravo to i takav arogantan nastup velikih prema malima čiji život ih se uopće ne tiče i o čijim poslovima nemaju blage veze, upravo to može našim ljudima, Grcima, Estoncima učiniti Europsku uniju neprivlačnom. Dakle ušlo je u stenogram koji je to značajan čovjek, svjetski ekspert za poljoprivredu to rekao. Rekli ste prvi čovjek političke grupacije. Dobro da je u Europskom parlamentu. Dakle što se tiče naše poljoprivrede. Što se tiče naše fiskalizacije za koju ste rekli da tim maltretiramo ljude, evo to je vaša poruka, dakle red jednako maltretiranje ljudi. To nas neće nikamo dovesti. To su grozne poruke i reda mora biti za sve manje-više jednako. Radimo iznimke kada je ljudima strahovito teško, kada se zaduže u valuti koju nisu mogli predvidjeti, kada im padne vrijednost nekretnine, kada im naraste cijena, visina rate, to je naprosto, to nije ono što se kaže ispod vode, to je dno.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa gospodine predsjedniče Vlade, vi ste zamijenili mene i kolegu Milinovića. Kolega Milinović je ovaj časni kolega ovdje ispred mene, to je onaj koji je kao ministar zdravstva uveo e-recept za koji ste dobili pohvale u Europskoj komisiji. Svaka čast i kolega Milinović vam zahvaljuje i čestitamo mu na tome. I naši pacijenti ovih dana kada taj CEZIH eto malo funkcionira dan, dva, tri, vide kolika je to dobrobit i kako to ne funkcionira, kada to pada. To je realnost. A ja sam Stjepan Milinković ja sam onaj koji govori o poljoprivredi. Ali ne zato što, radi općeg dojma, meni to ne treba, ja dobijem na izborima i tako 90% sa dojmom ili bez dojma, ja sam onaj koji živi poljoprivredu. Ja sam onaj koji plaće nad svakim onim OPG-om koji propada svaki dan i dana će ih propasti. Ja sam onaj koji plaće nad onom svakom kravom koja je završila na prisilnom klanju, koja jednostavno je tako kako je, nad svakom onom obitelji koja je došla u nepodnosive i teške okolnosti, jednostavno izgubila su radna mjesta i egzistenciju. To je moj poziv i zbog kojega ja govorim o poljoprivredi i dobio sam potporu svih, prilikom rasprave o poljoprivredi ovdje da je takvo stanje kakvo je. A što se tiče Europske komisije da ne raspravlja o tome, veli, podijeljene su kvote, omotnice itd., i neka se troši. E nažalost je tu problem. Ne troši se. Mjere ruralnog razvoja o kome smo govorili, to se čeka da se troši ali ne ide. Pa vas molim lijepo pitajte i tamo zašto nas toliko šamaraju, daju toliko šamara da ne možemo trošiti ta sredstva iz ruralnog razvoja. Puno je toga. Puno je toga a mi bi htjeli, pa to je mene zanimalo a ne sada zbog bilo kakvog dojma, to mi uopće nije važno. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani kolega Milinković, ja se ispričavam radi lapsusa, ja znam tko ste vi, vi ste liječnik iz Gole, obiteljske medicine, je li tako. I evo žao mi je što plačete nad kravama koje završavaju na prisilnom klanju. Ne znam kakvo je vaše stajalište o kravama koje završavaju na dobrovoljnom klanju ali ovo što ste rekli baš ne drži vodu. Naprosto ne drži vodu. Dakle program e-recepta je nešto što je započelo 2003. u vrijeme one prethodne Vlade u suradnji sa Svjetskom bankom. U suradnji sa Svjetskom bankom to je jedan ozbiljan projekt, ne kao fiskalizacija i na to možemo biti ponosni. On je, dakle puno, puno ozbiljnije koncipiran u samom startu, puno ozbiljnije nego fiskalizacija 2005. i za i za vrijeme osmogodišnjeg mandata HDZ-a od čega je gospodin Milinović dugo bio ministar to je provedeno jer su za to osigurana sredstva, ekspertiza, consulting dakle i to je nešto što je dobro. Ali je to bilo vrlo ozbiljno koncipirano za one prethodne Vlade koje je vodio Ivica Račan. I tu nema nikakve zabune i nikakve kritike. To je velika razlika u odnosu na situaciju u kojoj stavite tablu, iskopate 2 metra tunera i kažete počeli radovi. To nije isto. Hvala lijepa. Iscrpili smo replike i odgovore na replike. Sada idemo dalje po klubovima zastupnika. Na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević. Hvala predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, često se u zadnje vrijeme govori, sve češće nažalost u Hrvatskoj o Grčkoj pa ću ja ovdje reći da su grčke vlade, mnogo njih, godinama i desetljećima lagale i varale pa i manipulirale brojkama pa vidimo gdje ih je to sve skupa dovelo i ekonomski i socijalno. Dakle mislim da ćemo se svi složiti, siguran sam dapače da to nije put. niste puno govorili u svom uvodnom izlaganju o samom Izvješću. Nije da se nešto mnogo ima i govoriti o samom Izvješću ali ste puno više zapravo govorili uvodno o iznevjerenim obećanjima. A tim smatram plan 21. Dakle koliko god vi često negirali plan 21. kao jedno veliko obećanje, to jest bilo obećanje hrvatskim građanima. I nažalost u zadnje vrijeme kako je i počela izborna godina vi sve češće govorite o tome kao da ste jučer preuzeli vlast. I danas često smo čuli neke rečenice kao da otprilike jedno 6 mjeseci imate svega ili možda 7 odgovornost za upravljanje državom. Što se tiče samog Izvješća čini mi se da je to nekako više zapisnik koji onako jednim šturim birokratskim riječnikom pobraja teme, poneko postignuće i ako izuzmemo situaciju Ukrajinu i afričke države i ebolu zapravo, najčešće govori o nekim lijepim željama koje ne možemo primijenit u Hrvatskoj. Ja ću ipak reći ponešto o samom izvješću jer mislim da su neki dijelovi, posebno u ovom gospodarskom smislu izrazito važni za Hrvatsku. Pa ću tako recimo spomenut da u izvješću za lipanj tzv. prikladnost propisa ili skraćeno iz engleskog refit. Kaže ovako, Europsko vijeće na temelju komunikacije Europske komisije ocijenilo je da je postignut napredak u provedbi programa za prikladnije i učinkovitije propise na razini Europske komisije i drugih država i drugih država članica Europske unije. Nažalost, ne možemo se pohvalit u Hrvatskoj da smo išta napravili u skladu sa tim, a to je provedba programa za prikladnije i učinkovite propise. Dalje, u izvješću za listopad spominju se strukturne reforme i ulaganja iz Kine. Koliko je meni poznato, sa Kinezima se zapravo ne razgovara. U Hrvatskoj nema niti jednog ulaganja, a također se ne razmišlja nažalost niti o strukturnim reformama, osim ako nećemo reformom nazvat fiskalizaciju koju mnogi hvale, ali i ta fiskalizacija je mogla bit provedena puno mudrije. I na kraju u ovom zadnjem izvješću, a to je za prosinac, kaže jedan dio potpora rastu investicija pa ću ja ovdje citirat. Prvo, koordinirana podrška investicijama; drugo, obnovljena predanost za provođenje strukturnih reformi i fiskalna odgovornost. Nažalost, nakon više od 3 godine vaše Vlade teško da možemo reći da ste išta od ovog usvojili, napravili, prihvatili, kako god hoćete. I na kraju samo još u ovom uvodnom dijelu, moram reći da mi je jako žao što čini mi se da Vlada ne koristi mnoge druge odbore osim Odbora za europske poslove. Mislim da je Hrvatska u situaciji da bi trebala u pripremi sastanaka za Europsko vijeće koristiti i Hrvatska Vlada i neke druge odbore, prije svega Odbor za financije i gospodarstvo. I tako sad kad idemo dalje u raspravu o onom o čemu ste govorili, a to nije tema izvješća nego hrvatska stvarnost, ja si zapravo vas pokušavam zamisliti na tim sastancima Europskog vijeća, pretpostavljam je dosta neugodno tamo sjedit s obzirom da nažalost uz sve potencijale koje svi znamo da Hrvatska ima, to priznaju i stranci, mi nažalost tonemo godinama i zapravo smo zaista se našli uz sami bok Grčkoj. Nažalost također ništa, ali doslovno ništa ili ja to ne vidim, mi to ne vidimo, u proteklih godinu i pol dana niste učinili na istinskoj europeizaciji Hrvatske i integraciji Hrvatske u europske ekonomske tokove. Nažalost, nismo iskoristili ništa od prilika koje Europska unija kao organizirano tržište pruža, osim što smo omogućili mladim i obrazovanima da nikad lakše napuste Hrvatsku. Mislim da se svi moramo ovdje složit, a to je protekle 3 godine odgovornost i godinu i pol dana punopravnog članstva, za sve to skupa pretpostavljam da nosi vaša Vlada, ne znam tko bi drugi. Naša okrutna stvarnost kaže sljedeće. Šta god vam suradnici pripremali recimo na temu konkurentnosti, odete na svjetski ekonomski forum, pogledate tamo kako izgleda lista konkurentnosti Hrvatske, žao mi je što niste bili u …, mislim da vam je tamo kao hrvatskom premijeru prošli tjedan bilo mjesto. Kaže rang lista konkurentnosti da je Hrvatska apsolutno najlošija članica Europske unije, jedino je Grčka lošija, s tim da je Grčka u protekloj godini preskočila 10 mjesta. Dakle napredovali su Grci uz sve probleme 10 mjesta na svjetskoj listi konkurentnosti. Hrvatska je tu nažalost 77, pala je za dva mjesta. Što se tiče javnog duga i deficita, o tom se često raspravlja. Mislim da i naša javnost ima dovoljno informacija, činjenica je otprilike takva da će ukupni dug dakle nakon 4 godine mandata ove Vlade porasti za jedno 80 milijardi kuna. Svi su već zaboravili da je ova Vlada preuzela zemlju koja je imala kreditni rejting na razini investicijskog, survala ga je u tzv. junk ili smeće, a da je premija rizika na hrvatski dug najveći u Europi nakon, odnosno velik skoro ko grčki, dakle najveći, jedino je grčki veći. Sve češće se priča o nezaposlenosti i zaposlenosti. Naime jedna stvar je problematična, a to je mislim da trebamo više pričat o zaposlenosti. Dakle nezaposlenost je danas 320 i nešto tisuća, međutim treba uzet broju zaposlenosti. Zaposlenost je u dramatičnom stalnom padu, a broj nezaposlenih nije došao do 400 tisuća zadnjih godina samo zato što su mladi, a i ne više samo tako mladi, ima nekoliko mojih kolega koji su 45 i više nisu tako mladi napustili Hrvatsku. Prema tome, da deseci tisuća ljudi nisu otišli iz Hrvatske nikad lakše proteklih godina, vjerojatno bi ta brojka nažalost bila i 400 tisuća. I na kraju, ono što svakako nismo iskoristili niti onih godinu i pol dana prije ulaska, niti ovih godinu i pol dana koliko smo punopravna članica jer to je prostor da se zaista ostvare ulaganja, prije svega privatnog sektora, da se povuku na vrijeme, a ne za 5 do 10 godina novci iz europskih fondova, da se ostvare i infrastrukturni projekti i da se napokon pokrene hrvatska ekonomija. Ne vidim sad kolegu Jelušića, a vidim ga ovdje, koji je prije jedno par mjeseci rekao da ja ovdje širim lažni pesimizam što nažalost nije točno, pa kako ja ne bih širio lažni pesimizam, a ovo su sve brojke koje sam iznosio, u dvije rečenice još spomenuti izvještaj gospodina Derosa koji je iz komisije bio ovdje u prosincu prošle godine, koji je govorio i upozoravao, vjerujem da ste dobili tu prezentaciju, na pet ključnih rizika i neravnoteža za Hrvatsku. Prva, kaže nekonkurentnost ili konkurentnost, ovisi kako gledate. Pa tako kaže erozija hrvatskog udjela u ukupnom izvoznom tržištu u Europi. Dakle koliko god se hvalili, zapravo o tom smo imali raspravu prošli tjedan oko izvoznih brojki, nažalost europska metodologija je drugačija od hrvatske pa onda mi nemamo točne brojke trenutno koliko je hrvatski izvoz. Nažalost on nije rastao, svi bismo htjeli da jest ali nije rastao po stopi od 10%. A istovremeno u smjeru toga govori i naša industrijska proizvodnja. Industrijska proizvodnja u Hrvatskoj za prošlu godinu je negdje rasla oko 1% što naravno onda logično objašnjava da ni izvoz nije mogao rasti 10%. Međutim istovremeno naši konkurenti, prije svega iz srednje Europe, kaže brojka ovako: mađarska proizvodnja industrijska je rasla za 9%, rumunjska za 9%, slovenska za 3,7%, slovačka 5,5% što će reći ako je naša rasla 1% to znači da mi zapravo padamo sve dublje i dublje i u tom izvozu unutar EU i što se tiče industrijske proizvodnje. Na drugi rizik upozoravaju iz Europske komisije kapacitet prilagodbe, citiram prevedeno sa engleskog slabost poslovnog okruženja i tržišta rada značajno produbljuju i produžavaju krizu. Treće, razduživanje privatnog sektora koji usprkos svim mjerama, navodnim mjerama, naravno koji nisu ništa riješili u privatnom sektoru s obzirom da ekonomski rast ne postoji je i dalje prezadužen. Financijska stabilnost, jest banke su za sada još uvijek otporne i zato oprezno o tome kad se u ovoj sabornici raspravlja o bankama zato što je ono što ovdje raspravljamo ima uticaj ne samo na banke nego općenito na financijsko tržište u Hrvatskoj. Međutim, ono što je problem a to je da je visok i dalje raste udio nenaplativih kredita hrvatskih banaka i na kraju javne financije kaže Europska komisija izrazito visok dug i deficit. Na žalost, mi ćemo morati vjerojatno čekati tek veljaču ove godine pa ćemo saznati iz Europske komisije koliko je po europskoj metodologiji, a ne nacionalnoj metodologiji zaista deficit u prošloj godini. voljeli bismo da to nije tako, pa da prošli tjedan sam imao pitanje za vas na koje naravno niste odgovorili, a to je jamčite li da je zaista naš deficit u prošloj godini 12,8 milijardi. I na samom kraju, dakle Hrvatska je kao 28 članica Europske unije mala i otvorena ekonomija koja na žalost sve manje konkurentna i sa sve više rizika, rizika za strane ulagače koji nas zaobilaze, pa smo time sve više izolirani bez obzira na taj naš potencijal koji nedvojbeno postoji. Međutim, ono što treba posebno zabrinjavati, a to je da ih strani i hrvatski ulagači kao i strani pokušavaju naći neke druge puteve, neka druga mjesta za ulaganja, a svjedoci smo da neki poduzetnici izmiještaju proizvodnju iz Hrvatske. To sigurno uvjeravam vas nije zato što bi oni to htjeli, nego zato što je nužda ih tjera da prežive. Sve to skupa na kraju samom ovdje smo zato što proteklih godinu dana intenzivno umjesto rasta ulaganja i podrške ulagačima vi se obračunavate sa političkim protivnicima umjesto da godinu i pol dana radimo na Schengenu, da vi radite na Schengenu mi smo prije godinu i pol dana ovdje raspravljali o lex Perković. Umjesto zapošljavanja svjedočimo bijegu mladih i obrazovanih, pa čak i poduzetnika izvan granice naše zemlje. A umjesto reformi o kojima se puno priča, ali ni jedna ozbiljna nije provedena, a to je vidimo porezni vrtuljak u kojem porezi se od danas do sutra mijenjaju, idu gore, dolje, lijevo, desno. Više nitko ne zna unutar šest mjeseci kako će izgledati hrvatski porezni sustav. Posljedica toga je naravno dalje ekonomsko propadanje, eksplozija duga. A ono što na samom kraju želim reći i mislim da je to nužno osvijestiti državni dug, nije tuđi dug. Državni dug je dug svih nas, svih naših građana i naše djece. Prema tome, oprezno s tim. Hvala.

u prvoj rečenici je bilo pitanje refita onog regulatornog fitnesa, odnosno pitanje krčenje regulatorne šume. Pa nije to na državama članicama. Radi se o procesu koji se provodi na europskoj razini da raskrče dokumentaciju, da raskrče propise EU koji se onda transponiraju u Republiku Hrvatsku. Sjetimo se da je Hrvatska o svom trošku prevela, išla transponirati stotine stranica različitih akata koje kad smo napravili, potrošili milijune kuna Komisija rekla a gledajte ljudi mi to režemo i to više nije na snazi. Naprosto refit je proces koji mora Bruxelles ubrzati, koji će se onda posredno vidjeti u Hrvatskoj u budućnosti. Druga stvar, odbori Sabora sudjeluju u decision making procesima jer legislativnu moć ima Komisija. Vijeće je kormilo, legislativa je moć Komisije. Akti dolaze u Sabor i Vijeće Europske unije, dakle ministri su ti koji sa Komisijom i Parlamentom donose akt, odbori sudjeluju. Junckerov program na koje je Vijeće sada reklo može će se sad u Saboru raspravljati na ne jednom, nego na tri odbora i vjerojatno tri puta. Dakle, tako izgleda taj proces. Fondovi, pa čuli smo ljudi. Mislim ne znam da li vama ti brojevi ne odgovaraju. Ponešto o tome znam, ali 75% ugovorena sredstva do ovog zadnjeg razdoblja a ovo zadnje razdoblje smo među zaista prvima unatoč apologetima zle kobi da nećemo vidjeti te novce godinama među prvima dobili operativne programe iako je Europska komisija ta koja je kasnila puste mjesece je kasnila Komisija. I da je bio način na koji je Barosso poslovao mi bi vidjeli tek na ljeto za 2014. operativni program, na ljeto 2015. Treća stvar. Ako je rastao izvoz kako onda nije rasla i proizvodnja, mislim i to treba jasno reći. I na kraju, ovdje u Saboru jesmo imali Derosa. U dva navrata sam ja pričao s njim i prije Sabora i sjetite se što je čovjek rekao. Ova Vlada ima i ponekad povijesnu dužnost da konačno počne mijenjati državu, jer da citiram njegovu rečenicu … …/Upadica Zgrebec: Hvala, hvala./… "Ova Vlada se i muči zbog desetljeća pogrešnih odluka prije."

nego bih ipak citirao premijera s početka mandata hic Rodus hic salta. Više pustite to i šta je bilo prije pet i deset godina, kamoli prije 35. Refit sam spomenuo u kontekstu, dakle da se u Hrvatskoj na žalost ništa ne radi upravo na temu pojednostavljenja propisa. Kad razgovarate sa bilo kojim poduzetnikom, posebno sa strancima oni se apsolutno ne snalaze. Čak i oni koji ne dolaze iz Austrije, Njemačke, nego iz tranzicijskih zemalja ili post tranzicijskih zemalja. Dakle, u tom kontekstu sam govorio. Dakle, mi smo daleko na začelju, pojednostavljenju prepreka, odnosno uklanjanju prepreka za ulagače i poduzetnike i pojednostavljenju propisa. Na žalost u tom kontekstu sam govorio također i o tome da bi bilo mudro se savjetovati sa odborima bez obzira na to što je netko tamo napisao u proceduri više ljudi, više zna. A mislim da Hrvatska nije u situaciji da bi trebala odbacivati bilo koga tko ima nešto za reći javno ili nejavno na nekom sastanku odbora koji su također javni. Što se tiče fondova, dakle stalno se mantra ugovorenom. Odlično, ali mi smo godinu i pol dana u Europskoj uniji. Svi bismo htjeli vidjeti te rezultate, rezultata nema. Novaca nema kao što to vidimo. Projekata je malo. Ozbiljnih strateških investicija pričalo se ovdje stalno o strateškim projektima nema. Koji je zadnji? 2011. pokrenuta Zagrebačka zračna luka? Izvoz? Znat ćemo vjerojatno tek za koji mjesec, jer opet mi imamo tu dvostruka mjerila. Malo europska metodologija, malo hrvatska, kako kada ovoj Vladi odgovara. Međutim, svi bismo željeli da izvoz raste 10%. Negdje je procjena da taj rast izvoza nažalost svega 3%. A i to sam govorio u kontekstu da drugi napreduju puno brže, a da mi imamo potencijal i da bismo mogli napredovati puno brže međutim mi zaostajemo i sve smo više na dnu po mnogo čemu pa i po izvozu. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Milošević, sve o čemu ste govorili točno. Da, ukazali ste na probleme. Govorili ste u brojkama, a iza svih tih brojaka stoje živi ljudi, ljudi koji su osiromašeni, koji nemaju posla. evo sad vam je kolega Mondekar rekao da je dobila pohvalu da ima povijesnu dužnost. Ova Vlada je trebala iskoristiti samo to da je Hrvatska postala ravnopravna članica EU. Ova Vlada je trebalo to iskoristiti na način što je Hrvatskoj otvoreno tržište od 500 milijuna ljudi. A kako ga je ona iskoristila? Iskoristila je tako da je otvorila tržište 4,5 milijuna Hrvatica i Hrvata mladih ljudi da odu trbuhom za kruhom. Zašto? Zato jer ova Vlada svojom halo kako kaže premijer karamba politikom, nesposobnošću dovela je. Pa ja mislim da bi povijesna dužnost ove Vlade bila da se zahvali i da da mogućnost da jedna druga Vlada ovu Hrvatsku izvede iz ovakvog stanja. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa na ovo što ste rekli kolegice Sumrak nadodat ću jednu stvar, a to je izračunato i možete provjeriti, u protekle tri godine pad standarda hrvatskih građana je 10%. I to nije izmišljotina HDZ-a nego izračun ekonomskih analitičara. Kao što je i pad gospodarstva 12 kvartala za redom. Mislim da to nema veze sa zlonamjernošću iz ovih klupa, zato što mi evo valjda falsificiramo brojke. To su realne činjenice. Ali gospodina premijera smetaju realne činjenice i očito ne odgovara mu ova vrsta rasprave. Konkretno, argumentirano o konkretnim pitanjima. Lako je lamentirati i lako je držati predavanja o pokušao je po ne znam koji puta iznositi netočne činjenice. Zapravo iznosio ih je, ali s namjerom obmanjivanja javnosti pa valja još jednom spomenuti bez obzira što je kolega Hrg to jednom pokušao u svojoj replici ali evo čuli smo što je dobio, ne konkretan odgovor nego uvrede. činjenica je da Hrvatska ima na raspolaganju 10 milijardi eura, od toga 2 milijarde eura za poljoprivredu. Činjenica je Hrvatskoj još uvijek nije prošao program ruralnog razvoja na temelju čega je moguće povlačiti sredstva iz Poljoprivrednog fonda. Činjenica je da nema operativnih programa i da zapravo 380 milijuna eura je postalo vrlo problematično i upitno koje je bilo predviđeno za prošlu godinu, a ove godine već dolaze sljedećih 300 milijuna eura i tako sve do 2020. godine. I umjesto da se odgovori na pitanje zapravo koji su to razlozi zbog čega je administracija ove Vlade toliko aljkava i nesposobna da ne može dovesti do razine prihvatljivosti dokumenta, do organizacijske sposobnosti nego optužuje naravno one koji čak i dobronamjerno komentiraju da se nešto mora učiniti, da se mora učiniti ozbiljan pomak naprijed da bi se moglo pristupiti tim fondovima. Dakle, i ono što ste sami spomenuli, umjesto ozbiljnih poteza, ozbiljnih aktivnosti doživljavamo ovdje nesuvisle uvrede. Nažalost, to čak više niti ne zabavlja nikoga ali samo sve dalje i dublje vodi ovu državu u propast. Pa teško je ja mislim svakome razumnome i racionalnom bez obzira na poziv premijera biti … /Govornik se ne razumije./… ovdje u Hrvatskom saboru s obzirom na situaciju u kojoj svi skupa živimo i radimo. Dakle, možda u nekoj sjevernoj zemlji tamo na samom sjeveru Europe se mogu smijati, nažalost mi se ovdje nemamo čemu smijati. I za početak ako hoćete bilo što u životu promijeniti morate biti spremni priznati stvarnost, odnosno realnost, prihvatiti brojke kakve jesu, činjenice kakve jesu i kad tek znate gdje ste, u kakvom ste problemu onda možete početi situaciju mijenjati. Potpuno je neuvjerljivo, neuvjerljivo, a također je i neumjesno sve skupa ovdje nas zasipati stalno nekakvim brojkama koje daju lažnu sliku o lažnoj stvarnosti u kojoj evidentno je da radi cijela ova Vlada. A što se tiče EU fondova kolega Popijač koje ste spomenuli ako se dobro sjećam prije jedno 6 mjeseci potpredsjednik Vlade za gospodarstvo izvlačio se da nije nekakvi softveri, kompjuteri nešto nisu radili pa nisu mogli na vrijeme pripremiti i poslati dokumente u Bruxelles. Pa jel to stvarno dostojno ozbiljne Vlade koja upravlja državom u ovakvom problemu? Ante Babić, replika. Možda bi bilo dobro ponovno naglasiti teme zapravo o kojima su oni razgovarali na ova 4 zadnja sastanka u ožujku, lipnju, listopadu i prosincu, a one su uglavnom bile vezane za industrijsku konkurentnost, za zapošljavanje mladih ljudi, potpore rastu investicija, gospodarskom rastu, energetskoj neovisnosti. I sada kad to preslikate na RH zapravo vidjet ćete ako komparirate kojim smo se mi temama u tih 2 ili 3 godine zabavljali hrvatsku javnost. A one su uglavnom bile i svjetonazorske i ideološke. Vezano od ćirilice u Vukovaru, uvođenju zdravstvenog odgoja, ukidanju pokroviteljstva nad Bleiburgom, lexom Perković, ratifikaciji štetnog sporazuma sa BiH, referendum o definiciji braka. Postavlja se zapravo pitanje treba li ova Vlada stvarno lupiti glavom o zid i konačno shvatiti da treba jedno konkretno, jedno konkurentno i stabilno gospodarsko okruženje sa jednim nužnim poreznim rasterećenjem bez pravne nesigurnosti koja je prisutna u RH i kroz ako hoćete i funkcionalnu decentralizaciju u RH o kojoj se toliko priča. ona treba krenuti putem gospodarskog oporavka koristeći i materijalne i ljudske resurse u RH čime bi zaustavili odlazak

ova Vlada ne lupa glavom o zid nego glavom o vrata. Pa onda valjda nakon par puta što udari glavom o vrata ili će puknuti vrata ili će puknuti glava, sad ovisi od čeg su vrata od kojeg drveta napravljena. Međutim ono što je činjenica i to žalosna činjenica što pokazuju analize ekonomskih analitičara u Hrvatskoj, a to je da je recimo u ove 3, 4 godine ova Vlada će za sobom ostaviti jedno osim 80 milijardi kuna novog hrvatskog duga o čemu sam govorio, povrh krize u zemljama poput Španjolske i Portugala hrvatski građani su izgubili jedno 100 milijardi kuna na vrijednosti svoje imovine, govorim o stambenom nekretninskom fondu, povrh onog dakle govorimo o onih 15, 16% pada vrijednosti nekretnina u zemljama koje su ozbiljno pogođene krizom. To je 100 milijardi, ovo je još stotinjak milijardi kuna gubitka na vrijednosti. Ne postoji nažalost procjena koliko je izgubljeno u vrijednosti hrvatskih tvrtki, to su sigurno deseci milijardi kuna. povrh toga 6 milijardi kuna je već uzeto iz drugog mirovinskog stupa. Mi ovdje govorimo uvaženi kolege o stotinama milijardi kuna u zemlji koja ima GDP u stotinama milijardi kuna. Ivan Šuker, replika. a kada joj ne paše onda koristi svoju nekakvu svoju metodologiju i to je slučaj kod ovih kvazi pozitivnih rezultata što se tiče izvoza. Da, izvoz je možda rastao 2 ili 3%, ali prvenstveno zbog izmjene metodologije ne zbog nekakvog gospodarskog zamaha ili uzmaha u RH jer kada govorimo o industrijskoj proizvodnji kada pogledamo da imamo pad zaposlenih. Onda se postavlja pitanje, a tko je to sve skupa proizveo? Dakle trebaju se koristiti podaci. Međutim ima nešto što će se nažalost razbiti o glavu sljedećoj vladi, a to je ta metodologija oko deficita. Vrlo je interesantno kada se htjelo prikazati kako je nesposobna bila prošla vlada onda u deficit državnog proračuna su se ugurala sva Ja sada samo postavljam pitanje što je sa silnim jamstvima prema HŽ-u koja su dana u protekle tri godine u kojem će se to oni koje godine deficitu državnog proračuna prikazati? I mi danas imamo točku dnevnog reda Zakon o proračunu i kada pogledate ovaj Zakon o proračunu isto tako kada je bila rasprava o Zakonu o izvršenju državnog proračuna onda je rečeno da u Zakonu o izvršenju državnog proračuna neće biti ugrađena zakonska obveza da se mora reći koliki se očekuje udio duga duga javnog duga u BDP-u nego da će biti to regulirano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. A gledajte, mi još uvijek nemamo Zakon o proračunu, nemamo niti Zakon o fiskalnoj odgovornosti. To je isto tako na određeni način izbjegavanje … zakonske akte koje imaš imaš daješ činjenične podatke koje ne možeš frizirati na ovaj ili na onaj način. Ali kažem ako govoriš kako govori predsjednik hrvatske Vlade onda imaš kako ti paše, a ne kako je. Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Pa da, kao što teško nas više nažalost može iznenađivati da recimo gospodin premijer kada govori i kada se u replike iz glavne opozicijske stranke nema za potrebu biti ovdje i kao što je do sada više puta ovdje komentirao ući u ovu raspravu, tako sve manje može iznenađivati nažalost i to da se manipulira brojkama i da se koristi metodologija nacionalna kada nam paše, europska kada nam paše i obratno kada nam ne paše onda se koristi ono suprotno itd. dakle to sve skupa govori da sadašnja Vlada ne živi u stvarnosti i u realnosti i da se ne bavi stvarnim problemima nego da sada isključivo zbog toga što smo ušli u izbornu godinu ćemo slušati o tome što je bilo prije, što je bilo nekada i vjerojatno tako to nažalost u ovom trenutku mora biti. Ne radi nam sat pa ćemo mjeriti ovdje na ovim satovima. Ivo Jelušić, replika. Hvala. Kolega Milošević rekli ste u svojoj raspravi da sam vas optužio da širite pesimizam. Nećemo sada govoriti tko širi optimizam, tko pesimizam stvar je procjene, međutim činjenica je sljedeća da to ja bih se čak i složio da vi možda i nemate namjeru širiti pesimizam jer nam to nije cilj, uostalom niste vi pesimist po prirodi. Vama je cilj nešto drugo inače iz HDZ-a, vama je cilj pokazati da od kada je ova Vlada i od kada je ova vlast da ništa ne valja i da je to problem. dakle nije vama cilj širiti pesimizam i reći da ništa ne valja. Međutim kada bi bilo tako kako vi govorite bilo bi zaista teško i bilo bi puno gore. Govorite kako nema investicija, pa tko bi tko bi došao u državu kada bi slušao samo vas iz oporbe šta govorite, kako vi govorite kako je stanje. Pa ljudi bi bježali ne došli nego bježali glavom bez obzira. Ajmo mi o činjenicama, izvoz je rastao prošle godine. vi kažete pitanje metodologije, slažem se po našoj metodologiji kako smo i do sada radili mjerenje izvoza on je rastao 9%, slažem se da da to ima dijelom i provoza. Ali kada to odbijemo nepobitna je činjenica s čim se slažu i hrvatski izvoznici da je ipak izvoz rastao po prvi puta nakon 6 godina. Po prvi puta nakon 6 godina imamo rast industrijske proizvodnje, istinabog ne velik ali je rast. Po prvi put nakon 6 godina pa to su dobre stvari. Pa to treba svatko priznati pa i kad je u opoziciji. Prema tome 6 godina nismo imali rasta, sada ga konačno imamo. Vi volite govoriti od 12 kvartala i o padu BDP-a. Nije problem u 12 kvartala i nemamo mi pad BDP-a 12 kvartala ili 3 godine, nego imamo pad BDP-a 6 godina.

jer nisu usuglašeni. Odgovor na repliku Ivan Domagoj Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Snaći ćemo se hvala gospođo potpredsjednice. Pa dakle ja, prvo, u pravu ste, ja sam po prirodi optimist iako je sve teže zadržati u Hrvatskoj optimizam. Ali ima jedna opasnost sa lažnim optimizmom a ne pesimizmom a to je kada širite neutemeljeni optimizam, onda su razočaranja svih nas i naših građana puno veća. Dakle treba upravljati očekivanjima a to je ono što ova Vlada otpočetka radi krivo. I ne samo to, masu toga drugoga to je jedna stvar. Ja mislim da ja najčešće govorim, najčešće govorim brojkama i argumentima. I dakle da, brojke kažu 12 kvartala gospodarskog rasta, 2 kvartala, pada, dva kartala gospodarskog rasta 2011. godine. Pogledajte pad poreznog opterećenja 2011., ukidanju ukidanju kriznog poreza 6 odnosno 12 mjeseci ranije, pogledajte broj zaposlenih i nezaposlenih tada i danas. Hrvatska je tada imala više stanovnika nego danas. Ne zbog toga samo što ljudi umiru nego zato što deseci tisuća ljudi odlaze van. Dakle sve to skupa su brojke koje trebaju sve nas zabrinuti. I ja ovdje to zaista ne činim iz bilo kojeg pesimizma lažnog ili ne lažnog nego zato što to treba sve nas upozoravati. I treba, evo sada se vratio premijer, drago mi je da se vratio pa da čuje, a to je da bi počeo rješavati probleme moraš prije svega prepoznati realnost, moraš se suočiti sa problemima i moraš ih priznati a ne zanositi se s brojkama koje nisu nažalost točne. Srđan Gjurković, replika. svaka, broj da bi bio usporediv on se mora uspoređivati sa nekim brojevima otprije, ne može od sutra. Dakle prisjetiti ću vas samo da deficit 2011., kako god hoćete po bilo kojoj metodologiji je bio 25 milijardi kuna. Dosegao je plafon plafona. Metodologija postoji nacionalna i postoji europska ESA 2010. i svaka metodologija je usporediva sama sa sobom od prethodnih godina. Nacionalna sa nacionalnim brojevima brojevima i ESA 2010. sa prethodnim i to je jasno i činjenično. I nitko u našoj koaliciji u to niti osporava niti traži da se miješa. Ali se ukazuje da po jednoj drugoj metodologiji deficit će biti manji i da je sve jasno i transparentno. Ono što je isto tako bitno naglasiti kada vi govorite da se lažni optimizam unosi a raste industrijska proizvodnja i izvoz po svim metodologijama. koji je to pesimizam kada vam nešto raste, ne razumijem uopće o čemu vi raspravljate. Ali ono što je isto bitno 2014. godine u Izvješću HNB-a u 9 mjeseci, znači nema još obračuna za cijelu godinu strane investicije su 2,5 milijarde eura za razliku od 2013. gdje je bilo oko 50 milijuna eura. To je povećanje od 4 do 5%. Inače strane investicije su u ukupnim investicijama u Hrvatskoj 10-ak posto investicija. Ali samo pokazuje konkurentnost Republike Hrvatske. I još jedna bitna činjenica svih tih investicija i 2013., posebno 2014. godine, ne ulaže se više u trgovine i u nekretnine. kolega./… … ulaganja je turizam, logistika visoke vrijednosti i proizvodnja. Turizam 4, 5 zvjezdica. Hvala vam. Pa prije svega ovdje radi istinitog obavještavanja javnosti. 25 milijardi kuna deficita 2011. je nastalo tako da je 11,5 čini mi se milijardi kuna ukupnog duga u brodogradnji ova Vlada parkirala u 2011. mislim da ćemo se svi razumno složiti da ukupni dug po jamstvima u brodogradnji nije baš fer i korektno staviti u jednogodišnji deficit. I sumnjam da je to po europskim statističkim normama. Sasvim sumnjam. Dapače, prilično sam siguran kada bi se koristili europski standardi statistički 2011. a sve ću nas podsjetiti ovdje nije bilo ni jednog rebalansa proračuna 2011. godine, usprkos smanjenju poreznog opterećenja i ukidanju kriznog poreza 6 i 12 mjeseci ranije bio manji nego proteklih 3 godine naravno gledano pojedinačno. To je jedno. A drugo kada je to sve skupa kolega Gjurković tako odlično, pa dajete mi vi onda objasnite i svima nama i svim hrvatskim građanima zašto ljudi u tisućama i desecima tisuća napuštaju našu zemlju? Zašto poduzetnici i obrtnici propadaju? Dakle ja sam prvi koji bi rekao čestitam 10% rast izvoza, 7% rast industrijske proizvodnje kao što je u Češkoj ili Slovačkoj ali nažalost to nije tako. I ne možete se samo izvlačiti na taj građevinski sektor famozni. Da, građevinski sektor je u problemu, da prvi ulaz je u krizu izlaz je zadnji, odlično. Izgubili smo tamo desetke tisuća radnih mjesta. Ali ne može se svest ljudi sve na to što evo problem je u građevinskom sektoru. I sada predsjednik Vlade Zoran Milanović, izvolite u ime predlagatelja. **Milanović, Zoran (SDP)** Složiti ćemo se da je glavni problem stagnacija odnosno pad osobne potrošnje. Ova rasprava je odavno prestala biti rasprava o sastancima Europskog vijeća, to je rasprava o unutarnjoj politici o čemu se na Europskim vijećima uglavnom i razgovara pa smo se vratili na domaći teren. I dobro je da je tako, to su naši najveći problemi. Ukrajina, Grčka, sve je to važno. Mi smo srećom malo dalje od toga, ali prostori tamo prazninom zvone a ovdje je sva bol i radost za nas. Dakle ljudi koji su relativno mladi, koji su opterećeni dugovima, koji su s velikim kreditima neće početi ponovno trošiti ako im ne pomognemo. Pomoći ćemo im i jedino na takav način gospodarstvo će opet rasti po nekakvim stopama, to je očito i jasno kao dan. I mi to radimo. Ja sad iz ovih stopa to idem raditi s guvernerom, tu će me zamijeniti potpredsjednik Grčić za vrijeme izlaganja klubova. Što se tiče doprinosa svakoga od nas, pogledajmo šta smo radili, mi, moja stranka kad smo bili u opoziciji 4 godine. 43 zakonska, uglavnom zakonska prijedloga, 90% iz područja gospodarstva, financija, realnog sektora, života, to je bio doprinos velike opozicijske stranke sa skoro 60 zastupnika u razdoblju 2007.-2011. Taj klub sam ja vodio. U ove tri godine i dva mjeseca opozicije opozicijske stranke jedva 4 spomena vrijedna zakonska prijedloga od kojih nijedan duži od par rečenica, Zakon Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, pa onda obavezama i pravima državnih dužnosnika. To je ništa, to se valjda radilo o jednom stavku. Zakon o izmjenama Zakona o radu, to je sve, ostalo su personalna pitanja. Praktički ništa. To hrvatski građani, birači u izbornoj godini moraju vidjeti. Dakle nerad i rad, pa kako bilo. TO je vaš doprinos boljitku Hrvatske. Svaka čast. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospodine Milanović, ovo sad vaše, izložila sam se sad kad se javim da ponovo kad kažem da zaista provodite tu svoju neku napirlitanu karamba politiku i da bi zaista bilo vrijeme da učinite povijesnu stvar i da odete. Ne vi sad na sastanak nego vaša Vlada. Znate, govorili ste o čemu govorite na vijećima, pa zar nije normalno, pa Hrvatska konačno shvatite je članica Europske unije i naravno da će na Vijeću govoriti o svojoj unutarnjoj politici i to zastupati. A što se tiče ovih zakona o kojima ste govorili, gospodine premijeru, pa 24 zakona koja ste vi dali Ustav je derogirao po jedno 20 do 30 puta otkad ste došli na vlast. U Zakonu o poljoprivredi o ministarstvu i ministru vašem prijatelju je bespredmetno više trošit riječi, su vraćeni iz Europske unije bez obzira na upozorenja sadašnje oporbe da nisu uskladili sa zakonodavstvom. Pa to je samo ta traljava i aljkava politika koja se provodi danas u Hrvatskoj.

Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatske Vlade, uz puno poštovanje prema tih vaših 46 prijedloga, možda bi bilo dobro zbog hrvatske javnosti da kažete koje ste od tih zakonskih prijedloga implementirali kad ste došli na vlast. Dapače, mnoge financijsko-gospodarske koje ste predlagali kad ste došli na vlast napravili ste dijametralno suprotnu stvar. To su činjenice i od toga naprosto možemo se politički prepucavat, od toga onima koji su pogođeni krizom nećemo im nažalost pomoć ni vi ni ja. Međutim, ima nešto drugo. Zakoni koje predloži oporba, ne samo HDZ, pogledajte gdje se nalaze, ali najdrastičniji primjer. Gospodine predsjedniče Hrvatske Vlade i bio zaključak kluba HDZ-a oko Zakona o potrošačkim kreditiranjima, onaj drugi zaključak koji se odnosi na ove jadne hrvatske građane koje su prevarile nekakve institucije koje su radile pod nečijim imenima. Recimo u raspravi su svi zastupnici podržali to, međutim istovremeno kad je došlo glasovanje vladajuća većina je odbila taj zaključak. Dakle, nemojmo koristiti neke podatke ovako kao što treba, ja bih volio da ste vi svih tih 46 zakona kad ste došli na vlast, kad ste došli s njima, evo ga ovi prethodnici nisu znali, nisu kužili, nisu prepoznali. Možete koristit koju god hoćete riječ, ali mi ćemo pokazat dosljednost i tih 46 zakona ćemo predložit. Niti jedan niste predložili, niti jedan. Dapače, u ključnim zakonima koje ste gurali dok ste bili u oporbi ste otišli totalno u dijametralno suprotnom smjeru. Toliko o zakonu. Nije bitan broj zakona nego je bitno da kroz rasprave sve, a to možemo vidjeti tko je što govorio ove protekle 3 godine, da se možda nekad ako i ne treba javno, ako to baš ne paše nekome, prihvate određene sugestije koje naprosto upućuju na zdrav razum. Odgovor na repliku predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Ostat će zabilježeno da ste bili protiv Zakona o francima i pomoći građanima, dapače pobjegli ste, utekli ste odavde. Utekli ste odavde da se ne biste morali očitovati, a to radite sustavno i ove 3 godine. Dakle vi ne radite ništa u ovom Saboru. Šta radite izvan Sabora to Hrvati vide. U Saboru ne radite ništa, dakle ne radite bitan supstrat zastupničkog posla. Vama se to neda raditi. Možda vam je to intelektualno prekomplicirano, ali mi smo se trudili, nastojali, ljudi su pisali, nešto je zaživjelo, nešto nije. To je ta ogromna razlika. Vi sad opet kao europljanin kršite Poslovnik, samo naprijed, javite se, tražite stanku za klub, štogod, ali nećete me natjerati da šutim. Dakle niste radili ništa, ne radite ništa i tri godine se tako ponašate. Naši ljudi u vrijeme oporbenog mandata su bili zakonodavno aktivni. Šta vi nudite hrvatskim građanima, pa to se ni iz čega ne može iščitati, osim destrukcije. Ni iz čega. I od toga da nas podsjećate šta je bilo kad ste vi bili ministar financija. Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, vi ste povrijedili članak 238. jer niste reagirali na očitu neistinu. Zna se tko je pobjegao i kad bježao iz Sabora, mi smo ovdje sjedili i nikud nismo pobjegli. Dapače, i kroz raspravu i javno smo govorili pod kojim uvjetima ćemo podržat zakon. Međutim gledajte gospodine Milanoviću, nemojte govorit neistine,

sad ste gospodine Milanoviću izrekli jednu veliku neistinu. Možete provjeriti fonogram, možete pogledati snimke pa ćete vidjeti … …/Upadica Zgrebec: Kolega Šuker!/… … da su zastupnici Hrvatske demokratske zajednice bili u sabornici … …/Upadica Niste nam dozvolili da glasamo i nemojte mi dobacivati vi ste ovdje gost. Očigledno vaša ona tableta koja vas smiruje popustila pa ste postali nervozni. A sad bih ja vama trebala izreći također opomenu, jer ste prekršili odredbu Poslovnika koja se odnosi na povredu Poslovnika. niste glasali o tom prijedlogu zakona iz svojih razloga. …/Upadica Šuker, ne čuje se./… Nije točno. Uvijek se glasa najprije o zakonu, a onda o zaključcima koji su vezani … Zato što je to tako, jer je to povratno djelovanje bilo a nije se odnosilo na primjenu zakonu. Branko Bačić, replika. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, evo javljam se za repliku. Na kraju vašeg izlaganja iako ste imali niz izlaganja tijekom jutra, ja sam očekivao da ćete tijekom vaših izlaganja reći što ste vi, odnosno Vlada Republike Hrvatske inicirala na sastancima Europskog vijeća kako bi se doprinijelo poboljšanju stanja u Hrvatskoj. Ali sam vam na kraju replicirao kada ste govorili o aktivnostima zastupnika u Hrvatskom saboru koji dolazi iz redova oporbe, pa i iz Hrvatske demokratske zajednice. Ja sam jedan od onih zastupnika koji su napisali nekoliko akata koji su trebali biti raspravljeni na sjednici Sabora. I evo tri godine gotovo pune tri godine čekam ne bi li moja točka došla na red kako bi je mogli raspraviti, moja točka, odnosno točka kluba Hrvatske zajednice. kontekstu spomenuli i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Kažete da je to par riječi. To je bio cjelovit zakon koji je predložen Hrvatskom saboru i koji nije usvojen, a u isto vrijeme vaša Vlada već tri godine taj zakon najavljuje i nije ga poslala u proceduru u Hrvatski sabor, tako da ga neće ni do kraja mandata poslati. A što se tiče vašeg angažmana kad ste vi bili u oporbi i predsjednik kluba SDP-a kako ste malo prije i sami to rekli uputili ste 46 zakona. Danas kada vaša Vlada predlaže zakone u pravilu su ti zakoni sa suprotnim rješenjima od onoga što ste nudili dok ste bili u oporbi. Prema tome, taj posao koji ste onda radili bio je isključivo populističke naravi i ništa i vi sami znate da s tim zakonom ništa niste mogli postignuti, niti su ti zakoni bilo kakvu svrhu postigli. Jer kada ste bili u prigodi te zakone provoditi onda ih niste provodili, nego ste išli potpuno drugim rješenjima koja su odstupala od onoga što ste tada donosili. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** To što ste vi predložili je zaista jedini suvisao zakon. To je činjenica. Jedan jedini u tri godine. Meni je to važno. Dakle, nitko drugi ništa, praktički ništa, vi jeste. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama sa nekim inovacijama, sa nekim idejama u redu. Mi smo s druge strane u vašoj županiji nakon 20 i nešto godina otvorili radove na prvoj ACI-evoj marini. ACI je kao što znate državna tvrtka posto, bit će uvijek državna većinski. Dok mi o tome odlučujemo neće biti rasprodana, možemo uzeti partnera nekog za dokapitalizaciju, za ulazak u equity. To je ona ista tvrtka koja se pokušava promijeniti, prilagoditi poslovanju. To je ona ista tvrtka u kojoj ste vi bili u Nadzornom odboru koja je i tada bila sto posto državna. To je ona ista tvrtka čiji je predsjednik uprave tadašnji vama i vašem kolegi ministru poklonio švicarski sat vrijedan 5000 dolara svakom po jedan. To je ono isto što ste rekli da ste poklonili prijatelju i sad je li ovo što ja govorim neistina. Pa tužite me! Tužite me! To je nešto što je nemoguće danas. Dakle, ja vam to moram reći. ja vam to moram reći. O takvim stvarima nećemo šutjeti, tako djecu ne želim odgajati. Možda je to bezobrazno, ali to je istina. Na ta pitanja dajete odgovore. Ja živim u stanu koji je pod kreditom, plaćam banci, imam za sada i nemam sat među ostalim i da mi ne dere košulju. Domagoj Ivan Milošević, replika. Hvala vam. Pa ja prije svega pozivam da se ne vrijeđamo. Mislim da time što ćemo se međusobno vrijeđati nećemo povratiti povjerenje u hrvatsku politiku i političare, a mislim da u tom procesu odgovornost predsjednika Vlade u jednoj zemlji je apsolutno najveća. To je jedno. Drugo. Mislim da će vam vaši kolege iz odbora, neki od kolega moći posvjedočiti da nisam po prirodi destruktivan nego sam vrlo konstruktivan. Pokušavao sam u više navrata prije svega na početku ovog saziva Sabora predlagati na odborima. Na žalost, Hrvatski sabor se sveo na to da isključivo glasa, tu i tamo lamentira i raspravlja o zakonima i da izvršna vlast ste postavila iznad zakonodavne. I to možemo svjedočiti da ne ponavljam što su rekli kolega Šuker i Bačić koji su dobro rekli, a to je gdje su završavali neki od naših prijedloga. I na kraju samo vrlo konkretno. Ako idete na sastanak sa gospodinom Vujčićem onda vam predlažem da nađete rješenje za firme kao što su Gredelj, DIOKI, Imunološki zavod. Jer ako kažete da radite, onda je apsolutno neprihvatljivo pozivajući se ovdje na izvoz i na hrvatsku proizvodnju, a to je da tvrtke kao što su Gredelj, DIOKI ili Imunološki zavod koji nisu samo tvrtke, industrija, to su industrijski sektori. Dio sveučilišta je vezan uz neke od tih tvrtki. nitko na svijetu ne bi pustio da propadnu ni oni koji imaju nekakav stari komunistički sustav, a boga mi ni zapadni kapitalizam i to onaj najgrubljeg tipa. Svatko bi spašavao radna mjesta i tu industriju i znanje koje postoji u tim tvrtkama.

međutim moram ovdje reći dakle da postoje i druge hrvatske tvrtke. Neke grade brodove vrijedne 200 milijuna eura kakvi se grade na još jednom mjestu na svijetu, konkurentne su i skupe. Njihovi predsjednici uprave ili uprava su u mom društvu kada putujem na Bliski istok i u srednju Aziju, tamo se brodovi i isporučuju i prodaju, tamo idu i Končar i druge tvrtke. A ovo što je rastureno ranije to pokušavamo oživjeti, reanimirati, nije još mrtvo ali je teško. A ovo što je živo to pokušavamo dodatno oživjeti. Evo u Trogiru je nakon 3,5 godine porinut brod. Nije vrhunska tehnologija ali brod. Ima li pravo Vlada reći da je za to barem malo zaslužna? Pa je malo, poco. Ja nisam nikoga vrijeđao, ja sam ovdje govorio istinu demantirajte. Očekivao sam od vas koji ste se javili nakon svog kolege da demantirate neistinu koju sam rekao. Nisam rekao neistinu i nisam vrijeđao. Ja sam govorio o Seamasteru. To je skup sat koji govori o dobrom ukusu onoga tko ga je odabrao ali isto tako govori i o vječnoj temi ljudske prirode, o pohlepi. Samo to. Jel to uvreda? Nije. Branko Bačić, povreda Poslovnika. kad već nema argumenata na odgovor i repliku koju sam mu iznio da nije se trebao poslužiti argumentom osobne uvrede. Naime točno je, gospodine predsjedniče, da je meni kao predsjedniku Nadzornog odbora ACI-ja u 25. obljetnici ACI-ja predsjednik Uprave poklonio sat kao i brojnim drugim poslovnim partnerima u ACI-ju i taj sat koji je meni poklonjen jer je prvenstveno namijenjen profesionalnim roniocima ja sam poklonio jednom ronilačkom društvu i taj sat nije kod mene. To je jedna stvar. A druga stvar, kada vi govorite o tome kako vi živite u stanu kojega ste otplatili ja bih vam postavio pitanje kako to da vi nikad niste hrvatskoj javnosti objasnili po kojim ste uvjetima dobili kredit od Erste banke kad građani koji su imali iste uvjete kao i vi nisu mogli dobiti? To nikada niste objasnili Isteklo vam je vrijeme ali također nije bila povreda Poslovnika i nisam trebala nikoga opominjati s obzirom da ste vi rekli da ste primili taj sat ali niste ga mogli poklanjati dalje jer ste u sukobu interesa. Sad ćemo prijeći, u ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Milorad Pupovac. **Pupovac, Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine predsjedniče Vlade. Ova rasprava u posljednjih sat vremena teče tako kao da u Hrvatskoj samo fali još ptičjega mlijeka i samo je momenat kad ćemo i gdje nabaviti ptice pa da ih počnemo musti i onda ćemo imati sve. A stvari nažalost ne stoje tako kao što ne stoje ni kao što ne stoje ni u skladu sa obećanjem da će Hrvatska biti najbogatija zemlja u Europi. A ova rasprava izgleda da daje podlogu za tu vrstu tvrdnji kako će Hrvatska biti najbogatija zemlja u Europi. Oni koji se sjećaju, sjećaju se da prije 25 godina smo čuli takvo obećanje da će Hrvatska biti najbogatija zemlja u Europi, najsamostalnija, najdemokratskija, najuređenija i najstabilnija. Nažalost, od tog prvog obećanja imamo ovo što imamo. Od ovog drugog obećanja vjerujem da na njega ne treba vjerojatno obraćati nikakvu posebnu pažnju. Govorim ovo zbog sljedeće stvari, godinu i pol dana nakon što je Hrvatska postala punopravna članica EU i u momentu kada je predsjednik Hrvatske vlade podnio Izvještaj o sastancima Europskog vijeća kolegice i kolege momenat je da se zapitamo gdje je EU danas i gdje smo mi u toj EU? Mi kao Hrvatska. Mi građani ove zemlje i građani EU. Što je ostalo od EU s obzirom na političke ideale s kojima je EU krenula? Gdje su ti ideali danas, što je od njih ostalo i je li točno ono što pojedini ljudi prepoznaju kao naznake da u EU umjesto političkih ideala imamo sve više elemenata ekonomske diktature koju nameće Bruxelles, koju nameću europski centri moći malim državama kao što je RH, nerazvijenim državama, ekonomski iscrpljenim i ekonomski oslabljenim kao što je Hrvatska? Nije li vrijeme, kolegice i kolege, da povodom solidnog izvještaja predsjednika Vlade koje govori onako kako jeste, nije li vrijeme da mi postavimo to pitanje? Dakle, što se tiče pitanja gdje je Europa danas. Europa je prije godinu dana dobila Nobelovu nagradu za mir. Je li Europa širiteljica mira? Je li u Europi vlada mir? Jesmo li mi sigurni da će u Europi za godinu dana biti mira onako kako ga je bilo prije dvije godine? I postavljamo li si pitanje zašto je to tako? Zašto Europa širi svoje granice na takav način da dolaze sve više u sukob? Zašto Europa uz svoje unutrašnje uređenje ne diskutira kako ne bismo imali iskustva kakva smo imali nedavno ne samo u Francuskoj, u Parizu, nego na nizu drugih mjesta? I da li su za sve krivi samo islamski teroristi i oni koji sprečavaju širenje Europe prema njezinim granicama zamišljenim ili Europa mora prodiskutirati koja je njezina odgovornost u tom pogledu o tome kakvo je stanje sa jednakošću europskih građana, za tu stvar ne treba citirati ni Pikettya ni bilo koga drugoga. Dovoljno je samo proći Hrvatskom pa da se vidi kako to izgleda. Ne treba se pozivati ni na iskustvo Grčke ni na rezultate Syrize dovoljno je samo pogledati kako živi prosječna hrvatska sredina pa da vidimo kako stvari stoje. Otiđite na Dolac razgovarajte s ljudima i dobit ćete punu sliku. Imaš vlastiti kredit za vlastiti stan, jamac si drugome za stan i sve se svali na tebe. To je današnje stanje, to je današnja Europa. Današnja Europa nažalost ne raste, današnja Europa stagnira. Današnja Europa u sebi ne jača, današnja Europa nažalost u sebi slabi i koristi se instrumentima stezanja, a ne instrumentima jačanja i širenja. I mi to osjećamo i mi to trebamo reći ne zato što smo protiv Europe jer smo uložili mnogo da budemo njezina članica, neki od nas više neki manje, ali vrijeme je da počnemo razmišljati kakva je to Europa svi zajedno, uključujući i one koji su formalno ravnopravni kao što je Hrvatska, a stvarno nisu ravnopravni. Naš premijer je ravnopravan kada dođe na Europsko vijeće, naša zemlja nažalost nije i mi toga trebamo biti svjesni. Europa je uzela tržište financijskog kapitala, uzela je tržište telekomunikacijskog kapitala, uzela je tržište svega onoga što je vrijedilo da se uzme kao tržište. Što smo mi dobili od Europe? Dobivamo upute o tome kako trebamo rezati, kako trebamo štediti. A što ako je to rezanje i štednja ubijanje i zadnje pretpostavke da se razvije politika rasta u Hrvatskoj? Što ako je to rezanje i ta štednja ubijanje zadnje prilike da se u Hrvatskoj sačuva elemente standarda javnih institucija kakve Hrvatskoj trebaju? Jesmo to pitanje postavili? Nismo. jel ga postavljamo ovdje u Saboru? Ne. Bavimo se lovom na jugo komuniste, kao da je ne znam koja godina izvještava HRT o progonu ovoga ili onoga od strane jugo komunista, a zemlja nam propada. A jedna stranka misli da će time dobiti vlast, možda i hoće, možda i hoće, ali neće dobiti Hrvatsku nažalost. Što se tiče Hrvatske, što Hrvatska čini da se stvari promijene i da se izbori za drugačiji položaj unutar EU? Koje su to zemlje s kojima RH razmatra razmatra stanje u EU, koje su to zemlje s kojima Hrvatska dijeli svoju brigu o vlastitom položaju unutar EU? Ja bih volio to čuti, ako ne na plenumu ja bi to volio čuti na Odboru za europsku politiku ili Odboru za vanjsku politiku, volio bih to znati ili smo mi svoju sudbinu zauvijek vezali za nešto što nažalost ne donosi prosperitet. To je za mene pitanje. Što se tiče teme o kojoj je premijer govorio, pitanje stabilizacije, istina je ova Vlada nastoji stabilizirati državne institucije, nastoji ih učiniti stabilnim, nastoji ih učiniti funkcionalnim. Ali može se to raditi u okolnostima odsustva rasta i odsustva ekonomske politike s jedne strane? I može li se to raditi u okolnostima potpune političke destabilizacije zemlje jer je politički zemlja nestabilna? Teško, vrlo teško, vrlo teško. Od ovoga od ovakve političke nestabilnosti kakva 2 ili 3 godine vlada u Hrvatskoj zbog političkih sukoba koji su potpuno neproduktivni što se tiče zemlje, mogu profitirati samo oni koji žele zadržati moć nad politikom i nad državom a da ih nitko ne kontrolira i profitiraju. Može li biti stabilnosti institucija ukoliko nema stabilnoga i profesionalnoga pravosuđa? Teško i nikako. Poduzmite bilo koju mjeru borbe protiv korupcije, poduzmite bilo koju mjeru koja će zaštititi sigurnost poslovanja i sigurnost investicija ili sigurnost donošenja odluka, pa postoje ljudi koji su mnogo snažniji i mnogo jači i koji mogu utjecati na sudske procese nego što to mogu utjecati sami ljudi koji rade unutar sudskih institucija. Zašto je to tako? I zašto je to za nas irelevantno kao političke stranke u Saboru? Na kraju, ovdje kolege iz HDZ-a često govore o odlasku, mladi odlaze, pa i odlazit će jer će tražiti bolje uvjete život. Ako studenti nakon 10 godina koji završe fakultete ne mogu dobiti posao za većinu studija koje završe u Hrvatskoj, pa što imaju za čekati nego će otići. To je jedina prednost što imamo otvorene granice sa EU pa mogu otići. Da li je to kriva ova Vlada? Snosi dio odgovornosti, ali krivica je nažalost negdje davno započeta. Šta mogu raditi ovdje? Šta smo ostavili da se mogu zaposliti? Što smo stvorili da se mogu zaposliti? Pristali smo da nemamo brodogradilišta, pristali smo da nemamo tvornice, pristali smo da nemamo svoju ekonomsku politiku jer je nemamo. Je li postoji minimum suglasnosti oko toga koje su to privredne grane koje Republika Hrvatska želi razvijati u narednih 10 ili 20 godina? Nema. Je li postoji minimum ideje o tome kakva bi trebala biti naša ekonomija, tako što će biti spašena sredstvima iz Europskih fondova? Ma dajte molim vas. Koga je to spasilo i tko se na tome obogatio i tko se na tome razvio? Općine koje su dobile klupe u parkovima i rasvjetu, turistička središta koja su dobila priliku da razviju nešto bolje turističku ponudu i to je sve. Ali to ne razvija i ne nosi ekonomiju i to treba biti jasno. I nije tako ni dizajnirano da se može lako dobiti. Prema tome, kolegama iz HDZ-a kada kritiziraju Vladu da Vlada sporo rješava te probleme vjerojatno rješava sporo ali ne sporije nego što je rješavala i Vlada koju je HDZ imao. Ali to nije sukus problema. Sukus problema je u tome što je naša ekonomska politika? Imamo li je? Što su naše razvojne strategije? Na čemu ih temeljimo i što od Europe u tom pogledu očekujemo? Ako Europa od nas očekuje da moramo slijediti njezinu energetsku politiku onda mora dati odgovor na to koja će to energetska politika odgovarati hrvatskih interesima za razvoj njezine industrije a ne da čekamo. To je moje pitanje. Drugim riječima mi smo Europi dali, sada se postavlja pitanje što je to što Europa nama daje. A da bismo postavili to pitanje, kolegice i kolege, prva stvar koja se treba postaviti jeste što su naši planovi sa Hrvatskom a ne Perković, Mustač ili ne znam tko drugi. A ne Dujo Marasović i slični splitski simpatični ljudi. Prema tome, to zahtjeva kolegice i kolege ozbiljan pristup. Ovo što je iznio premijer je podloga za ozbiljan pristup. Ono pokazuje zadane okvire. Na nama se kao maloj zemlji postavlja pitanje šta mi unutar tih zadanih okvira možemo napraviti. Ako se energetski ne može surađivati sa Rusijom, s kime može i kada? Ili će i to biti obećanje u smislu Hrvatska će biti najbogatija zemlja u Europi kada ja postanem to i to? Ako treba Hrvatska investicije, od koga će ih uzeti? Ako ih ne može dobiti u Europi, može li ih dobiti u Kini, može li ih dobiti u Aziji? Ili ćemo i tu čekati da dobijemo zeleno svjetlo. Prema tome, mislim da je vrijeme i da je momenat da postavimo pitanje, ovdje je nekoliko kolega to pitanje ovako ili onako već postavilo, a to je što mi činimo da izgradimo svoje mjesto unutar Europske unije? Što mi činimo da se izborimo da konačno od Europske unije imamo korist ako se ta korist može dobiti u okolnostima u kojima … …/Upadica Zgrebec: da se izborimo za ideale političkih sloboda, političkih prava uključujući i ravnopravnost država i naroda unutar Europske unije? **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Pupovac, da, mi bismo trebali ili trebali smo u današnjoj raspravi raspravljati, govoriti, sukobiti mišljenja gdje je Europa danas i gdje smo mi u toj Europi. Što je diktatura kapitala ono što ste vi rekli učinila Europi.? I gdje se izgubio onaj ideal s kojim se išlo u pravljenje Europe, ovakve za kakvu mnogi građani misle da jest a nije? Što smo mi dobili od Europe, je li to rezanje koje nam Europa nameće često pogubno? O tome ste govorili u raspravi, o tome bismo trebali razgovarati, trebali bismo u Hrvatskome saboru razgovarati u smislu Europe. O onom što sam ja, o bankarskoj Europi, gdje će nas ujediniti valute. Vi ste isto tako spomenuli pa ste mi dali priliku pikettyja. Zašto i dalje pristajemo na mit da će enormno bogatstvo koje generira kapitalistički način proizvodnje jednog dana postati dostupno svima. To je utupizam, to je najveći utupizam da će netko nešto dati a upravo taj utupizam producira i piketty u svojoj knjizi. I to da će se promijeniti u istom političkom sustavu. Warren Buffett je rekao oporezujte me imam previše novca. Nisu ga oporezovali jer ne žele iznimke. Kako će ga oporezovati. Piketty podržava isti sustav s drukčijim porezima. Zato je njegova pretenciozno nazvana knjiga Kapital obmana. Što ne znači da knjigu ne treba pročitati i što ne znači da se premijer treba hvaliti da ipak nešto čita. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor Poštovani kolega, nažalost, Europa je dugo vremena bila mjesto za rješenja, Europa danas zbog toga što se ne mijenja, zbog toga što se ne suočava sa krizom na način na koji se treba suočiti postaje mjesto gdje je problem. Nije Grčka proizvele Syrizu Syrizu nego je Europa proizvela Syrizu. Nije Grčka proizvela Tsiprasa nego je proizvela Europa svojom politikom Tsiprasa. Nije grčki narod svrgnuo Papandreua sa vlasti nego ga je europska politika svrgnula sa vlasti, a grčki narod je odgovorio onako kako treba odgovoriti da zaštiti sebe od takve politike. Nažalost, mi ovdje kažemo Grčka je daleko i Ukrajina je daleko. Niti su daleko niti nas se ne tiču. Jako nas se tiče i Ukrajina i jako nas se tiče Grčke. Ali ono što je najbitnije, tiče se nas i ebola, tiče se nas i Sirija, ali ono što nas najviše treba ticati jesmo mi, jeste naše mjesto u Europi i odnos Europe prema nama, a o tome priče nema, o tome razgovora nema. Europa se otuđila od nas, mi smo se otuđili od sebe i zato smo tu gdje jesmo i krajnje vrijeme da ta vrsta otuđenja prestane jer opasnosti su kod nas, kod kuće i nisu ništa manje nego što je ebola i nego što je međunarodni terorizam. Kolega Pupovac, dobro ste krenuli sa svojom raspravom. Ja se pitam od ljudi koji prate ovu raspravu putem tv prijenosa danas do kojeg su zaključka došli, što je korist građanima Hrvatske ulaskom u Jesmo im danas pokušali na to pitanje uopće dati neki rezime? Europsko vijeće o čijim sjednicama je trebalo biti ovo izvješće, kroji budućnost na neki način Europske unije. Malo se Europa zaigrala s Ukrajinom, ne zbog Europe nego zbog NATO-a, da se razumijemo i američkih interesa i dogodio se Krim i istok Ukrajine. Malo su počeprkali po Moldovi, a zaboravili su na trans … gdje možemo biti novi Krim. Tu je i Gruzija s južnom Osetiom pa i Abhasiom. Sve će to biti teme rasprave i u ovom Saboru kao što je sada Ukrajina tema zbog Krima i istočne Ukrajine. To je Europa donijela i u Hrvatsku. Pobjegli smo iz Sirije, svojih naftnih polja na prvi mig. Francuzi su svoja polja dali na upravljanje Kinezima, s Rusijom zahladili odnose, sad ćemo ih zamrznuti jer će suglasje predsjednice države i premijera na temu Rusije biti sukladno isto, a o Kini neću ni govoriti. I na kraju, Europska središnja banka. Bilijun eura pomoć europskom gospodarstvu otkupom državnih obveznica na sekundarnom tržištu. Što mislite čije će to banke biti koje će biti transmisija tih državnih obveznica

Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Poštovani kolega, krenut ću od zadnjega što ste rekli. Hrvatske banke su po nazivu hrvatske, zovu se Zagrebačka, Privredna i ne znam kako, a po svemu drugome više nisu hrvatske odavno. Skoro da je tako i sa Hrvatskom. Osim sa nama koji po kafićima i Saboru još uvijek govorimo hrvatski, a za sve drugo je krajnje vrijeme da si postavimo pitanje šta je s tim. Nisam ni suverenist, nisam ni nacionalist, ali jesam patriot prema ovoj zemlji, prema njezinim građanima i krajnje je vrijeme da postavimo to pitanje. A što se tiče Europe i njezinog istočnog susjedstva kako se to kaže, ako to istočno susjedstvo nije Europa i ako Europa to ne razumije i ne gleda kao sebe, kao Europu, Europa je u velikom problemu i dopustit će da se europski kontinent podijeli i da podjela bude najgora moguća. Iz tog razloga trebamo tu politiku diskutirati. Da li Europi odgovara ta vrsta podjele ili Europa treba izbjeći tu vrstu podjele i težiti mogućem jedinstvu, ne nužno integracijama, ali mogućem jedinstvu. Ukrajina je trebala biti povod za to. Dogodilo se suprotno. Nadamo se da je neka lekcija naučena, ali nisam siguran.

mogu vam reći da ste me danas iznenadili, a i nekako začudili i ne mogu razumjeti vašu neopreznost u smislu izjava jer mi onda ova današnja vaša izjava baca jednu sumnju na sve ono što sam ja dosad i mislio o vama i kako ste se vi prezentirali. Vi ste reki doslovno, doslovno ste rekli, jedna stranka misleći na HDZ jer ste valjda opsjednuti HDZ-om, može doći na vlast ali neće imat Hrvatsku. Hrvatsku imamo, imamo gospodine Pupovac Hrvatsku. Partija se s tim nije mogla pomiriti kad ste glasali da li ćemo …. Hrvatska Hrvatska stvorena oni dobro žive na vlasti ok, i imamo Hrvatsku. Neki su se bunili protiv Hrvatske, ni to nije pomoglo. Kao da ste u amneziji 25 godina. Pa ne živimo mi u Kazahstanu ni u Irskoj, ovo je Hrvatska. Ovo Gdje vi živite? Kako to ne možete shvatiti da živite i vi u Hrvatskoj. Imamo gospodine Pupovac Hrvatsku. Žao mi je ako je vi ne želite, žao mi je ako je nikad niste željeli, žao mi je ako se ne osjećate dobro u njoj, žao mi je ako je sustav vrijednosti koji u njoj vlada pa i ravnopravnost svih nacionalnih manjina itd. ako vama ne odgovara, žao mi je ako vam je dan lošiji, noć kratka i nemirna zbog toga. Ali je to činjenica i to je jedan put Ali mi je žao, meni je sad žao što vi mislite da je Hrvatska neravnopravna u Europskoj uniji. Hrvatska je ravnopravni član Europske unije. Pitanje hrvatske politike, hrvatske političke elite kako će ostvarivati tu svoju poziciju i ravnopravnost u EU i ništa više.

I što se mene tiče meni je to dovoljno da vas poštujem. A sve ovo što ponekad čujem u Saboru je razlog ili da se nasmijem, jer mnogi koji su prije vas preuzeli tu vrstu načina govorenja su bili mnogo opasniji i mnogo manje simpatični, a vi ste mi kao što rekoh u izlaganju simpatičan čovjek sa svojim istupima. A sad prijeđimo na ozbiljnu stvar. Naravno da imamo Hrvatsku. Ali šta imamo u toj Hrvatskoj? Šta imamo od nje? Što dobivaju njezini građani od nje? Naravno da smo mi formalno ravnopravna članica Unije, ali kako se ostvaruje ta ravnopravnost? Kako izgleda naša ravnopravnost u odnosu prema nekim državama u Europskoj uniji to bih volio čuti. Sami vrlo često posežete za povijesnim temama. Pa bili smo u savezima država najrazličitijim tokom svoje povijesti. Nismo od jučer i imamo iskustvo što znači biti u savezima. Pa zar nije vrijeme da se počnemo rješavati iluzija o tome kako smo ravnopravni i kako ćemo biti najbogatiji i da vidimo gdje smo. I da ako tako netko kaže idemo vidjeti gdje smo zar je taj manje za Hrvatsku? Zar je takav manje privržen svojoj zemlji? Ili je možda onaj koji to ne želi vidjeti, koji kaže nemojte to gledati jer je sve najbolje, jer vi koji to pozivate vi ste neprijatelji Hrvatske. Nije li takav zapravo da vodi zemlju u veliku, veliku opasnost. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Pupovac, nastavit ćemo o toj ravnopravnosti. Naime, da naizgled možda zaista mali nisu ravnopravni prema velikima, međutim to zapravo nije tako. Dakle, ja mislim da će Hrvatska u Europskoj uniji bit ravnopravna koliko to zna i koliko to želi biti sama. Naravno da je ekonomski sve slabija će biti i sve manje ravnopravna tu nema dileme. Međutim, hajmo prestati jednom zauvijek okrivljavati druge. Ne znam šta, za koju godinu će nam valjda Nijemci možda biti krivi zato što mi nismo sposobni i ravnopravni. Dakle, postoji u EU mnogo malih država čak i manjih nego što smo mi koji odlično funkcioniraju, imaju razvijeno gospodarstvo i nemaju socijalnih problema koje danas imamo mi. Za to ćete se ipak složiti u protekle tri godine koliko odgovara za upravljanje ova Vlada i kriva ova Vlada. Kriva ili odgovorna kako kome drago. Što se tiče EU dakle da, slažem se EU je suočena sa ozbiljnim problemima. Mislim da je demografski jedan od većih problema. Sigurno je da 100 milijuna stanovnika u proteklih 10 godina koji su došli u staru EU iz tranzicijskih i post tranzicijskih zemalja sigurno da je poremetilo neku ravnotežu. Ravnoteža nije ni prije postojala u EU u onoj staroj između sjevera i juga. Ali dakle, drugog puta za EU ja sam siguran da nema. Sigurno je i da i globalna konkurencija, prije svega ekonomska. Ali ne samo ekonomska. Ja mislim osobno da je uvijek ekonomija posljedica a nije sama po sebi uzrok. Prema tome, sad sa ne idemo, nemamo vremena za debatu od Kine i sveg što se dešava, pa i SAD-a. Dakle, ono što međutim recimo danas nismo čuli od premijera u tom izvješću, a to je spominje se u ovom dokumentu, a to je transatlantsko partnerstvo do kraja 2015. Kakvog će to utjecaja imati na Hrvatsku? Ja mislim da bi to bilo razumno čuti i pročitati u krajnjoj liniji u jednom izvješću. I samo završna rečenica. Ne slažem se sa vama da je EU kriva za probleme u Grčkoj. Za probleme u današnjoj Grčkoj isključivi su krivci oni koji su godinama i desetljećima upravljali grčkom državom. Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Vi poštovani kolega Miloševiću kažete mi smo odgovorni za to kako nam je. Ja se s vama slažem. Jedina razlika je u tome što bih ja htio da budemo još odgovorniji i da kažemo onima koje prepoznajemo kao kao razlog smanjene naše odgovornosti za naše stanje, da im kažemo slušajte gospodo podijelimo odgovornost oko toga. Mi želimo preuzeti preuzeti svoj dio odgovornosti. I zato je sasvim sigurno potrebna drugačija politika. Mnogo pragmatičnija politika u Hrvatskoj, mnogo pragmatičnija. Ozbiljnija politička suradnja između stranaka u Hrvatskoj nego što je imamo i nego što na žalost izgleda da ćemo je imati. A što se tiče odgovornosti zemalja kao što je Grčka, kao što je Italija, kao što je Španjolska, kao što je Portugal, kao što je Francuska to što se mi vraćamo u razdoblje prije Prvog svjetskog rata po stupnju nerazvijenosti, zaostajanja, nejednakosti među građanima i među narodima pa ja nisam siguran da je to odgovornost Grka ili da je to odgovornost Hrvata ili Portugalaca. Može biti odgovornost politika, a na nama je danas da ovdje propitujemo koje su to politike. Ako smo mi krenimo od sebe, a mi sigurno jesmo. Najprije jesmo zato što ne postavljamo to pitanje, nego se mirimo s tim. I smisao ove rasprave kojoj sam ja doprinio je baš u tome da postavimo to pitanje. Dakle slažem se, na nama je odgovornost ali razlika je samo što mislim da trebamo biti u preuzimanju te odgovornosti još odlučniji. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Pupovac ma mislim da ste svoju raspravu u jednom velikom dijelu zapravo vratili na pravo mjesto. Dakle, to su teme o kojima bismo inače trebali razgovarati, više i češće o stabilnosti države, o pravosuđu, o stabilnosti pravosuđa, ujednačenoj sudskoj praksi ali jednako tako i o poštivanju ljudskih prava i svih onih temelja EU, od de Gasperia i ostalih koji su utemeljili EU. I ja se slažem sa svima onima koji smatraju da zemlje članice EU koje imaju probleme ti problemi nisu proizašli iz činjenice da su članice EU nego su to to unutarnji problemi koje nisu bili u stanju riješiti. Jer kako se u EU može ući tako se iz nje dakako može i izaći, a vidimo da nitko dosada izašao nije. Ono što mi se čini osobito važnim u vašem izlaganju jest pozicioniranje RH. Mi jesmo relativno nova članica ali kao da u potpunosti i svi i u politici, a i izvan nje, nisu do kraja toga svjesni. Dakle, s kim? S kim ćemo, s kim to možemo dijeliti brige? S kim to možemo zajedno promovirati i dostizati svoje ciljeve? Evo recimo oko energetske neovisnosti, to je iznimno važno za svaku državu. Sjećam se vremena dok smo još pregovarali, čini mi se 2010. i bili pozvani na sastanak u Budimpeštu kao zemlja koja pregovora, dakle u Višegradsku skupinu kao zemlja koja će sutra postati članica ali smo bili pozvani upravo na tu raspravu

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovana kolegice Kosor, da, pitanje energetske neovisnosti, ali ne moramo nužno to ni zvati energetskom neovisnošću ali možemo li razgovarati o energetskoj održivosti pa kakva god ona bila, ovisna ili neovisna. A mi je nemamo. I ta činjenica da imamo stalno odlaganje dolaženja do rješenja energetske održivosti RH kao pretpostavke za njezin industrijski i ukupni ekonomski razvoj ta pretpostavka predstavlja problem za nas. Prihvaćanje jednog rješenja koje onda na kraju postane ne rješenje, pa prihvaćanje drugog rješenja za koje ne znamo koje će biti rješenje. To je ozbiljan problem za nas. Ne samo za energetsku sigurnost. To je ozbiljan problem za ekonomske pretpostavke obnove u Hrvatskoj. A na kraju nešto bih rekao da ne ispadne da pozivam samo naše kolege iz HDZ-a oko ovih tema, a što je razumljivo, oni znaju jer oni sebe smatraju najznačajnijom strankom kad je posrijedi država. Ali kad je posrijedi Europa poštovane kolegice i kolege zašto u Europi socijalistička Europa, Spinellijeva Europa nema više mjesta nego što bi ga trebala imati? Zašto su te političke vrijednosti, zašto je taj politički san Europe potisnut i zašto dominira jedino Schumannova koncepcija Europe, zašto oni koji su vidjeli Europu kao Europu mira i Europu jednakosti danas nemaju prostora u u političkom životu Europe? To je pitanje za nas. Zahvaljujem uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, potpredsjedniče Hrvatske vlade, kolegice i kolege. Ovo je drugo izvješće koje raspravljamo, dakle drugu godinu otkad smo ušli u EU i rasprave pokazuju da je više nego potrebno europske teme sve više i sve češće otvarati na svim razinama u Hrvatskom saboru, da li pričamo o odborima, da li pričamo o plenarnoj sjednici. Danas smo čuli dosta. Čuli smo neistina, poluinformacija, dobrih informacija ali prije svega kažem i želje da se neke stvari više i bolje raspravljaju. Ja jednako tako ovo izvješće gledam dvojako, kao nastavak komunikacijske kampanje jer mi moramo komunicirati Europu građanima. Jer Hrvatska kad je ušla u članstvo u EU nije završila proces u kojem kada smo 1.07. proslavili, 2.07. napravili ovo, očistili prašinu s ruku i rekli smo evo to je to. Sad smo mi političari uveli Hrvatsku u članstvo i sada neka si svi segmenti društva u Hrvatskoj dalje eto snalaze jer mi smo članica EU. Europska politika je postala unutarnja politika. Naša vanjska politika koju usklađujemo s EU je nešto sada sasvim treće. I mi moramo znati da ono što se događa na razini Bruxellesa i što se dogovara na razini Bruxellesa jednako tako značajno utječe na život Hrvatske. Pobogu dragom mi smo predali i dio našeg nacionalnog suvereniteta na samu Uniju i njezine institucije. Ali kao što Bruxelles drugi glavni grad Hrvatske, ja to kažem uvjetno, tako je i Zagreb odnosno Hrvatska dio EU. Ne odlučuju oni o nama, mi odlučujemo zajedno s njima o svima nama u konačnici donoseći sve politike. Druga strana ovog saslušanja je da treba jasno pokazati koja je zapravo uloga Europskog vijeća. Hrvatski sabor sukladno Lisabonskom sporazumu protokolima EU, vlastitom zakonu na kraju krajeva, a) dobivati direktno dokumente od zakonodavca EU to je Europska komisija, b) mi te dokumente raspravljamo, a raspravljajući dokumente EU sa Vladom i stajališta Vlade sudjelujemo na taj način posredno u radu Vijeća EU koji je u osnovi ključni akter što se nas kao nacionalnog parlamenta tiče u donošenju politika EU i zakonodavstva EU. Europsko vijeće daje smjer. I kao što je Europska komisija novi plan za investiranje koji se zove popularno Junckerov plan, kao što je Europsko vijeće reklo dobro idemo s njim, ostavilo da visi u zraku kako će izgledati nacionalne kontribucije, Europska komisija je tako napravila svoj akt, taj akt će ući u Sabor i taj akt će u Saboru biti raspravljen na odborima. Ja vas sve pozivam da aktivno u svojim odborima raspravite i akt kojim se uspostavlja famozni Fond za strateške investicije. A već sutra ćemo u drugom svojstvu saslušati predstavnika ministarstva financija za ECOFIN koji je bio jučer da nam kaže u osnovi u kojoj je sada fazi taj Junckerov program. Dakle Sabor na ovaj način zatvara cijeli ciklus. Što se tiče Europskog vijeća ja tu moram reći s obzirom da smo mi jedini Parlament zemlje članice koji je ušlo u članstvo nakon stupanja ušlo u članstvo nakon stupanja Lisabonskog sporazuma, mi smo ujedno jedini koji imamo taj model ne jedini nego jedini od vrlo malog broja parlamenata možda 4, 5, koji za Europsko vijeće ovo što danas raspravljamo imamo sve informacije. Dakle u Sabor dolazi poziv na Europsko vijeće, draft, nacrt dnevnog reda, anotirani dnevni red, nacrt zaključaka, stajališta Vlade RH prije Europskog vijeća jer to radi ukupno 5 parlamenata u EU, imaju prije Europskog vijeća, zaključci Europskog vijeća i izvješće Vlade o samom Europskom vijeću. Tako da što se toga tiče ovaj Parlament ima sav pregršt informacija koji je potreban da se vidi šta se i na koji način dogovara u Europskom vijeću. Ovdje je pokrenuto je par tema na koje treba dati odgovor. Da, otvorili smo i pitanje bankarske unije, ja mislim da bankarsku uniju treba pustiti da ide svojim putem kojim ide jer i ona je jedan od instrumenta koje treba zaustaviti da se ne dogodi ono što se dogodilo 2008.godine. I ako malo bolje pogledate mehanizme i fondove koji se uspostavljaju bell out novcima poreznih obveznika zamjenjuje bell in drugačija opcija u kojoj osnovi banke snose odgovornost. I nama treba neki mehanizam da spriječi ono što se jedanput dogodilo. Po pitanju Grčke, ja ću vam samo upoznati jednu stvar, puno se o Grčkoj pričalo. Kada već govorite o neoliberalizmu dajte onda razmislite, ja kažem neću komentirati pretjeranu tu državu razmislite o drugoj opciji, drugom pojmu a to bi bio možda kvazisocijalizam, kada govorimo o tome jer mislim da je bajka politička bajka je kada vam netko drugi daje kredite, a vi ih onda bacate lopatom u 13., 14., 15.plaću i da ne kažem na koji način se neodgovorno i to treba uzeti u obzir. Teme zapošljavanja mladih, jako dobra tema tj. nezaposlenost mladih i to u ovoj godini se zaista očekuje velika promjena sa jamstvom za mlade, sa prvim zapošljavanje, oslobađanjem poreza u slučaju prvog zapošljavanja, daljnjeg školovanja i na kraju krajeva ajmo tu biti na čisto, imobilnosti mladih. Kada mi govorimo o silnom egzodusu mladih shvatite da se sloboda kretanja temeljna sloboda EU i mnogi su zbog toga i htjeli članstvo u EU, radi slobode kretanja u smislu školovanja I hrpa mladih Nijemaca napušta Njemačku samo je ključna stvar da kao država napravimo jedan sustav mreže koji održava kontakt sa svima koji su otišli i gleda na koji način može sa njima dalje u životu surađivati. Ja također želim ovdje reći da je profesor Pupovac bio u pravu, ovo je druga ili drugačija Europa. Je, ovo je drukčija Europa. 1945. Europa je malo drugačije izgledala i prve eurointegracije su krenule kao mirovni proces i to je istina, kao mirovini proces. I daleko je došla od Europa od Zajednice za ugljen i čelik do onog gdje smo danas i o čemu sada raspravljamo. Ali jednako tako negdje po putu je taj mirovini proces pretvorio se u političko-ekonomsku uniju, a onda ova kriza zadnja je to po meni osobno i to treba jasno reći dodatno pretvorila u ekonomsko-političku uniju zamijenila mjesto pojmova i gdje često kada se govori o konkurentnosti Europe države gledaju jedna na drugu kao na konkurente i često je euro i isključiva konkurentnost države članice došla na prvo mjesto i u mnogo čemu pogazila neke vrijednosti unutar EU. I to je ono što mi vidimo danas. Na kraju krajeva Europa s kojom smo počeli pregovarati 2004., treća na četvrtu nije isti ona u koju smo mi ušli i to je nažalost i kriza značajno tome pridonijela. Sada oko tema. Prije nego što pokrijemo tih par tema o kojima je Europsko vijeće pričalo, treba ponovo ponoviti radi javnosti, Hrvatska je članica EU. Ja ću ovdje upotrijebiti jedan izraz pod navodnicima koji je u mnogo čemu i "federacija". Mi nismo otok i nas se ne može ne ticati ono što se događa u drugim zemljama članicama ili u Bruxellesu. I mi moramo također naučiti i moramo shvatiti važnost te integracije i moramo shvatiti također važnost strateškog pristupa EU jer smo ušavši u članstvo preuzeli na sebe obvezu da postignemo ciljeve strategija koje Europa ima, poput Europa 20-20, a čije se onda teme ovdje u samom Europskom vijeću i raspravljaju. A te teme u 2014.kada pogledate imate od Ukrajine koja je direktno testirala što se Europi dogodilo u zadnjih 70 godina i koliko je Europa zaboravila da je nastala kao mirovini proces, preko Europskog semestra koji je, mislim ne treba vama govoriti u konačnici instrument koordinacije fiskalnih i makroekonomskih politika kojima se gleda da li zemlje članice postižu ciljeve strategije koje smo prihvatili da ćemo postići u konačnici i jednako tako se koordiniramo među članicama i dobivamo određene preporuke kako to napraviti. A te preporuke te preporuke pokazuju taj temeljni problem u Hrvatskoj. Kada sam ja rekao da treba gledati, kada nam je Europska komisija rekla da treba gledati par desetljeća unazad, reći ću vam koliko, 40 godina treba gledati unazad. I treba jasno reći, neki stariji od vas, od mene prije svega stariji koji su možda bolje pratili i onaj bivši sustav. Znate jako dobro da je u '80.-tima se već živjelo na kreditima MMF-a i to se samo nastavilo. I Europska komisija danas kada govori o Hrvatskoj kaže i dalje istu priču, u državama koje su pretjerano navikle živjeti a da netko drugi je to financirao gdje obrazovanje nije povezano sa tržištem rada, ne daje potrebne kadrove, gdje je porezna baza dosta uska i gdje se većinom živi, odnosno proračun živi na PDV-u i porezu na dohodak. Dakle naš problem je puno duži i puno stariji. Ono zbog čega sada je zadaća nas, prije svega vlasti i vladajućih stranaka je ključna da taj sustav sustav možda i mentalni sklop treba konačno početi mijenjati. I to je ono što vidite na Europskom vijeću, za vas koji pratiti i preporuke Europskog vijeća koje onda idu prema Europskoj komisiji. Sljedeća tema energetska unija ili klimatske politike već su promijenile ciljeve Europe 20-20 čak i na štetu Hrvatske u mnogo čemu. I mi ćemo imati velikih problema postizati te postotke. Ovaj Sabor je imao i donio odluku o povredi načela supsidijarnosti kod cirkularne ekonomije jer je Europska komisija svojim prijedlogom pogazila svoju obvezu koju je preuzela prema Hrvatskoj u pristupnom ugovoru. I to je Europska unija. Energetska unija ukoliko krene i zažive na bazi solidarnosti prije svega temeljena na solidarnosti može omogućiti Hrvatskoj jeftinije energente. Jer je problem u Europi da se jedni dogovore jednu cijenu, drugi drugu, treći treću. Ovdje dolazi do male promjene, određenih promjena barem. I to ćemo vidjeti vjerojatno do ljeta šta će Europska komisija predložiti. To su teme koje treba u Saboru raspravljati, to su teme o kojima trebamo pričati. I u osnovi i pričamo. Problem je u tome što mi imamo i medijski output europskih tema jako slab u Hrvatskoj, jako slab a često izgubimo i po 5, 6 dana na jednu temu raspravljajući a da neke bitne možda prođu potpuno nezapaženo. JunCker investicijski plan i TTIP, dvije teme koje će biti 2015. koje su raspravljane u 2014. S jedne strane sveobuhvatan trgovinski ugovor koji će stvoriti vjerojatno kolegice i kolege najbogatije jedinstveno tržište na svijetu gledajući platežnu moć. 350 milijuna građana SAD-a, 500 milijuna europljana i još uvijek postoji otvorena mogućnost da možda i Turska uđe u taj ugovor. tema o kojoj treba raspravljati i mi smo u Saboru raspravili 4 puta na odborima tu temu. I sada ćemo i 5.-ti puta raspraviti 8. krug pregovora oko TTIP-a na Odboru za europske poslove i ja sve zainteresirane pozivam da se pridruže uključujući i medije jer će značajno taj ugovor utjecati na živote građana a mi još uvijek moramo vidjeti kako i napraviti prve projekcije kako. Činjenica je da pregovori su i nakon 8-am kruga pregovora još uvijek relativno u početku u mnogo čemu. Što se tiče onoga što ja procjenjujem u 2015. što će nas kao Sabor trebati ticati u 2015. je činjenica da je komisija drugačija. Ovo je politička Europska komisija koja je napravila prije svega veliki zaokret i u kojem postoje velika očekivanja od građana da će Europska unija dati ključni doprinos u u pogledu velikih gospodarskih, socijalnih izazova a da će sve ostalo rješavati države članice. I ja očekujem da će upravo Juncker prepustiti državama članicama puno toga i da će doći do te promjene Europa što treba države članice sve ostalo. Kada pogledate kako ide Junckerov program i ova nova pravila oko stabilizacije i razvoja odnosno rasta pokazuju da će Hrvatska moći kombinirajući fondove, kombinirajući Junckerov investicijski plan i vjerojatno nova pravila po kojem investiranje u makroekonomske reforme neće biti dio deficita moći značajno i profitirati. Također ja vas pozivam sve da pratimo i raspravljamo i ostale točke koje će doći. 2015. je godina digitalne Europe a to vam je u osnovi kolegice i kolege tržište, jedinstveno tržište usluga koje vrijedi 250 milijardi eura do 2020. i milijune radnih mjesta. Dolazi nam energetska unija, nova imigracijska unija, tj. ta politika, dolazi nam gotovo sigurno i neka vrsta financijske unije pod navodnicima jer i Europa postavlja pitanje, Europska komisija zašto se negdje jeftinije a negdje skuplje zadužuju europskih poduzetnici. I te teme će se raspraviti i u Hrvatskom saboru i u odboru. Ja vas sve pozivam da se pridružite. Još jedanput zahvaljujem i na izvješću i smatram da ovakvih rasprava u kojima ćemo mi zaista teme, europske teme koje se tiču građana Hrvatske staviti na prvo mjesto. Ja mislim da većina građana Hrvatske ne zna šta znači nova …/Govornik Treba ju iskomunicirati. Na nama je ta odgovornost. Problem je u tome što mi ovdje zaista kao što je profesor dobro rekao previše slušamo o traženju jugokomunista ili ne znam kakvih vragova crvenih, ovakvih ili onakvih umjesto da se zaista govori i komuniciraju prave teme. Ja zahvaljujem. Uvaženi kolega Mondekar, javio sam se za repliku nakon vaše rečenice da, ja mislim da je bankarska unija nam treba i sve što ste kasnije govorili a ja se zapisao ste potvrdili. To je to. Ja mislim, vi tako mislite i tako je a na Odboru za europske poslove kada je ta tema bila su bili uključeni i stručnjaci iz tog područja osim zastupnika. Treba nam i energetska unija. Mada još ne znamo šta ona znači za Hrvatsku ali nam treba. Rekli ste da je isto tako važan TTIP Transatlanski sporazum o partnerstvu o trgovini i ulaganjima Europa i SAD-a. Znate kako ga neki nazivaju, taj sporazum? Ozakonjenje. Činjenica da će multinacionalne kompanije upravljati i Europskom unijom i državom i ništa drugo. Da je taj sporazum samo u toj funkciji multinacionalke će i formalno dobiti tim sporazumom vlast nad državama članicama I spomenuli ste da Europa na Ukrajini nije naučila ili je zaboravila nešto. Ukrajina, Gruzija i Moldova, Europska unija se pojavljuje samo kao produžena ruka američkih interesa … i ništa drugo. Ali što je Hrvatska učinila povodom Ukrajine i događa u Ukrajini? Imamo svoju vanjsku politiku na temu Ukrajine ili slijedimo europsku ili smijemo li o tome uopće razgovarati. Uostalom, jel vaš odbor isto o tome što raspravljao? Ako je to pogreška Europske unije, to je pogreška Hrvatske isto pa idemo i dalje radit te pogreške. **Mondekar, Daniel (SDP)** Uvažena kolega Lesar, naravno da vi kao predsjednik jedne političke opcije imate pravo na političku ocjenu u ime vaše stranke, ali onda dozvolite da vam samo pojasnim par stvari. Dakle govoreći o energetskoj uniji koji čekamo legislativni akt da vidimo, Hrvatska od nje može profitirati a u nabavi energenata i naravno u pitanju energetskih pravaca i LNG terminala. Osnovna ideja energetske unije je da sustavom solidarnosti unutar Europske unije pristupi se nabavci energenata. To je osnovna ideja, ali kao što sam rekao čekamo da vidimo legislativni akt. On mora proći Sabor. Bankarska unija, pa ne mogu ja donijet odluku za bankarsku uniju, pobogu dragom, pa valjda ćemo mi donositi neku odluku kao Sabor. Ideja koja ja se slažem kad sam rekao da nam treba je da se zauzdaju oni koji su uzrokovali krizu 2008. godine i da se ne može novcima poreznih obveznika onda izvlačit iz gabule one koji su svojim neodgovornim ponašanjem u bankarskom sektoru uzrokovali krizu u osnovi i jedan dio bankarske unije je to. To je jedan dio, da se uvede reda u takav način ponašanja. Mislim to je u dokumentu pobogu dragom, u dokumentima. To Europska unija I treća stvar, TTIP. O nekim stvarima se možemo složiti. Ja smatram da su pregovori dosta netransparentni i mislim da neke stvari su još uvijek otvorene za raspravu i od nekih stvari Europska unija ne smije odustati. Ne smijemo raspravljati uopće o GMO priči, nemamo šta pričat o razmjeni podataka i data security što je Europska komisija čvrsto zauzela taj stav, ali onda opet s druge strane ne možemo baš ni podlegnuti trgovinskim interesima nekih koji kažu ma šljivite vi tamo hrvatske proizvode geografskog podrijetla, ajmo to odbacit da što prije počnemo trgovat. To je recimo stav jedne velike europske države, najveće europske države pa smo mi protiv toga i ne damo to i neće tako biti. Još moramo čekati jer pregovori tek u ovoj godini će postat ozbiljni da vidimo što stoji tu. I ja se slažem, regulativa onih koji su bolji i kvalitetniji mora biti regulativa unutar TTIP-a. Ja sam uvjeren da je to europska priča, a ne multinacionalna. Uvaženi kolega Mondekar, ja osjećam respekt prema vašem poznavanju problematike o kojoj danas govorimo, međutim ne slažem se o nekim vašim postavkama tvrdnjama iz čisto ideoloških razloga. Vi ste ovdje govorili kao čisti neoliberal o neoliberalizmu, o kapitalizmu, govorili ste o suštini problema Grčke i drugih zemalja, Španjolske i svi ste zapravo figurativno nazvali bacanje lopata na 13., 14. plaću ili penziju. Problem je daleko dublji. Problem je daleko dublji. Kad bi se samo odnosilo da je to isključiva krivica tih zemalja onda bih ja bio za to da se one puste da se batrgaju same i da ne traže pomoć od bilo koga. I vi ste spomenuli sustav solidarnosti. Europa je nastala upravo zbog toga. Europa bi trebala biti ujedinjena, građani Europe bi trebali biti ujedinjeni. Vi danas govorite o ujedinjavanju oko banaka, ujedinjavanju oko monete. Sve se svodi na upravo neoliberalnu retoriku. Vi kao socijaldemokrat, to je moje mišljenje i moja ocjena koja vas ne treba povrijediti, mislim da se ne bi trebali sa tim slagati i da ne biste trebali gledati na europu kao na branu interesa krupnog kapitala. A sve se to svodi, sve se svodi Europska unija, Ukrajina, ono što se dogodilo, bio sam nekoliko puta u Ukrajini. Ukrajina je zavedena, ostavljena na cjedilu. na cjedilu. Europa ima strašno krvave ruke, Amerika više nego što ima Europa i povukli ste. Razgovarajte sa Ukrajincima, vidjet ćete što misle i koliko su zapravo žalosni što su nasjeli na priče iz Europe i zapravo na poticaje na revoluciju. **Mondekar, Daniel (SDP)** Zahvaljujem. Prije svega zahvaljujem na prvom komplimentu. I što se tiče ideoloških razlika, gledajte, ja kad govorim o bankarskoj uniji ja ne govorim kao neoliberal, doduše neki su me nazvali anarhokapitalistom, šta god to značilo. Ja govorim o organizaciji koja bi trebala za korist građana spriječit da se ponovi što su banke napravile prije 8 godina. Kad govorimo o energetskoj uniji temeljeno na solidarnosti, pa ne govorim ja o tome da meni bude super, pa govorim o tome da cijena plina bude građanima niža i da imaju taj plin i da nekad netko zatvori tamo pipicu na istoku da ostanu svi bez plina. Dakle poanta je u tome da te neke mjere koje se rade, one zvuče jako neoliberalno, jako multinacionalno itd., kao ova recimo ideja fiskalne tj. pardon unije za zaduživanje, ali ideja koju Europska komisija kaže je vrlo jednostavna. Zašto bi netko kredit za 5% imao u Zagrebu, a 2% u Ljubljani, ajmo vidjet da se to ujednači. Pa ima smisla. S druge strane evo ja imam konkretan primjer gdje ja dakle imam svoj stav i borim se za njega, Junkerov program famozni. Svi ga hvale, ali on ima mali minus možda jedan, on je taj da on može promijeniti, temeljito promijeniti primjenu fondova Europske unije. On bi mogao u potpunosti promijenit način u kojem bespovratna sredstva zapravo postaju jamstva, a sve ostalo ide u meki kredit soft loanse. To su napravili Španjolci jučer. 700 milijuna eura za poduzetništvo bespovratno koliko ima Hrvatska su stavili u jamstva, a na to su komercijalne banke dale 3 milijarde eura vrlo pristojnih sa niskom kamatom kredita. Ali to može potencijalno ubiti sustav grand shema i potencijalno napravit štetu nama koji kao država smo prijatelji kohezije i treba nam za razvoj i koheziju. Dakle, ako sam po tom pitanju neoliberal, ha dobro onda sam neoliberal. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega Mondekar, iskreno govoreći sa većim dijelom vaše rasprave se mogu složiti, a ono za što sam se javio za repliku je tema za razgovor u Saboru. I možda je danas predsjednik Vlade propustio jedinstvenu priliku da u svom izvješću u principu potakne saborske zastupnike da rasprave o onom što ste se vi jednim dijelom dotaknuli prije svega što je to EU, što to EU nudi Hrvatskoj, gdje Hrvatska može izvući korist i gdje Hrvatska naprosto može bit oštećena. I da je predsjednik Vlade govorio na takav način, da se nije vraćao u prošlost vjerojatno bi rasprava bila drugačija. Jer definitivno je da većina ljudi gleda na EU kao jednu veliku nepoznanicu. I sve što se nudi, pa evo i Junkerov plan tumači ga kako kome paše, kako kome jer da tako kažem na …/Govornik se ne razumije./… koja politička lopta tako će se s njom loptati umjesto da svi idemo ka tome da izvučemo maksimalno što možemo. Isto tako energetska unija. Gledajte mi, LNG terminal na Krku želimo prikazati kao prvorazredni politički potez jedne političke nomenklature. Međutim, o LNG-u na Krku vi dobro znate se priča već desetak godina. Međutim, sad je naprosto politički sazrelo da se tu nešto napravi i da je uvodni dio rasprave bio takav možda bi rasprava u Saboru otišla u jednom sasvim drugom smjeru. A inače mislim da zbog svih trauma koje je Hrvatska u proteklim godinama doživjela i zbog onog vrlo visokog dijela, a zove se kamate u rashodovnoj strani našeg proračuna itekako bi trebali razmišljati i progovoriti o tome što se Hrvatskoj nudi sutra. Jer vi ste u pravu. Ne može netko tko plaća kapitala 5, 6, 7 ili 10% bit konkurentan nekome tko plaća 0,5%.

velikom većinom toga što ste rekli, osim sitnica za LNG terminal sam ja barem u papirima prvi put čuo već osamdesetih da se spominje, osamdesetih LNG terminal. Gledajte ja se slažem da ključne europske teme moraju preuzeti u potpunosti raspravu u ovom Saboru, moraju preuzeti raspravu. One jesu na našim odborima. Odbor za europske će imati najmanje 10 tematskih sjednica na pojedine pojedine politike i njihov učinak na Hrvatsku i predsjednik Sabora je krajnje voljan da velik dio europskih tema završi na plenarnoj sjednici, s time se ja slažem. Ali to zahtijeva napor od svih. Ja se slažem s vama, ali jednako tako vrijeme je da stvarno prestanemo pričati o komunistima, onom vremenu, Perkovićima itd. Ja ću dati samo taj jedan primjer. Danima smo raspravljali u medijima i o Hrvatskoj deklaraciji o Šešelju, o čovjeku koji nije vrijedan spomena, psihotiku sa svojim suludim razmišljanjima mi smo koliko dana raspravljali. Bio je jedan dan dovoljan da kažemo ne, riješite taj problem, to je neprihvatljivo, a da se onda okrenemo recimo temama koje su tih dana u Bruxellesu recimo bile. Tih dana je donešena GMO priča u Bruxellesu, a ona se itekako tiče nas koja smo članica EU. Dakle, mislim da je vrijeme, a bojim se da u predizbornoj godini teško da ćemo naći mogućnosti za ovakve rasprave, tako da možda za neka bolja vremena ali hvala. Marina (Nezavisni)** Evo hvala lijepo. Uvaženi kolega Mondekar, ja se apsolutno slažem i podržavam u pravilu sve ono što ste rekli. Ali isto tako ste to rekli na nekoliko razina i slažem se potpuno s tim da mi moramo sa građanima svakodnevno komunicirati Europu što je to što nam donosi EU, što to donosi gospodarstveniku, obrtniku, poljoprivredniku itd. što znači svakom čovjeku. Ali isto tako smatram da moramo, a mislim da se i vi slažete s tim zato što smo godinama jako puno radili i puno ste nam pomogli u izradi i pripremi određenih projekata u Sisačko-moslavačkoj županiji, a koliko znam i u drugim županijama diljem Hrvatske i projekti koji su se realizirali i koji su pripremljeni. Moramo puno više podučavati ljude koji rade u gradovima na određenim projektima u razvojnim agencijama, a znamo i bili smo svjedoci prije dvije, odnosno tri godine kada je bio jedan sastanak u ministarstvu uvaženog potpredsjednika Vlade da razvojne agencije u Republici Hrvatskoj su upravo te, govorim o županijskima koje su povukle do tada najveći dio sredstava iz onih mogućih predpristupnih fondova i naravno ono što se pripremaju za sada, a to su veliki projekti koji su neki kandidirani, neki nisu. No, smatram da općinama i gradovima uz županijske razvojne agencije posebno ovom Investicijskom fondu koji teži 150 milijuna kuna gdje još nemamo poznate kriterije koji će biti kroz mjesec dana. Sada su u pripremi a onda predloženi ćemo razgovarati kako ćemo pomoći u izgradnji infrastrukture, socijalnih programa, gospodarstvenicima, poduzetnicima, svima onima koji trebaju iako znamo da sada imamo manja sredstva u općinama, gradovima i županijama nije važno, ona su se prelila u džepove građana. Ali ona se u ovom trenutku ne mogu iskoristiti da bi ih jedinice lokalne i regionalne samouprave financirale u te projekte. Nadam se, sigurna sam da ćete inicirati i mi svi ovdje zajedno da se napravi ta jedna čvršća veza između ministarstva, onih ljudi koji rade na projektima za EU,… …/Upadica Zgrebec: Vrijeme./… … županija, općina i gradova i otvoriti se u Saboru diskusija i oko kriterija tko će to moći ostvariti potpore iz Investicijskog fonda. Danas ćemo raditi još točke 2, 3, 4 i 5 a nastavit ćemo u 15,00 sati. Prva na redu će biti Jadranka Kosor. Hvala vam